Gospođe i gospodo zastupnici, počinjemo s postavljanjem pitanja Vladi odnosno pojedinom članu Vlade u skladu s odredbama Poslovnika čl. 132. do čl. 139. Aktualno prijepodne održava se na početku svake sjednice prije prijelaza na prvu točku dnevnog reda, kolega Bauk, izvolite vi. da svojim autoritetom kod članova Vlade omogućite da nam na pisana zastupnička pitanja odgovaranju u roku predviđenom Poslovnikom ili u nekom razumnom roku, ali ne od nekoliko mjeseci koliko su me određene kolege zastupnici upozorili da čekaju odgovor na pisana zastupnička pitanja. Hvala. Kolega Bauk, hvala što ste podsjetili na to. Evo, ja ću vas sada izvijestiti o slijedećem, ukupan broj postavljenih pitanja do današnjeg dana u ovom sazivu je 1662 pitanja. 2016. bilo je 47 pitanja, 2017. 324 pitanja, 2018. 997 pitanja, 2019. do sada 294 pitanja. Vlada je odgovorila na 1364 pitanja, a ostalo je još 249 tako da molim Vladu da evo i na ta pitanja odgovore, ali s obzirom na veliki broj pitanja vidite da raste od 47 pitanja u 2016. na 997 u 2018., mislim da Vlada dosta dobro to radi, a evo još ih molim da onda i ono što nisu da odgovore na vrijeme. Sada prelazimo na pitanja zastupnika, prva je na redu naša zastupnica Dragana Jeckov, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče sabora, moje pitanje upućujem ministrici Divjak. Prema smjernicama za izradu mreže školskih ustanova i programa odgoja i obrazovanja koje su predstavljene u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a koje su izazvale burne reakcije lokalnih čelnika optimalna osnovna škola predstavljena je kao škola u kojoj se radi u jednoj smjeni te je veličine od 16 do 18 razrednih odjela odnosno imala bi od 320 do 480 učenika. Moje pitanje je možemo li tim smjernicama predvidjeti i mogućnost od osnovne škole sa nižim standardom u pogledu broja učenika ili razrednih odjela uvažavajući specifičnosti određenih područja, kad to kažem prije svega mislim na specifičnosti koje se odnose na indeks razvijenosti kao i područja naseljena pripadnicima nacionalnih manjina, posebno se osvrnuvši na ovu specifičnost koja se odnosi na područja nastanjena pripadnicima nacionalnih manjina. Jer određeni standardi postoje i u Zakonu o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. O tome je svoje mišljenje dao i Ustavni sud 1999. godine. S obzirom da dolazim sa ovog područja koje se suočava sa masovnim iseljavanjem, smatram da ukoliko ostanemo sa ovako visoko postavljenim standardima opravdano je pitanje na koga ćemo zapravo primijeniti ove smjernice odnosno na koji način će se formirati mreža škola sa, kao što rekoh sa ovako visokim standardima. Zahvaljujem. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem zastupnici Jeckov i molim ministricu znanosti i obrazovanja Blaženku Divjak da odgovori, izvolite. **Divjak, Blaženka** Hvala vam gospodine predsjedniče, zahvaljujem zastupnici, uvaženoj zastupnici Jeckov na pitanju, ja moram priznati da je mene isto iznenadilo jako puno lažnih vijesti i informacija vezano uz ove smjernice. Tako da evo prije svega hvala vam na pitanju. Drugo mi moramo znati da ministarstvo daje smjernice koje sadrže isključivo ciljeve i podatke. Znači mi ni na koji način ne radimo mrežu škola nego je to na osnivačima, znači osnivači u vašem primjeru jer spominjete Vukovarsko-srijemsku županiju, na županiji je da za svoje područje predloži mrežu škola. Kako će to raditi? Pa imajući u vidu prije svega jednaku dostupnost obrazovanja ali ne bilo kakvog, nego kvalitetnog obrazovanja. Znači to ne radi ministarstvo nego predlažu osnivači, ministarstvo prikuplja prijedloge, traži mišljenje Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala, a Vlada donosi, donosi mrežu. I tu sad moramo razumjeti da sve ovo što piše u tim smjernicama, a to se svi možete uvjeriti, uvažene gospođe zastupnice i gospodo zastupnici, jer su smjernice u javnom savjetovanju pa su svima dostupne, vidjet ćete da ni na koji način se ne prejudicira odluka, nego se smjernice temelje na državnom pedagoškom standardu koji je prihvaćen gotovo prije 10-tak godina ovaj sabor ga je donio i drugo naravno na zakonskim odredbama. Ono što vi spominjete je optimalna škola, međutim ni na koji način to ne znači da će se ukidati škole, nego da će se razmišljati o upisnim područjima, jer mi nažalost imamo situacija gdje u istom gradu imate poluprazne škole u centru, a onda škole koje rade u tri smjene u predgrađu, znači treba razmišljati o upisnim područjima, treba razmišljati o dostupnosti različitih programa. U svakom slučaju dostupnosti i programa koji se izvode na jeziku i pismu nacionalnih manjina to je naša zakonska obveza i pripada kategoriji jednake dostupnosti i jednakih prava i moramo uzeti u obzir također da se racionalno mora raspolagati sa resursima. Međutim, uzmite u obzir da promjena statusa škole, primjerice da škola umjesto da je matična škola i postane područna škola ni na koji način ne umanjuje dostupnost obrazovanja zato jer područne škole ostaju na istome mjestu, znači učenici pohađaju školu u istoj zgradi, jedino što je ta škola vezana umrežuje se s još nekim drugim školama. Zašto je to važno? Pa zbog toga jer primjerice ugovor o radu za nastavnike može biti jedan, a da oni rade u više škola. Također se omogućava i protok i opreme i znači školski kurikulum može biti objedinjen, znači to sigurno doprinosi kvaliteti obrazovanja. Tako da ja evo sve molim, posebno osnivače koji su imali sastanak u ministarstvu, imali su prilike čuti i o tim smjernicama, a sada su smjernice u javnom savjetovanju pa ih svi imate priliku vidjeti da se referencirate stvarno da dokument pročitate i vidite u kom smjeru to ide i da stvarno izbjegavamo neargumentirane, neargumentirano iznošenje što smo sada već imali u javnosti i onda uzbunjivanje javnosti vezano uz teme koje bi trebale biti svima važne, a to je kvalitetno obrazovanje u tom slučaju evo ja sve uvjeravam da ono što radi ministarstvo, radi u suradnji s osnivačima, očekujem odgovornost osnivača u smislu optimalnog korištenja resursa, ali jednako tako i u smjernicama smo napisali da bilo kakvo ukidanje programa ili možda nekih ustanova mora voditi računa o svim ovim specifičnostima o kojima ste i vi govorili. Evo, hvala vam lijepo. Molio bih sada zastupnicu Jeckov, da da očitovanje, izvolite. **Jeckov, Dragana (SDSS)** Zahvaljujem, gospođo ministrice ja sam samo djelomično zadovoljna vašim odgovorom i izražavam zabrinutost zbog toga što se može desiti situacije da županije bukvalno shvate vaše smjernice i šta će se desiti u tom slučaju. Ukoliko one bukvalno shvate ovo što ste vi predvidjeli, desit će se sljedeće da će Vukovarsko-srijemskoj županiji biti zatvoreno 16 škola, u naseljima odnosno selima koje su izgrađene ili obnovljene ili opremljene. Tu se sad zaista postavlja pitanje za koga smo mi to radili, postavlja se opravdano pitanje šta je zapravo sa demografskim mjerama, jer ovo je potpuno kontradiktorno u odnosu na sve demografske mjere koje smo upravo ovdje izglasali. Još jednom izražavam zabrinutost posebno kada su u pitanju specifičnosti koje se odnose na škole koje pohađaju pripadnici nacionalnih manjina i bojim se da se o tome neće voditi računa jer mogu vam sad nekoliko primjera navesti koje se upravo, koje upravo govore tome u prilog o nebrizi određenih županijskih struktura kada je u pitanju obrazovanje pripadnika nacionalnih manjina. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Idemo sada na drugo pitanje zastupnik Tomislav Sokol, pitanje postavlja ministru rada i mirovinskog sustava Marku Paviću. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče hrvatske Vlade. Ovaj Visoki dom usvojio je krajem prošle godine paket zakona vezanih uz mirovinsku reformu. vidjeli smo da je isto tako navedena mirovinska reforma dobila pohvale od Europske komisije i bila jedan od glavnih razloga i za izlazak iz procedure prekomjernih makroekonomskih neravnoteža kao i za stjecanje, odnosno povratak u investicijski rejting RH. Dakle Dakle to su konkretni rezultati. S druge strane imamo ovu sindikalnu inicijativu koja traži, odnosno, pokretanje, raspisivanje referenduma vezano uz ovih 67 godina, znači povećanje dobi za odlazak u mirovinu koje je inicijalno izglasala ona SDP-ova Vlada još prije nekih 5 godina. E pa sad me zanima ministre kakvi su do sad učinci te reforme, kako ide implementacija i kako komentirate ovu sindikalnu inicijativu vezano uz to? Hvala. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa poštovani zastupniče, poštovane zastupnice i zastupnici, poštovani predsjedniče Sabora. Upravo kao što ste rekli reforma 6 mirovinskih zakona trenutačno je jedan od najcjelovitijih intervencija u mirovinski sustav. Ciljevi mirovinske reforme su bili jasni. S jedne strane želimo veće mirovine za naše građane što je ova Vlada i napravila 7,54% su rasle mirovine a svjesni smo da su one i male i upravo radi toga one s najmanjim mirovinama mogu očekivati dodatnih 3,13% uvećanja od 1.7. Drugi cilj mirovinske reforme je bio riješiti određene nepravilnosti odnosno nejednakosti među različitim kohortama prvenstveno ženama rođenim nakon '62. '62. godine gdje bi 3 tisuće žena imalo 100 eura manju mirovinu da nije bilo mirovinske reforme. Treći cilj je bio ojačati drugi stup i upravo našim najmlađima omogućiti štednju i na taj način veće mirovine. Jedan od isto tako rezultata mirovinske reforme bilo je omogućavanje umirovljenicima da rade na pola radnog vremena i primaju punu mirovinu. I mogu reći da evo taj cilj je jako dobro ide 10 tisuća umirovljenika trenutačno radi što je dvostruko više nego 31.12. ove godine. I upravo je to doprinos s jedne strane i povećanju mirovina odnosno njihovih prihoda a s druge strane isto tako i njihove uključenosti u društvo. Ova Vlada štiti i majčinstvo, ženama smo isto tako dodali 6 mjeseci po djetetu za staža što će imati efekt od 2% veće mirovine. Kada govorimo o 67 godina opet moram još jedanput umirit hrvatsku javnost neće svi raditi do 67 godine, imamo institut i dugotrajnog osiguranika, oni koji skupe 41 godinu staža moći će ići u mirovinu sa 60 godina. Što znači svi oni koji su upravo u zanimanjima u koje se ulazi rano na tržište rada moći će i sa 60 godina, oni koji studiraju do 24, 25 ići će u prosjeku sa 65 godina. Kada govorimo, isto tako dobro ste istaknuli, 67 godina je 2013. uvela SDP-ova Vlada, ova Vlada je samo ubrzala da se u mirovinu ide s 2033. Kada govorimo o duljini života već sada hrvatski građani žive u prosjeku, dakle očekivana dob je 78 godina, 79,6 godina prosjek EU, a u zadnjih 15 godina on se povećao za 5,5 godina. Dakle 2033. za 14 godina očekivano je da ćemo tada već biti u prosjeku EU a dobar dio zemalja uključuju i Njemačku ima povećanje već prema 69 godina. Svjesni smo da su mirovine male, ali upravo zato ova Vlada radi na njihovom povećanju. Oni koji odrađuju 40 godina staža imaju 70% prosječne plaće. Ono što još mogu reći da ćemo u petak lansirati natječaj pridruži se aktivni u mirovini, 100 milijuna kuna za aktivno starenje naših umirovljenika i njihove aktivnosti upravo da ih što više uključimo u društvo. Što se tiče referenduma, mi naravno pozdravljamo demokratsko pravo na referendum, no isto tako naši građani moraju biti svjesni da ono ima svoju cijenu, da je cijena tog referenduma kada uzmemo sve troškove do 2040. 45 milijardi kuna i da će ono posljedično dovesti do toga da imamo ili u prosjeku 5% manje mirovine ili da ostavljamo 45 milijardi kuna našoj dječici i unucima. Hvala vam lijepa. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa. Gospodine ministre, drago mi je da ste ovako vrlo temeljito i precizno argumentirali i objasnili sve bitne aspekte mirovinske reforme koje se zapravo mogu dijelom svesti s jedne strane na na povećanje mirovina a s druge strane na dugoročnu financijsku održivost sustava. Također mi je drago i da ste pokazali na licemjerne dijela oporbe koji kao i uvijek kritiziraju samo da kritiziraju a za to nema nikakvog pokrića. Hvala. Treći je na redu zastupnik Gordan Maras koji pitanje postavlja potpredsjedniku Vlade i ministru poljoprivrede Tomislavu Tolušiću, budući da ga nema na pitanje će odgovoriti predsjednik Vlade. Kolega Maras, samo prije nego što krenete dužan sam vas još jednom upozoriti da smatram neprimjerenim i kršenjem pravila izborne promidžbe ovo što činite, pa ako ćete nastaviti biti ćete ponovno prijavljeni, ovog puta etičkom povjerenstvu … …/Upadica Maras: Samo prijavljujte./… … koje je Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče Sabora. Gospodina Tolušića nema, ali evo vjerujem da će skupiti hrabrosti i odgovoriti naš premijer na ova pitanja koja su više nego očita. Znači Hrvatsku potresaju afere, Hrvatska se svaki dan budi uz novu aferu. Krenuli smo sa Agrokorom, nastavili smo sa Mercedesima od 100 tisuća eura ispred kuća HDZ-ovih ministara pa su onda ministri piška-lonca sjedili u gledalištu poduzetnicima na utakmicama hrvatske reprezentacije pa smo se bavili time da li ima netko obli ili špic papak pa smo na kraju završili sa skandaloznom aferom koja je sada prije nekoliko dana izašla u javnost, a to je da predsjednik Vlade dijeli RH na žrtvi, nazivajući strane veleposlanike da idu sa njim u Jasenovac, a ne sa onima koji su tamo tradicionalno godinama organizirali odavanje pijeteta žrtvama tijekom II. Svj. rata. Znači, imamo aferu za aferom koja kulminira sa, evo, vidimo ovdje g. Sokola, koji je zadovoljan mirovinama. To je dobro da se čuje, da su kandidati HDZ-a na europskim mirovinama u RH pa glasajte onda svi koji ste vi zadovoljni za g. Sokola i za HDZ-ovu listu. Ja sam nezadovoljan mirovinama, skandalozno je to kako mirovine su niske u Hrvatskoj i ono što želim reći

**Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče HS-a. Budući da g. Maras ovako i onako nije namjeravao meni postaviti pitanje, a da pravog pitanja nema ni za Tolušića, pa, neće dobiti odgovor ni od mene, očito nema što dobiti ni od njega pismenim putem. Hvala. **Jandroković, Gordan Vidimo da je predsjednik Vlade u biti, u strahu. Od hrvatskih građana nikad lošiji rezultat HDZ neće polučiti nego na ovim izborila. Ljudi u RH, dosta im je HDZ-a, lopovluka, pljačke koju vidimo kako završava, da predsjednik HDZ-a i predsjednik Vlade HDZ-a završava u zatvoru, da vidimo način na koji se odnosite prema hrvatskim građanima. Zar nije smiješno da Ressler iz HDZ-a, g. Ressler, koji nosi listu HDZ-a govori da u Slavoniji nikad nije bilo ljepše nego što je sada. Zar nije sramota da Sokol iz HDZ-a, kandidat, govori da su mirovine izvrsne u RH. Sramota je kako se ponašate, dame i gospodo iz HDZ-a prema našim građanima. Siguran sam da nitko to ne može podržati. Hrvatski građani, kolegice i kolege, nisu se rađali za Irsku. Vi se smijte, g. Plenkoviću, to je jako smiješno. 3 stotine tisuća naših sugrađana je u vašem mandatu iselilo se iz RH. Je li vam smiješno to? Je li vas to zabavlja? Mene ne zabavlja. Mene to brine i želim da se to promijeni. Vi se ponašate kao samo da ste dovoljni sami sebi, kao da je HDZ-ova država, da može raditi što god sa njom poželi, tako se ponašate i unutar stranke, tako se ponašate i kao premijer. I treba vam. Konačno vam treba netko reći dosta. Jer se nismo rađali za Irsku, g. Plenkoviću. Hvala lijepo.

Pitanje postavljam g. Goranu Mariću, ministru državne imovine. Kao članu Odbora za predstavke i pritužbe obraćaju mi se građani i šalju mi kopije pisma koje i vama upućuju i CERP-u, vezano za naknadu za oduzetu imovinu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. Naime, Centar za restrukturiranje, za oduzetu imovinu kao protuvrijednost daje dionice i to u nominalnoj vrijednosti, u nekim slučajevima, propalih tvrtki, tvrtki koje su u teškim gubitcima ili tvrtki u kojima nema ni jednog zaposlenog. Zanima me nekoliko odgovora, ako mogu sublimirati u jednom pitanju. Prvo, zbog čega CERP nije godinama uopće izdavao rješenja? Drugo, zašto u nominalnoj vrijednosti za tvrtke koje nisu na tržištu dionica? I treće, zanima me, otkad ste vi preuzeli odgovornost za državnu imovinu, kakvo je sada stanje i kakav je odnos prema vlasnicima oduzete imovine u odnosu na povrat imovine. Hvala vam lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala i vama. Molim ministra Gorana Marića, da odgovori na pitanje, izvolite. Hvala lijepo zastupniče Varda. Hvala na pitanju. Nažalost, komunistički režim je imao legitimnu praksu otimanja imovine ljudima. I ne samo otimanja imovine nego i protjerivanje ljudi sa njihov ognjišta i za otimanje i za protjerivanje postoje i pravomoćne presude tadašnjih sudova. I nažalost, ta i takva zlodjela ostat će trajna mrlja hrvatskoj povijesti i nikakva naknada nakon toliko desetljeća neće biti zadovoljavajuća satisfakcija onima koji su bili prisiljeni odrastati gledajući da drugi uživaju u plodovima rada i njihovih očeva. I ja ih razumijem sve one koji su to doživjeli. U formalnom smislu rješenja o povratu i pravu na naknadu donose tijela državne uprave u županijama i u Gradu Zagrebu, a na temelju tih rješenja se donosi i obveznik isplate naknade. U nekim rješenjima je i CERP poveznik isplate naknade i nažalost, takva rješenja su dugo godina čekala na red za isplatu. Mi smo zatekli 5 godina zaostataka, da nije isplaćivano i da nisu doneseni zaključci za isplate. Ukupno do 2016. godine je doneseno zaključaka u prijenosu nominalnog milijuna sa ovlaštenicima naknade u iznosu 620 milijuna kuna. Mi smo u ove 2 g. sve zaostatke riješili ni nema više čekanja na isplatu. Istina je i redovito se donose zaključci za sve one koji su sada u redu za naknadu. Istina je da su se donosili zaključci, kojima se naknada davala dionica, tvrtkama koje nemaju zaposlenih, koje nemaju poslovne aktivnosti, ali to, danas više nije tako i mi donosimo, CERP donosi zaključke sukladno tržišnim okolnostima i u okviru zakonskih propisa, čini sve ono što može maksimalno činiti da bi se ta, nazovimo je nepravda, iako je to puno više od nepravde, nadoknadila onima koji su bili tako obespravljeni i kojima je oduzimate imovina. Hvala lijepo. i solidarnosti)** Hvala lijepo, poštovani ministre na odgovoru. Ja sam zadovoljan sa vašim odgovorom ali nisam zadovoljan sa stanjem, pa bi vas molio, tu imam pred sobom, od ovih građana, koji su mi poslali cijelu tu dokumentaciju da pismeno, pisanim putem njima odgovorite, na ovaj dopis. Hvala vam lijepo. Idemo sada na 5. pitanje, zastupnik Ivan Lovrinović, to pitanje postavlja predsjedniku Vlade, Andreju Plenkoviću, izvolite. Poštovani ja sam postavio pitanje premjeru Plenkoviću, a odnosi se na potpisivanje aneksa ugovora na koncesijama nad poljoprivrednim zemljištem, društava u sustavu bivšeg Agrokora, sadašnje Fortenove. Pitanje je zašto ti aneksi ugovora o koncesijama nad poljoprivrednim zemljištem u Baranji i istočnoj Slavoniji, nisu već potpisani a morali su biti potpisani do 1. travnja? Za to čitavo vrijeme, pa i danas, više se pritisci, raznih sa razine vlade i državnih institucija, da te ugovore potpišu načelnici i gradonačelnici. Prije 10 g. kada se je potpisivala koncesija sa Agrokorom nad poljoprivrednim zemljištem, tada je te ugovore potpisao ministar poljoprivrede. Zašto sada inzistirate i tjerate načelnike i gradonačelnike, da oni potpisuju, a vi ne želite to potpisati? postupak prijenosa ugovora o koncesiji na Agrokorom, tzv. zrcalne kompanije, je nezakonit. Ne postoji automatizam, u prijenosu koncesija na nove vlasnike, a to je protivno i sadašnjem Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. To što se govori da je upravo to moguće na temelju lex Agrokora, kao zakona, to jasno pokazuje da je taj zakon pisan za određene interesne skupine i kao takav kriminalan. Njima se želi omogućiti, interesnim skupinama da dođu u posjed, tisuća hektara najplodnije zemlje na istoku Hrvatske. Prema tome, prestanite vršiti pritisak na te časne ljude, načelnike i gradonačelnike, koji brane lokalni i nacionalni interes, stigmu izdajnika sa sebe želite prebaciti sada na njih i na njihove lokalne sredine. Stranka Promijenimo Hrvatsku, zahtjeva da novonastali pravni subjekti moraju ponovno ići na javne natječaje, a oni koji prođu moraju potpisati nove ugovore, uz jasne programe razvoja. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala, izvolite odgovor, predsjedniče Vlade. Hvala lijepo, zastupniče u kvalifikacijama, koje ste upravno izrekli, to vam nije dobro, jer vas to svrstava ne u skupinu političara, nego u skupinu politikanata.

Gledajte postoji forma, u kojoj se to izgovara, svoju nepristojnost, trenirajte, izvan ove dvorane, molim vas da se prestanete nepristojno ponašati. Dobivate prvu opomenu, izvolite na svoje mjesto, nema ništa. Izvolite predsjedniče nastavite. Dakle, poštovani zastupniče Lovrinović, za razliku od vas i ove skupine, politikanata, mi smo imali prije 2 g. za Uskrs, hrabrosti, donijeti zakon, koji osigurao opstanak kompanije, koji je osigurao radna mjesta svim zaposlenicima, koji je osigurao 100% isplate svim OPG-ima, koji je osigurao koji je osigurao ostanak, svih hrvatskih dobavljača tadašnjega Agrokora. Taj zakon je dobio svoju potvrdu i odlukama Ustavnoga suda, uvršten je u aneks uredbe o insolvencijskim zakonima, državama članica EU, nagodba je provedena, izglasana je sukladno hrvatskim propisima, potvrdio je i Visoki trgovački sud i ta nagodba je implementirana. Imate novu grupu koja se zove Fortenova, od 1. travnja ima ustrojena svoja tijela, funkcionira, radi. Rezultati Konzuma za ovaj Uskrs, 2 g. nakon, su bili izvanredni, izvanredni, a sve to ne bi se bilo dogodilo, da smo se mi vodili politikantstvima nastupima, kao što je bio ovaj vaš. Ovo što trebaju sada uraditi kod potpisivanja aneksa ugovora o koncesijama, je da tehnička provedba nagodbe. Riječ je o 29 općina i gradova u RH, nagodba ima konstitutivan karakter, a sve ovo što se sada provodi je jedna rutinska stvar. Sukladno uputi ministarstva poljoprivrede, zahtjev podnosi nova grupacija, tj. smjena zrcalna društva, nakon toga slijedi mišljenje Državnoga odvjetništva, slijedi odluka predstavničkoga tijela i slijedi potpis načelnika ili gradonačelnika, kao i suglasnost Ministarstva poljoprivrede, to je cijeli proces i to će se dogoditi. Ti ugovori traju onoliko koliko su trajali ranije ugovori. I tu je cijela priča, taj proces je dovršen do kraja, na najbolji i najbezbolniji mogući način bez troška za hrvatske porezne obveznike. A ono što je nama najvažnije, osigurali smo interese hrvatskoga gospodarstva. Pitajte malo OPG-ovce, pitajte malo dobavljače da li su zadovoljni, da li se plaćanja vrše na vrijeme, dal je to imalo transformativni učinak na procese u hrvatskom gospodarstvu gospodarstvu i načine poslovanja, to je pravo pitanje, a ne politikantsko pitanje da li da ministar potpisuje nešto il će to potpisivati čelnici lokalne i područne samouprave, to pitanje je riješeno propisima, možda ih vi ne poznate, možda niste imali vremena detaljno se upoznate, ja vam sugeriram da kao i g. Meras proučite detaljno, detaljno,

a to zna g. Plenković vrlo dobro i namjerno ovdje omaložava zastupnike, 238. je članak povrijeđen, nije skupio hrabrosti odgovoriti mi zašto je 300 000 ljudi, pretežito mladih, otišlo iz RH, nego se sad kukavički referira kada mu ne mogu odgovorit. Vaše je da zaštitite zastupnike, a ne dopustite ovakvo bahato ponašanje premijera u HS. Hvala vam lijepa. Kolega Maras, dakle, prvo ste vi namjerno izgovorili krivo ime jednog od kandidata na listi za europske izbore i nakon toga ja vas, ja vas nisam upozorio, ostavio sam na vašu volju da radite ono što želite. Dakle, sada se isto tako možda dogodio lapsus ili možda i namjera, ja nisam opet prosuđivao, kao ni ono što ste vi učinili. Dakle, ja vas molim da kad potežete, kad potežete oružje, budite svjesni da ćete isto tako dobiti i natrag, nemojte biti tužni, izazivati sada sukobe jer za to nema razloga, imamo aktualno prijepodne, postavljaju se pitanja koja zanimaju naše građane i molim vas da u tom duhu onda i raspravljamo. Izvolite kolega Bauk. upozorio kolegu Marasa na pravo prezime nositelja HDZ-ove liste i u njegovim očima sam vidio iskreno čuđenje i žaljenje što tu informaciju nije znao, tako da sam ja uvjeren da on to nije namjerno rekao, jednostavno čovjek nije toliko bio medijski prisutan i zabuni se čovjek. Hvala.

i upravo na istu temu zašto ste opomenuli višekratno g. Marasa, sad vi vodite kampanju za europske izbore i promovirate vašeg kandidata za kojeg nikad nitko nije čuo do prije nekoliko dana i uopće nije nikakvo čudo da ne zna kako se čovjek zove. Dakle, vi sami sebe sad trebate prijaviti za ono što ste prijavili g. Marasa odnosno za ovaj laptop **Jandroković, Gordan (HDZ)** Ovo zaista nije bilo korištenje povrede Poslovnika, ali u redu, kao i svi drugi, tako i vi, pa idemo onda dalje. Izvolite kolega Lovrinović. Poštovani predsjedniče Vlade Plenkoviću, pitanje koje sam vam postavio sada nakon vašeg odgovora vidim da je pucanj u sridu, iznervirali ste se, postali ste ponovo bahati, u nedostatku pravog odgovora vi mene nazivate i druge politikantom, vidite za vas kao bivšeg diplomatu, a i ostali ste diplomata, ne premijer jer ne donosite odluke, to je zaista blago rečeno čudno. Vi niste bili u Belju, dragi moj premijeru i plašite se otići tamo. Belje više nije Baranja, a Baranja više nije Belje, to svi govore Baranjci, ali vi tražite argumente, izvolite argumente sad. Belje je prije zapošljavalo do uspostave hrvatske države 6000 radnika, po oslobođenju 3000, sad ih ima ispod 1500. Vi naplaćujete malim OPG-ima zakupninu na zemljište 4 puta više, nego što će ih sada dobiti PIK-ovi u vlasništvu stranaca. Belje i ostali PIK-ovi i Agrokor odnosno Fortenova nisu više hrvatska kompanija i vi to dobro znate. Vi ste proveli ekonomskom politikom i druge Vlade, etničko čišćenje, al ne samo Hrvata već svih drugih nacionalnih manjina koje tamo žive. Vama ovo izgledaju teške riječi, to je realnost. Vi govorite da ste spasili zapošljavanje tamo. U općini Jagodnjak koja u stvari iznajmljuje 1500 hektara neplodnih zemljišta, samo su 4 čovjeka zaposlena, al vi to ne znate, vi tražite argumente. Od ovih argumenata se morate sakrit. Vi ste potpuno neuspješni u vođenju ove Vlade, vi vodite piar kampanju, vaš ministar poljoprivrede troši ogromna sredstva okolo, poziva poljoprivrednike da se prijavljuju, a ne slika se kada dodjeljuje novce jer kasni ili ne isplaćuje.

premijera sa vama da će RH izvoziti mlijeko u Kinu i potpisani su određeni i protokoli i ministar poljoprivrede je to najavio o izvozu mlijeka. Naravno da je to pohvalno što ćete izvoziti mlijeko od, vjerojatno posljednje hrvatske krave Šaroje, ali postavio bi vam pitanje, kad RH nema niti 50% svojih proizvoda mliječnih, za svoje potrebe, imamo specifičan slučaj i postavlja se pitanje i najmanje čuđenje i zgražanje naših ljudi iz mljekarske proizvodnje, a poglavito iz moga Cetinskog kraja, naravno i iz Slavonije. Imamo u Sinju 2010.g. najavljena je velika jedna gradnja mljekare koja je u vlasništvu Imlexa tj. najveće srpske mljekare ta mljekara je naravno privatizirana od čovjeka kao srpski mediji kažu Milana Beke koji je bio ministar privatizacije za vrijeme Slobodana Miloševića i kažu da je izvukao novac i preko stranoga fonda je kupio sve mlekara u Subotici, mlekara u Beogradu i mlekara u Republici Srpskoj jedna. I oni sada preko sinjske mljekare, nazvali su Mljekara Sinj, dobili su mogućnost da uvoze to mlijeko, ali nema mljekare u Sinju. Pitam vas za koga ste vi, dat ću vam i ovo mlijeko sada, za koga ste vi potpisali taj protokol, jel za srpsko mlijeko …/Upadica: Hvala vam./… i izvoz ili Odgovor, a mlijeko kad dođe. Želite li odgovoriti? Izvolite. Hvala lijepa zastupniče Bulj i drago mi je da ste pohvalili sadržajan posjet kineskoga premijera Hrvatskoj, prvi takav posjet u 27 u našoj samostalnosti, činjenicu da nam je čovjek koji predstavlja milijardu i 400 milijuna ljudi došao ovdje na 3 i pol dana govori nešto o uvažavanju Hrvatske. Govori nešto o tome da smo imali priliku potpisati 10 različitih sporazuma, između Hrvatske i Kine, jedan koji se odnosi na gospodarsku suradnju i ulaganja, jedan koji se odnosi na turizam, jedan koji se odnosi na obrazovanje, jedan koji se odnosi na šport, jedan koji se odnosi na izvoz visokokvalitetnih mliječnih proizvoda. Dakle, ono što je uloga države u međunarodnim odnosima je da otvara svojim gospodarskim subjektima nove mogućnosti suradnje i otvara piste za trgovinsku razmjenu i to da bude Hrvatska izvozno orijentirana. To je bit toga sporazuma, to je ono što smo mi napravili, to je ono na čemu je radilo Ministarstvo poljoprivrede, to je ono što je sada prilika za hrvatske proizvođače mlijeka i mliječnih proizvoda da iskoriste te certifikate koje su sada dobili sa kineske strane. Kina je kao što znate prije nekoliko mjeseci rekla da želi promijeniti svoju filozofiju i sa izvozno orijentirane zemlje favorizirati uvoz proizvoda i usluga u Kinu. To je bilo u Šangaju u studenom, to je rekao kineski predsjednik, mi smo dobro razumjeli tu poruku i sklopili niz sporazuma koji su u funkciji hrvatskoga gospodarstva. Isto će biti i sa drugim sporazumima i onima koji se odnose na intermodalni promet i na željezničke pruge i na luku Rijeka i na suradnju Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Sve su to konkretni sporazumi i plodovi troipodnevnog boravka kineskog premijera u Hrvatskoj, a i najvećeg multilateralnog sastanka na kojem je čak bilo 17 premijera iz Srednje i Istočne Europe u Dubrovniku prije nekoliko dana. No, ono što mi se čini bitnim je da ipak ovu sliku koju nastojite projicirat o nekakvom defetizmu, pesimizmu, kritici svega što postoji i osjećaju da živimo možda u 2 različita društva, 2 različite države, pa izdvojit ću samo nekoliko bitnih elemenata koji su relevantni za ovo što sada radimo. Hrvatska je u mandatu ove Vlade izašla iz procedure prekomjernog proračunskog manjka, Hrvatska je u mandatu ove Vlade izašla iz procedure prekomjernih makroekonomskim neravnoteža, Hrvatska je u mandatu ove Vlade po prvi put u 2017. ostvarila 2 milijarde 900 milijuna kuna proračunskog viška, zadnji je takav bilježi se '98. kad je povećan porez tj. uveden porez na dodanu vrijednost. I ove godine smo unatoč isplatama za državna jamstva SDP-ovih vlada, ostvarili proračuni višak od 758 milijuna kuna. Hrvatska je smanjila udio javnog duga u BDP-u 74,6%, Hrvatska je povećala minimalne plaće za 24%, u Hrvatskoj su narasle prosječne plaće za 800 kuna u mandatu ove Vlade, u Hrvatskoj je veća zaposlenost nego što je bila prije, a manja je nezaposlenost. Sve su to postignuća i trendovi koji se baš ne događaju tek nekom nevidljivom rukom. Oni se događaju zbog mjera politike koju vodimo, zakona koje donosimo i aktivnosti koje provodimo. U tom pogledu šanse koje na kineskom tržištu dobila naša mljekarska industrija su velike, na njima je da ih iskoriste, a instrumenti koje imamo, a to je hrvatska diplomacija i politika će im u tome pomoći. Hvala vam lijepa. **Jandroković, Premijeru niste mi odgovorili na pitanje, za koga je ovo, ovaj protokol o izvozu mlijeka potpisan, jer jednostavno mljekara u Sinju ne postoji samo imaju adresu i oni su …/nerazumljivo/… srpska mlekara, mlekara srpska Imleks kojega je vlasnik gdje novac najvjerojatnije od sumnjivih privatizacije kao što su bile privatizacije u Hrvatskoj od Milana Beke ministra privatizacije Slobodana Miloševića. To vam je isto kao da vi sad banane rećete da Hrvatska izvoziti, netko ko, znači ovo je samo provoz, čijega mlijeka, pa vi morate, ja sam očekivao od vas da ćete vi za zaštitu posljednje krave Hrvatske šarove napisat. Pa znate li da je 64.000 obitelji se bavilo proizvođača mlijeka je bilo, sad imamo ispod 5.000, znate li od kada smo ušli u EU da uvozimo sve više mlijeka, povećajemo, mi manje proizvodimo, znate li da je Slavonija prazna, znate li da smo samo povukli 17% od sredstava koje nam EU je predvidila? 10,5 milijardi 17%. Pa, u stvari pod ovim svjetlima otiđite i pogledajte 2/3 Hrvatske. Nema sinjske mlikare, sinjska mlekara služi samo za provoz srpskog mlijeka kako vi kažete u Kinu i EU. Gdje je tu hrvatski poljoprivrednik? Slavonija je prazna, te bajke o projektu Slavonija, pa jeste vi bili gori u realnom svijetu, dođite u moju Dalmatinsku zagoru, prošetajte ministri tim krajem pa ćete vidit čuje li se plač djece, čuje li se stoka, vidit ćete. Sinjska mlekara, mlekara Sinj ne postoji, to je fiktivno to je neki kriminalac koji je otvorio u Srbiji svoju mljekaru i da preko Hrvatske, čije interese štitite? Ja ću dati ovo i potpredsjednici Vlade, ja znam da ona nije bila u vrijeme Slobodana Miloševića savjetnica, ali bila je malom Dačiću. Dati ću to ministru poljoprivrede, mlijeko, pa neka vidi što je doživio hrvatski poljoprivrednik. Da promovirate u Kini srpske proizvode. Znate ovo bi se moglo shvatiti kao prikrivena reklama za sinjsku mljekara, pa ne znam da li baš ovo što činite korisno činite ili promovirate nešto što. Hvala ne bi, ali nema, nije običaj da reklamiramo proizvode, nikoga, pa tako ni ovo mlijeko. Idemo dalje, sada je na redu zastupnik Ante Plazonić, koji pitanje postavlja ministru mora, prmeta i infrastrukture, Olegu Butkoviću, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, Hrvatskog sabora. Gospodine predsjedniče hrvatske Vlade, gospođo ministrice i gospodo ministri, kolegice i kolege saborski zastupnici. Pitanje postavljam ministru Butkoviću, poznato je da su otprilike, mjesec dana, dakle, krajem ožujka ove godine, predsjednik hrvatske Vlade, gospodin Andrej Plenković i gradonačelnik Grada Zagreba, gospodin Milan Bandić, potpisali ugovor o financiranju i izgradnje, jednog važnog prometnog objekta u Gradu Zagrebu, koji se nalazi na križanju Jadranske avenije i Avenije Dubrovnik, a vas pitam gospodine ministre, da nam pojasnite, od kakvog značaja je ovaj objekt za građane Grada Zagreba i sve one koji će prometovati tim putnim pravcem. Na koji način se objekt financira i koliko će u konačnici koštati

Istina je da je trenutno u Zagreba počela izgradnja najvećeg infrastrukturnog prometnog projekta, radi se o rotoru Remetinec, koji se financira ugl. Europskim sredstvima. Točno je da je u ožujku mjesecu potpisan ugovor između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Grada Zagreba i Središnje agencije za provođenje fondova fondova EU, tzv. SAFU-a, ugovor o bespovratnim sredstvima, kojim se osigurava 85% od 331 milijun kuna, koliko košta izgradnja rotora Remetinec. Ostatak od 15% se financira iz državnog proračuna, odnosno, kroz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, tako da se taj najveći projekt u Zagrebu, prometni projekt financira 100% sredstvima što EU, što državnog proračuna. Vjerujem kako će realizacija tog projekta, značajno utjecati i na sigurnost cestovnog prometa. Sada već bivši rotor Remetinec je ukupno imao dnevni promet oko 100 tisuća vozila iako je projektiran za dvostruko manji promet i vjerujem da će isto tako skratiti vrijeme putovanja za sve stanovnike Zagreba, ali ne samo za stanovnike Zagreba, nego i za one koji dolaze u Zagreb, koji svakodnevno prolaze tom rutom, kako bi došli do svojih odredišta. Isto tako, radovi su počeli krajem prošle godine, ono što znamo u ovom trenutku, oni bi trebali biti završeni u 2020. g. negdje sredinom godine, po informacijama, koje imam, idu po predviđenom roku, i tu ne bi trebalo biti nikakvog kašnjenja oko završetka toga projekta. Što se tiče ostalih projekata u Gradu Zagrebu, prometnih projekata mi smo potpisali ugovor za nabavku bespovratnih 44 nova autobusa, tako da se ukupno, sada u Gradu Zagrebu, kroz Ministarstvo mora, prometa infrastrukture, provodi, ukupno projekta u vrijednosti više od 400 milijuna kuna, a pripremamo neke nove pozive, za koje će se isto tako javiti vjerujem Grad Zagreb sa svojim infrastrukturnim prometnim projektima. Hvala vam lijepo. **Jandroković, Gordan Hvala ministre Butkoviću, zadovoljan sam vašim odgovorom, hvala još jednom. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Osmo pitanje, zastupnica Romana Jerković, postavlja ministru zdravstva Milanu Kujundžić, izvolite. **Jerković, Gospodine ministre, da je hrvatsko zdravstvo pred kolapsom nije nikakva tajna. Ja znam da vi mislite drugačije, no s jedne strane struka to tvrdi, a s druge, ne možete poreći neke činjenice. Ne možete poreći, npr. ta liste čekanja su neprihvatljivo dugačke, da se čeka na pretrage, da se čeka na bolničko liječenje, na operativne zahvate. Građani su prisiljeni potražiti spas kod privatnika, ali nemaju svi novaca za to. Ne možete poreći, isto tako, da u nekim sredinama nema laboratorija, da nema, radiološke dijagnostike, da nema dovoljno specijalista, ne možete poreći, isto tako, da bolnički sustav i dalje stvara dugove. Ne možete poreći da medicinske sestre i liječnici napuštaju Hrvatsku, odlaze u inozemstvo i traže bolje uvjete rada. Ne možete poreći, da smo postali nezdrava nacija, da se pati od debljine, da se umire 2 puta više nego li u prosjeku EU. Ne možete poreći da imamo katastrofalno loše preživljavanje onkoloških pacijenata. Ne možete poreći, da po stopi smrtnosti od raka pluća debelog crijeva, dojke, smo među najvišima u Europi. Ne možete poreći da za liječenje teško oboljele djece sa inovativnim spasonosnim lijekovima izdvaja cijela Hrvatska. Što vi kažete na sve to? Vi kažete, pa tko ne vidi reformu zdravstva, neka ide kod okuliste. Još ste rekli, da vas citiram, ako hoćemo pratiti svjetsku medicinu, to povlači za sobom znatno povećanje cijena svake godine. Što ste mislili pod ovim ministre? Možete li pojasniti hrvatskoj javnosti, kakvo povećanje i za koga vi to najavljujete. Hvala lijepo. **Jandroković, Poštovana gospođa zastupnice Jerković, hvala vam lijepo na vašoj opservaciji. Ako bi medicinskim jezikom govorio, neke dijagnoze ste dobro postavili a neke ste skroz loše postavili. Primjerice, jako je ružno da netko tko je profesor na medicinskom fakultetu kaže da se u Hrvatskoj umire dvostruko više nego u Europi. To je nešto zabrinjavajuće što netko tko se bavi znanošću ne bi smio tako olako izgovarati. Ali brojne opservacije koje ste rekli zaslužuju odgovor. Pa ću početi od kraja. Dakle nije to nikakav izum Hrvatske ili mene kao trenutnoga ministra da nažalost i na sreću, znači kada kažem na sreću, a to je da sve nove metode liječenja u svijetu poskupljuju u prosjeku medicinu 5 do 10% pa tako i u Hrvatskoj. Dakle nisam ja time otkrio toplu vodu, nego potvrdio. Znači sreća je što ti novi oblici liječenja daju nove nade, nova izlječenja, produženje života, ali oni nažalost i koštaju. Upravo na tome tragu, ova Vlada je reagirala. Pa ću vas podsjetiti, u dvije godine izdvajanje za inovativne lijekove povećali smo dvostruku sa 700 milijuna došli smo na milijun i 400 a s obzirom na ove trendove kao što pratite ljudskih resursa pokrenuli smo proces specijalizacije. Ako pogledate sada i prije nekoliko godina broj specijalizanata u prosjeku je povećan za 30 do 50% a u nekim bolnicama i za 100% više nego što je bilo prije nekoliko godina. A ove opservacije kada ste spomenuli onkologiju, odnosno pojavnost, ne da bi se ovdje hvalili ali uistinu zadnjih godina zahvaljujući boljem odazivu, prvenstveno boljem odazivu pacijenata na screening, govorim sada o karcinomu kolona, govorim sada o karcinomu dojke, imamo bolji bolji odaziv i imamo bolje preživljenje odnosno bolje izlječenje. Ali to su postupci koji ne idu sa jednom Vladom i neovisno tko je ministar ovaj ili onaj. Dakle to je nešto na čemu treba suglasje, na čemu treba struka raditi i radimo i to sam više puta rekao da ne dijeleći se po strankama bivšim, budućim ili sadašnjim administracijama potrebito je ustrajati na zdravim programima, na onome što je kompatibilno sa svjetskom medicinom, što je kompatibilno sa medicinom dokazanom, utemeljenoj na dokazima. Glede ovoga tzv. skupljanja za liječenje pacijenata, s jedne strane je za pohvaliti plemenitu gestu hrvatskoga naroda ali i ljudi izvan Hrvatske i susjednih zemalja i šire koji su se odazvali za liječenje, uz napomenu što vi vjerojatno znadete da Hrvatska plaća sva liječenja koja se u Hrvatskoj ne rade. A isto tako sve zemlje u svijetu imaju aktivnosti u smislu skupljanja novaca. I na kraju ću ponoviti ono što nažalost nije popularno, a s obzirom ja ne skupljam bodove u Saboru inače u javnosti, ako hoćemo imati vrhunsku medicinu, ako je hoćemo zadržati na kvaliteti kakva je sada i natjecati se sa svijetom u kvaliteti, ako hoćemo zadržati liječnike i sestre morati ćemo kao nacija postići konsenzus da ćemo morati onda i pratiti te troškove ostati na tragu zajedništva, ostati na tragu dobroga i ostati na tragu solidarnosti. Hvala vam lijepa. Ministre, vi ste majstor krivudanja, svaka vam čast. Jednostavno niste iskreni, niste iskreni. Zdravlje je jedna od temeljnih društvenih vrijednosti bez koje nema kvalitete života pojedinca, ali ne samo to, nema ni gospodarskog razvoja, nema ni općeg razvoja društva. Zdravlje nije i ne smije biti roba koja ima cijenu koju kupuje onaj koji ima novca. Gospodine ministre to je potpuno pogrešno, a za vas zdravlje jest roba. U zdravstvu ne smije biti podjele na bogate i na siromašne i da plaća onaj tko ima. A što je sa onima koji nemaju, je li to društvena pravednost? Je li to društvena solidarnost o kojoj vrlo često govorite? Ja mislim ministre da ste potpuno pogrešnom putu. Hvala. gospodine predsjedniče Vlade, gospođe i gospodo ministri. Moje pitanje je kao što ste i najavili upućeno će biti i ministru hrvatskih branitelja. Gospodine ministre hrvatskih branitelja donošenjem novoga jedinstvenoga zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji jedna od najvažnijih mjera koju ste najavljivali je mjera naknade za nezaposlene razvojačene hrvatske branitelje. Nakon više od godinu dana primjene zakona kao i te mjere ja bih vas lijepo molio da nam isprezentirate što je ta zakonska mjera polučila, kakvi su rezultati u primjeni te zakonske mjere te zakonske mjere i koliko je hrvatskih branitelja zbrinuto baš tom mjerom? Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođe i gospodo zastupnici. Uvaženi zastupniče Đakiću hvala vam lijepa na vašem pitanju. Dakako da se ovdje radi o jednoj od značajnijih mjera koje smo prepoznali kroz naš novi zakon. u postupku izrade našeg zakona temeljito smo analizirali stanje i prepoznali, odnosno utvrdili da je 82 tisuće hrvatskih branitelja u fazi, odnosno u, nemaju nikakva primanja, odnosno nisu korisnici mirovine niti su u radnom odnosu. I stoga smo u novom zakonu prepoznali i predložili mjeru uvođenje naknade za nezaposlene hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji a koja se usklađuje u skladu sa zakonskim propisom. Od uvođenja mjere zaprimljeno je ukupno 11 tisuća 199 zahtjeva, od kojih je do danas riješeno 9906 zahtjeva. U 2018.g. za ovu mjeru isplatili smo 56 milijuna kuna. Želim se kratko osvrnuti na tijek postupanja prema nezaposlenim hrvatskim braniteljima. Naime, pravo na opskrbninu koje je bilo u Ministarstvu hrvatskih branitelja ukinuto je 1. siječnja 2014.g. i zamijenjeno pravom pod nazivom „zajamčena minimalna naknada“ koja se ostvarivala prema Zakonu o socijalnoj skrbi. Međutim, uvjeti za ostvarivanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu nisu bili isti kao uvjeti za ostvarivanje prava na opskrbninu, pa veliki broj hrvatskih branitelja nije mogao ostvariti pravo na zajamčenu minimalnu naknadu i tako se našao u teškoj socijalnoj situaciji budući da je opskrbnina mnogima bila jedini izvor sredstava za život. Ukidanjem opskrbnine naglo je porastao broj korisnika jednokratne novčane pomoći koje dodjeljuje Ministarstvo hrvatskih branitelja. Dakle, iz rezultata primjene ove mjere u Zakonu o hrvatskim braniteljima, vidljivo je kako rješenje koje smo pronašli u novom zakonu, nesumnjivo ukazuje na opravdanost uvođenja ove mjere i na taj način donošenje odnosno doprinos poboljšanju kvalitete života hrvatskih branitelja. Hvala lijepo g. ministre hrvatskih branitelja. Jasno ste definirali koliko broj je korisnika koji su ostvarili naknadu za nezaposlenost, ispravili ste ovim zakonskim mjerama nepravde koje su učinjene hrvatskim braniteljima u ukidanju one bivše mjere i vjerujem da ćete tako i dalje striktno primjenjujući zakon brinuti i skrbiti o pravima hrvatskih branitelja, naročito i o onom dijelu zakona koji govori o tome, o prioritetu kod zapošljavanja, vjerujem da ćete i dalje ovih koji su ostali riješiti pozitivno kako bi ostvarili naknadu za nezaposlenost dok se ne ostvari mogućnost njihovog zapošljavanja. Hvala vam lijepa. Sada će zastupnik Veljko Kajtazi postaviti pitanje ministru uprave Lovri Kuščeviću, izvolite. **Kajtazi, Veljko (Nezavisni)** Poštovani predsjedniče HS, poštovani predsjedniče Vlade, poštovani ministre, moje zastupničko pitanje upućujem ministru Kuščeviću, 2019.g. obratila nam se Udruga Roma iz Grubišnog Polja sa prigovorom odluke Vlade RH o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina i za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne samouprave koje će bit održano 5. svibnja ove godine. Prigovor se odnosi na činjenicu da je romska manjina u odnosu na ovu odluku nije obuhvaćena, a sa istim zahtjevom se meni obratila i njemačka nacionalna manjina iz općine Sirač. Iako obe manjine ne zadovoljavaju uvjete za raspisivanje manjinskih izbora sukladno zastupljenosti na posljednjem popisu stanovništva čl. 24. st. 6. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina navodi, citiram: „Za određivanjem broja pripadnika nacionalne manjine radi provođenja odredbi ovog članka mjerodavni je popis stanovništva korigiran, uvećan ili umanjen za onaj broj birača koji su upisani ili brisani iz popisa birača koji se sastavlja radi izbora članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.“ Čl. 1. istog člana Ustavnog zakona također pripisuje da se u jedinicama lokalne samouprave na čijem području pripadnici pojedinih nacionalne manjine sudjeluju sa najmanje 1,5% u ukupnom stanovništvu jedinice samouprave mogu izabrati više vijeće nacionalnih manjina. Imajući u vidu navedeno, poštovani ministre Kuščeviću postavljam sledeće pitanje, zašto romska nacionalna manjima u gradu Grubišno polje i njemačka nacionalna manjina u općini Sirač nisu obuhvaćeni vladinom odluku o raspisivanju manjinskih izbora iako u oba slučaja korekcijom unesenom u registar birača koji iznad popisa birača prelazi 1,5% u udjelu stanovništva, Romi sa 115 upisanih u popis birača od ukupno 6478 stanovnika i Nijemci sa 35

o povijesti, a ta kratka povijest, evo, ovogodišnja, govori kako je HS, dakle, upravo ovaj Visoki dom, donio 1. ožujka 2019.g. Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Napominjem da je prije stupanja na snagu ovog zakona na postupak ovih izbora se odnosio Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina i na odgovarajući način se primjenjivao Zakon o izborima u jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Zakonom o lokalnim izborima koji je donesen 2012.g. propisano je kako će se izbor vijeća i predstavnika nacionalnih manjina urediti posebnim zakonom čime bi se izbjeglo miješanje zakonskog uređenja lokalnih izbora i izbora za vijeće i predstavnike nacionalnih manjina. Dakle, od 2012., pa do ožujka ove godine, ovaj HS nije donio taj zakon, već je donesen u ožujku ove godine, upravo na prijedlog Vlade RH. Dakle, ova Vlada je prva koja je smogla snage, donijela taj zakon upravo kako bi se predstavnicima nacionalnih manjina omogućilo ustavom zajamčeno pravo. Dakle, to smo konstatirali, ova Vlada prvi put je donijela taj zakon. Osim što smo donijeli taj zakon, ostvarili evo ga i ustavno pravo i realizirali ustavni zakon, mi tu ispunjavamo i aktivnosti za operativnog programa za nacionalne manjine koji je usvojen 24. kolovoza 2017., konkretno, ova mjera 271. taj zakon kaže da se izbori održavaju u onim jedinicama gdje pripadnici nacionalne manjine imaju 1,5%, minimalno 1,5% stanovništva ili 200 stanovnika u općinama i gradovima, 500 u županijama, a ukoliko nemaju, ne ispunjavaju nijedan od ta dva uvjeta, već imaju 100 stanovnika, tada se bira predstavnik, dakle, ne vijeće nacionalne manjine, već predstavnike. Upravo po tom kriteriju Vlada RH je raspisala 28. ožujka 2019. smo donijeli odluku o raspirivanju izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina i napominjem da je raspisano ukupno 659 izbora, od tog 515 za vijeća i 144 za predstavnike nacionalnih manjina. Od toga za 59 vijeća za pripadnike romske nacionalne manjine, ako to usporedimo sa sa 4 godine ranije bilo je raspisano ukupno 549 izbora, dakle ove godine smo poštivajući striktno svaku rečenicu zakona dakle 1,5% 100, 200 odnosno 500 ovisno radi se o općini, gradu ili županiji, raspisali smo 110 izbora više. Dakle, jasno se vidi da smo vodili računa o svakoj sredini gdje postoje pripadnici nacionalne manjine, kako bi oni ostvarili svoje pravo da imaju ili predstavnika ili vijeće. Što se tiče Grubišnog Polja, dakle zakon je jasan da je meritoran popis stanovništva iz 2011. godine, a postoji neka u zakonu neodređena odredba da se on može korigirati ovisno o rezultatima lokalnih izbor, ali meritoran je dakle datum, popis stanovništva i broj iz popisa stanovništva 2011. U Grubišnom Polju smo 2011. imali 45 pripadnika romske nacionalne manjine, a na lokalnim izborima '13. 94, dakle još uvijek broj onaj manji od 200 koliko je potrebno ili manji od 1,5% i jednostavno ova odluka o raspisivanju izbora donesena u skladu sa zakonom. Da li su moguće određene korekcije, evo ja ću zaista dat zadatak Ministarstvu uprave da se analizira taj popis iz '11. da se usporedi sa svim lokalnim izborima, ako postoji mogućnost ispravit ćemo, međutim mislim da je odluka ova donesena u skladu sa zakonom. Hvala vam lijepa. **Kajtazi, Veljko (Nezavisni)** Zahvaljujem se, točno je ovo što ste sve rekli i ja se u potpunosti slažem, naravno da je bilo korekcija i zahvaljujući ovoj Vladi došlo do izmjene i promjene ovaj predstavnike i predsjednike vijeća nacionalnih manjina, ali kad se radi o ova dva mjesta odnosno u općini, općini Sirač i grad Grubišno Polje oni ispunjavaju uvjete naročito tamo gdje je 1,5% i ja očekujem i nadam se a ćemo to ovaj osigurati njima na ponovljenim izborima imajući u vidu da oni do sada nisu imali ni predstavnika, ni vijeća, a neophodno je potrebno za takve sredine upravo radi svojih određenih problema koje imaju. Hvala. Sada će zastupnica Bruna Esih postaviti pitanje predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću, izvolite. **Esih, Bruna (Neovisni za Hrvatsku)** Hvala lijepa, gospodine Plenkoviću evo 11-sta sam na redu moram priznati da mi je taj broj još od sraza s HDZ-om baš prirastao srcu. Osim toga od kada ste me proglasili da sam se prometnula u veliku europljanku draga su mi i vanjskopolitička pitanja pa evo sada jedno friška je vijest iako nažalost nije nova tema. Dakle, tijela vlasti i lokalne samouprava u BiH dogovoreno je kako će gradsko vijeće grada Bihaća početkom svibnja odrediti novu lokaciju odnosno za migrantski centar i to uz samu granicu sa RH. Dakle, što Hrvatska Dakle, što Hrvatska vanjska politika, to je pitanje i hrvatska politika uopće osim ljubavi s Dodikom čini kako bi smanjila pritisak na vlastitu granicu ona se sigurno samo povećava i kako vi kao sami kažete istaknuti pripadnik obitelji pučana, što činite kako biste Hrvatsku rasteretili te štetne politike otvorenih vrata koji su inaugurirali upravo članovi vaše velike i sretne iako možda ne zadugo

Što se tiče naše politike prema pitanju nezakonitih migracija mislim da vam je ona jako dobro poznata i jasna, Vlada RH prije svega angažira 6.500 hrvatskih policajaca svakoga dana na svim granicama RH da sprječavaju nezakonite migracije. O tome imate redovita izvješća, ministar unutarnjih poslova o tome izvješćuje javnost. Kad je riječ o našim pripremama za članstvo u Schengenskom prostoru u jednom od dvije tješnje integracije kojima stremimo, jedna je Schengen, a druga je ona o kojoj ste vi zadnji puta govorili u vanjskopolitičkom pogledu pogledu vaših novih interesa to je članstvo u euro području, oba ta dva procesa ova Vlada vodi i ostvarit će jedan i drugi. Dakle, naša politika prema migracijama pa i prema BiH bazira se na međusobnoj suradnji, suradnji između država, suradnji između naših policija, ona je dnevna, kontinuirana, intenzivna i ostvaruje one temeljne rezultate, a to je sprječavanje nezakonitih migracija, radi nas, radi naših državljana, našeg suvereniteta, našeg teritorija. Činjenica jest da se istočno-mediteranskom i zapadno tzv. zapadnom balkanskom rutom sve više i više ilegalnih migranata kanalizira prema BiH. I to nam kažu i političari, pa i oni koji s kojima držimo kontakte na razini naših policija, istu temu sam otvorio i sa predsjedavajućim vijećem ministara gospodinom Zvizdićem prilikom našeg sastanka u Dubrovniku. Ono što je nama bitno je da Hrvatska drži do toga da ispunjava sve kriterije za članstvo u Schengenu, apsorbira enormna sredstava za jačanje naših sposobnosti, bilo da je riječ tehničkih sposobnosti, bilo da je riječ boljeg funkcioniranja u okviru zajedničkih europskih napora za kontrolu nezakonitih migracija. O tome svjedoči ne samo da smo u cijelosti iskoristili omotnicu od 120 milijuna EUR-a koju smo ispregovarali u vrijeme kada je vaš interes za ove teme bio nešto niži, to je bilo sjetit ćete se kad su pregovori zaključeni u vrijeme HDZ-ove Vlade 2011. godine, pa smo to dobili kao prvi dio sredstava za jačanje vanjske granice. U međuvremenu smo, na tome radi ministar Božinović ostvarili sve one iskorake koje drugi prije nas nisu znali, nisu vidjeli da postoje ti fondovi, nisu bili dovoljno upućeni, nisu imali dovoljno eksperata pa su ti fondovi prošli pored njih u njihovim mandatima. To se, naravno, ovoj HDZ-ovoj Vladi ne može nikako dogoditi. I zato na tragu zaštite naše granice, zaštite našeg suvereniteta, poštivanja međunarodnih obaveza koje imamo, priprema za Schengen, kvalitetne apsorpcije sredstava, bolje tehničke opremljenosti, činjenice da jedan od aviona u okviru Frontexa stalno u Zadru i da nadlijeće cijelo područje jugoistoka Europe i na taj način prati trendove kretanja nelegalnih migracija, naša policija, o tome imate dosta izvješća u hrvatskim medijima, ima jako dobar uvid gdje, kada i kako reagirati da bi štitili naš teritorij. Na tome ćemo ustrajati i tu pokazujemo jako dobre rezultate, uz poštivanje naših propisa i europske stečevine i međunarodnih konvencija, a vodeći računa o humanosti jer je to ono što je najbitnije u politici ove Vlade, pa ako želite i u politici Europske pučke stranke, na čijoj ste vi listi dobili prigodu da sjedite u ovom HS-u. Hvala vam lijepa. za Hrvatsku)** Hvala lijepa. G. Plenkoviću, stvarno je nevjerojatno koliko puta doista ovako otkrijete svoju pravu birokratsku narav. Ja sam sasvim sigurna da oni koji vas dobro slušaju, da ćete im time samo olakšati pri zaokruživanju liste na skorim europarlamentarnim izborima. Čuli smo opet svašta, ali nismo ono o čemu naši građani svakodnevno svjedoče i ne govorite punu istinu. Dakle, od Topuskog do Korenice, odnosno oko prijelaza Maljevac i Ličkog Petrovog Sela, dakle, to je potez dužine 100 km, prolaze svakim danom u svako doba horde ilegalnih migranata. Svi rodovi policije već su na terenu. Policija je premorena, građani su zabrinuti, užasnuti te su seljaci prisiljeni i samoorganizirati noćne straže zbog devastacije njihove osobne imovine i naravno, zbog brige za vlastite obitelji. Možemo samo nagađati što će se događati u nadolazećim danima kako bude zatopljavalo i što će to značiti za hrvatski turizam, koji je na sreću ili nažalost, jedino od čega Hrvatska živi. Ono jedino u što ne moramo jest stav važe Vlade i vas osobno. Njega dakako krasi poslušnost europskih gazdama, a sve to u izgradnji vašega osobnoga političkoga puta koji je dosadan kao i ovaj birokratski expose koji smo upravo imali prilike čuti. Ovo sve što ste rekli više zvuči kao natječaj za budući posao na nekim višim europskim razinama nego govor premijera koji bi bio zabrinut za sigurnost vlastitoga naroda i vlastitih građana. A da tamo što prije stignete, jer očito .../Upadica: Hvala evo, da će vam pomoći upravo vaši mladi lavovi sa liste koju ste predložili. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Idemo na 12. pitanje zastupnik Ivan Ćelič, postavlja pitanje ministru zdravstva Milanu Kujundžiću, izvolite. Zahvaljujem g. predsjedniče. Pitanje upućujem ministru zdravstva g. Milanu Kujundžiću. Prije 10 dana predsjednik Vlade RH, Andrej Plenković i gradonačelnik Grada Zagreba potpisali su okvirni sporazum u vrijednosti 42,3 milijuna kuna, od čega je 85% financirano iz EU fonda za regionalni razvoj. Riječ je o studiji izvodljivosti, koja je prvi korak do izgradnje nacionalne dječje bolnice. Radi se o projektu za buduće generacije, a usudim se reći da je ovo najvažniji projekt u području hrvatskog zdravstva za sljedeće financijsko razdoblje EU, kako za Grad Zagreb, tako i za cijelu Hrvatsku. Ova Vlada do sada je potpisala 52 ugovora u području zdravstva, ukupno vrijedna 2 milijarde kuna, od čega je 1,7 milijardi kuna iz EU sredstava za niz bolnica diljem Hrvatske. Hrvatska medicina treba nacionalnu dječju bolnicu i vi ste više puta javno istupali i govorili da bolesna djeca ne mogu čekati. kakav je tijek, što nakon pripreme, analize, pribavljanja potrebne projektno-tehničke i ostale potrebne dokumentacije i koliko je zapravo realno očekivati sufinanciranje iz EU fondova za ovaj strateški nacionalni projekt. Hvala. Odgovor poštovanog ministra Milana Kujundžića, izvolite. **Kujundžić, Milan (HDZ)** Poštovani zastupniče dr. Ćelič, hvala vam lijepa na upitu. Uistinu ste dobro definirali, nacionalna dječja bolnica je najvažniji zdravstveni projekt u RH i objektivno naslušna potreba. S tim projektom koji na sreću, krenuo je konačno u realizaciju, pa sam jednom prigodom rekao, konačno s riječi na djela, sa studijom izvodljivosti, koja će u sebi obuhvatiti, ne samo medicinsko opravdani sadržaj, nego i arhitektonski, ekološki, energetski i financijski, cestovni i svaki drugi analitički pristup, kreće se konačno u pripremu dokumentacije, a time i financiranje, izgradnju nacionalne dječje bolnice, kao faze A i onda sveučilišne bolnice u Zagrebu, što je zapravo nakana i potreba od prije 30 i 40 godina, konačno bi to trebalo krenuti u realizaciju. ciljem napraviti što prije nacionalnu dječju bolnicu je zapravo napraviti nešto što će, ne samo sa kliničkog znanstvenoga aspekta dati veliki pozitivni pomak hrvatskom zdravstvenom sustavu, prvenstveno hrvatskoj pedijatriji, nego će zapravo napraviti jedan veliki pozitivni financijski učinak. Kao što će sutra to napraviti sveučilišna bolnica. Međutim, ova Vlada nije se zadržala samo na Gradu Zagrebu i naslušnoj potrebni napraviti nacionalnu sveučilišnu bolnicu, ova Vlada je dala jamstvo sa otprilike 100 milijuna EUR-a za izgradnju bolnice u Puli i za izgradnju bolnice u Rijeci, bolnica u Puli je pri kraju, a bolnica u Rijeci će započeti u narednim tjednima sa izgradnjom. Međutim, nismo ni tu stali gledajući cijelu RH, a to je, ova Vlada je osigurala sredstva za pripremu dokumentacije za izradu nove Sveučilišne bolnice u Osijeku i za izradu odnosno dogradnju Sveučilišne bolnice u Splitu. Dakle, ne smijemo zatvarati oči pred potrebom, sačuvati vrhunsku medicinu, sačuvati dostupnost, sačuvati kvalitetu hrvatskim građanima i vraćam se opet, nadasve hrvatskoj djeci. Ja vjerujem da s ovim početkom zapravo osigurali smo okvir za aplikaciju za EU fondove i vjerujem da će alokacija, zdravstvo u narednome razdoblju biti takva da ćemo moći napraviti ne samo Nacionalnu sveučilišnu bolnicu, nego puno šire, kao što smo u ove dvije godine, otprilike dvije milijarde osigurali iz EU fondova, ali i značajne fondove smo osigurali iz proračuna za opremu i za podizanje kvalitete u bolnicama i Domovima zdravlja RH. A ovo samo značenje i dinamika što bi otprilike značila, vjerujem da ćemo negdje za godinu dana imati raspisani natječaj za izvedbeni odnosno idejni i izvedbeni projekt i da će gradnja Nacionalne dječje bolnice započeti u naredne dvije godine. Hvala vam lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala, poštovani zastupnik Ivan Ćelić, izvolite. **Ćelić, Ivan (HDZ)** Poštovani g. ministre, zahvaljujem na odgovoru. Vi ste od početka, dakle, svoga mandata višekratno naglašavali važnost Nacionalne dječje bolnice i potpisivanje ovog sporazuma je početak istinske realizacije da napokon ovaj u Zagreb, dakle, u Blatu, da ovaj kompleks napokon postane funkcionalan. Ono što bi htio isto tako nadodati s obzirom na razvoj dječje adolescentne psihijatrije, drago mi je da niste prihvatili soluciju da se Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež razvija u okviru bolnica psihijatrijskih za odrasle jer to nije primjereno suvremenim europskim standardima, tako da vjerujem da će se kapaciteti za Psihijatrijsku bolnicu za djecu i mladež u okviru Nacionalne dječje bolnice biti ono što će biti najučinkovitije i za pomoć i za najbolju kvalitetu pružanja zdravstvene usluge mladima koji imaju određene mentalne poteškoće. Hvala.

Vlade. g. Ministre, pred nama su izbori za Europski parlament 26. svibnja, svjesni smo kako veliki broj Hrvata iz RH, uključujući i one iz BiH, mogu i žele ostvariti svoje biračko pravo za Europski parlament. Možete li nam objasniti na koji način birači s prebivalištem u BiH mogu glasovati na predstojećim izborima za Europski parlament? Naime, dio hrvatskih državljana s prebivalištem izvan RH uključujući uključujući i one iz BiH, hrvatske državljane, su diskriminirani višestruko u ostvarenju svog biračkoga prava. Naime, Zakonom o registru birača predviđena je aktivna registracija ovih birača za ostvarenje svog biračkoga prava. Nadalje, oni svoje biračko pravo mogu ostvariti samo u diplomatsko konzularnim predstavništvima, što za Hrvate u BiH znači putovanje od mjesta prebivališta desetine kilometara, a za one u prekooceanskim i europskim zemljama, više stotina ili čak više tisuća kilometara. Razgovarajući s osobama, hrvatskim državljanima iz BiH, osvjedočio sam se da veliki broj njih još uvijek ne zna kako mogu ostvariti svoje biračko pravo za Europski parlament iako to žele interesi

i evo, radovalo bi me ukoliko će i vaše pitanje i moj odgovor potaknuti naše birače koji imaju prebivalište van RH, ne samo u BiH, već diljem svijeta da se prijave, da se uključe u ove europske izbore, ne samo u europske, nego u sve izbore, dakle, i parlamentarne i predsjedničke, na koje hrvatski državljani van RH imaju pravo izići, birati i biti birani. Zakon je jasan, on kaže da svi državljani RH imaju jednako biračko pravo, utvrđeno je da biračima, hrvatskim državljanima koji nemaju prebivalište u RH se to pravo ostvaruje u inozemstvu, u sjedištima diplomatsko konzularnih predstavništava RH. U skladu sa odredbama Zakona o registru birača, da bi naši birači koji žive van RH, dakle, koji imaju prebivalište van RH da bi ostvarili svoje biračko pravo, moraju se prijavit u diplomatsko konzularno predstavništvo odnosno tamo se aktivno registrirati, podnijeti zahtjev i bit će im omogućeno da glasuju u tom predstavništvu. Međutim, oni birači koji nemaju prebivališta, koji nisu se u roku od 10 dana prijavili, znači, ovo moraju napraviti 10 dana prije, ukoliko nisu, oni mogu isti dan na dan izbora doć, samo će morat dvije radnje obaviti, dakle, morat će se i prijaviti i onda nakon toga pristupiti glasovanju. Naglašavam da svi oni hrvatski državljani kojima je izdana e-osobna ako su i prijavljeni, dakle, koji nemaju boravište, pardon prebivalište u RH, oni se automatski registriraju, dakle, sustav naš preko DIP-a, njih automatski registriraju i oni mogu automatski pristupiti glasovanju bez prethodne najave i prethodne registracije. Znači, evo još jedan poticaj svim našim građanima, pa evo saborski zastupnice i zastupnici nisu sve e-građani, pa nisu članovi vlade, poticaj svima, da se aktiviraju, kao e-građani, naročito evo poticaj svim Hrvatskim državljanima van RH, da se aktiviraju kao e-građani, tada imaju niz pogodnosti, kroz osobni korisnički pretinac dobiti niz svu dokumentaciju zatražiti dokumentaciju, ali evo, između ostalog, automatski će biti registriran, za glasovanje u DKP-u, tamo gdje se već nalazi. Slažem se s vama i to je moje osobno mišljenje, da ta izmjena Ustava, kojem je određeno, da naši birači van RH, moraju glasovati u DKP-ima, da nije dobra. građana, hrvatskih državljana na izbore, a jasno je i vjerujem da je svima u ovom Domu stalo do toga, da sastav ovog Doma, da svi rezultati svih izbora, budu na najbolji mogući način odraz volje birača. Da svi želimo i priželjkujemo što je moguću veću izlaznost, da se što više naših građana izjasni o svim izborima ili o referendumskim pitanjima. Međutim, to je izmijenjeno Ustavom, mi to ne možemo mijenjati. Da li će se u budućnosti nešto promijeniti, o tome ćemo razgovarati, no još jednom zahvaljujem na pitanju. Htio bi da to bude poticaj svim hrvatskim državljanima, koji imaju prebivalište van RH, naročito u BIH, ali i diljem, svijeta, da iziđu na ove izbore, da se prijave, da odrade ono što kako zakon nalaže, da glasuju po svojoj savjesti, a kažem o nekim drugim da se glasuje van DKP-a odnosno, na biračkim mjestima kao što je to u Hrvatskoj, o tome će možda razgovarati na nekoj drugoj razini. Hvala vam lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Božo Ljubić. Zahvaljujem gospodine ministre na odgovoru. Uvjeren sam da će vaše objašnjenje pomoći mnogim biračima izvan RH, da ostvare svoje biračko pravo, posebice dakle, je važno još jedanput ponoviti, da sukladno čl. 30. stavak 2. Zakona o registru birača, biračima kojima je izdana hrvatska osobna iskaznica, s podatkom o prebivalištu izvan RH, ne poliježu aktivno registraciji, ukoliko naravno glasuju domicilnom diplomatskom konzularnom predstavništvu. Napominjem uz to da je u ovom zakonu 2012.-2015. vođenja prva žučna rasprava u Hrvatskom saboru i da je tada zapravo kukuriku koalicija usvojila ovakav zakon, koji je mnogim hrvatskim državljanima otežava ostvarenje svog biračkoga prava. pozdravljam napore hrvatske vlade, dakle, pod vodstvom predsjednika Plenkovića, koja je u prošloj godini otvorila 2 nova diplomatska konzularna predstavništva u Vitezu i Livnu

dodatno će potaknuti Hrvate iz BIH, da iziđu na izbore, da glasuju za Europski parlament, ostvare svoje hrvatsko pravo. Na taj način, dakle, i HDZ, iskazuje svoju skrb o Hrvatima u BIH i Hrvatima izvan RH, ali isto tako podršku BIH, o njenom europskom putu, znajući da su upravo Hrvati iz BIH, predvoditelji i nositelji europskih vrijednosti u BIH …/Govornik se ne razumije./… BIH EU, što je interes i BIH i RH. Još jedanput, dakle zahvaljujem se na pitanju, uvjeren sam da će ovaj vaš odgovor, pomoćni mnogim ljudima, da lakše ostvare svoje biračko pravo i onima koji dosada nisu znali kako to ostvariti. Hvala vam lijepo. 14. pitanje, poštovana zastupnica Sunčana Glavak, postavlja poštovanoj ministrici demografije, obitelji i mladih i socijalnih politika, Nadi Murganić, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovana ministrice u posljednje vrijeme, sve se više govori o problematici nasilja u obitelji, stoga mi dozvolite da napravim neku …/Govornik se ne razumije./… prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, u 2017. g. bilo je 43 ubojstava, od toga ubijeno je 18 žena. 50% ubijenih bilo je od strane intimnih partnera, u 2018. g. bilo je 22 ubojstva, 8 žena, 50% od njihovih intimnih partnera. Ukupno nasilje u obitelji ili nad obitelji, u 2018. g. 10 tisuća 272 prekršaja. Počinitelji 7800 muškaraca i 2200 žena. Zanima me u protekle 2 g. senzibilizirala se javnost, vidjeli smo to uostalom i inicijativom Spasi me ali i brojnim udrugama, koje surađuju s ministarstvom, što je na razini vlade učinjeno, kako bi se ove brojke smanjile, iako jest trend u opadanju, međutim, dok je ijedna žena ubijena ili dok imamo nasilje u obitelji, bilo koje vrste, mislim da moramo biti proaktivni i da moramo zaštiti one najranjivije skupine. Hvala vam lijepo. Odgovor poštovane ministrice Nade Murganić. **Murganić, Nada (HDZ)** Zahvaljujem poštovanoj zastupnici na pitanju. Dali ste odličan uvod, prikaz, zaista zastrašujućih brojki, koji govore o ovom negativnom fenomenu.

doneseno je značajnih dokumenata i zakonskih podloga, koji su bili …/Govornik se ne razumije./… tome, međutim, upravo ova vlada je u skladu sa svojim programskim, programom za mandatno razdoblje '16.-'20. u fokus u okviru cilja9 zaštita socijalno najugroženijih, se posvetila zaštiti i od nasilja, odnosno, prevenciji nasilja. Ono što je zaista dobro, to je da je uz sve ove državne resurse i resore, borbe protiv nasilja osvijestilo cjelokupno društvo, mediji i različiti građanske inicijative, koje imaju ne samo zadatak da upozore na ovaj negativni fenomen, već kroz takovo razgovaranje i osvješćuju i educiraju javnost, pa imaju preventivni karakter. 22.9.2017. na sam nacionalni dan protiv borbe protiv nasilja, vlada je usvojila nacionalnu strategiju borbe protiv nasilja u obitelji za razdoblje '17.-'22. i donijela je niz mjera, to je 4. strategija, međutim, ona, nju ističemo, posebno značajna je zato što je u svojim odredbama i smjernicama usklađena sa Konvencijom Vijeća Europe o borbi i sprječavanju nasilja nad obitelji i nad ženama i na taj način je predstavila jedan suvremeniji, jači zakonodavni međunarodni okvir. Ono što bih posebno istakli, a to je da je Konvencija Vijeća Europe usvojena, da je na međunarodni dan borbe protiv nasilja 2018. g. potpisan sporazum za osnivanje nacionalnog tima i za osnivanje županijskih timova s ciljem da se međuresorno bolje prate sve aktivnosti, programi, vezano za ovu tematiku, ali isto tako da osim horizontalne povezanosti međuresorne, postoji i jedna vertikalna, a to je da se kroz županijske timove provode mjere, ali i kroz županijski tim, tamo gdje se nasilje događa, mogućnost i razgovaranja o konkretnim slučajevima. Ovo ministarstvo ima dugogodišnju suradnju sa civilnim organizacijama, sa skloništima i autonomnim kućama koje zbrinjavaju žrtve financiranjem, ali i kroz druge oblike suradnje koja je znatno pojačana u mandatu ove Vlade, pojačan je financiranjem, otvaranjem mogućnosti korištenja sredstava iz EU fondova. Ono što nam je u daljnjem sada nastojanju, evo, protokol o postupanju je upravo u završnoj fazi, njegovo savjetovanje, naime, 21. je i završeno, ali u nastojanju nam je pojačati veći broj skloništa u onim županijama u kojima ih nema. Isto tako, osigurati 24-satnu SOS telefonsku liniju za pomoć žrtvama iako imamo već 7 SOS telefona, od toga, jedan je 24 sata kroz 7 dana, a oni su u nadležnosti udruga, ali postoji telefon u Ministarstvu pravosuđa kod dodjela za pomoć žrtvama i svjedocima u zaštiti od nasilja i sigurno je to jedan od zaista sada aprioritetnih zadataka. Hvala. Poštovana zastupnica Sunčana Glavak, izvolite. **Glavak, Sunčana (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Hvala lijepa ministrice. Dobro je što je protokol prošao javno savjetovanje, očekujemo njegovu primjenu. Međutim, ono što je dobro u tom protokolu, ova međuresorna povezanost. Ono što očekujemo i mi kao zastupnici i kao javnost, to je da sve županije koje nemaju, kao što ste i sami rekli, što prije i što hitnije oforme svoje centre. Međutim, ono što cijela javnost mora znati i mora ne okretati glavu kada vidimo problem, ne samo kad taj problem pogledamo na naslovnicama dnevnih novina ili tjednika, kad se problem dogodi, već da djelujemo preventivno. Ne samo u prigodi nekih podsjećanja na tragične trenutke nasilja koje su se dogodile, već da svakodnevno imamo to na umu da se nasilje ne događa negdje drugdje, da je ono ovdje, kraj nas i da nikako to ne smijemo ignorirati. Naravno i mi kao zastupnici u HS-u pratit ćemo provedbu protokola i upozoravati, naravno, ako se neke mjere neće provoditi, a jednako tako, to očekujemo i s razine županija da i one odrade svoj dio posla. Hvala vam lijepa. 15. pitanje postavit će poštovani zastupnik Stjepan Čuraj ministru uprave, poštovanom Lovri Kuščeviću. Izvolite. **Čuraj, Stjepan (HNS)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani ministre. U prošloj sjednici, prilikom 2 čitanja Zakona o državnim službenicima iznio sam jedan prijedlog koji bi ovaj puta ponovio, apostrofirao, naime, riječ je o zapošljavanju prilikom zasnivanja radnog odnosa u državnoj, ali ja bih rekao i šire, u javnim službama. Naime, svjesni smo uvijek negativnih percepcija javnosti, građana, nekad možda čak i s razlogom, oko toga da se uvijek neki zapošljavanju po nekom ključu koji možda nije najobjektivniji. Možda je neka veza, možda je neka stranačka, bilo što drugo. Ja želim da ovdje jednog za svagda donesemo jedan zakon koji će stati na kraj tome i moj prijedlog je upravo išao u tom smislu da ne izmišljamo zapravo toplu vodu nego da radimo ono što se već radi, recimo na primjeru EU komisije. Da vanjska agencija provodi testiranja, vrednovanja, radi se jedinstvena rang lista s koje onda po potrebi se prijavljuju ti ljudi koji su prošla ta testiranja na određeni natječaj. Što će to dovesti? Otkloniti će najveću moguću mjeru sumnje, staviti će veću objektivnost nad rangiranja i omogućiti zbija da najkvalitetniji budu uvijek ili barem u većoj prednosti prilikom zapošljavanja. Znači cilj toga ne, mora biti, ne popunjavanje određenog radnog mjesta, nego sastavljanje popisa uspješnih kandidata, za potencijalno zapošljavanje kada se ono, odnosno kada se ukaže potreba. To se, time se povećava transparentnost cjelokupnog testiranja, zapošljavanja naravno, i samim time se uz određene kriterije dobiva možda i veća kvaliteta i veća veća perspektiva naših mladih koji možda i zbog toga i takvih razloga odlaze. Vi ste rekli prilikom tog čitanja da to nije predmet tog zakona nego da će se to razmotriti kod izrade jedinstvenog Zakona o službenicima i namještenicima, pa me zanima u kojoj fazi, da li ćete to zbilja i kada napraviti. Hvala lijepo. Hvala lijepa potpredsjedniče HS-a. G. zastupnik, hvala vam na postavljenom pitanju. Da, evo ga, ove izmjene zakona koje su bile nedavno u saborsku proceduri bile su, ja bih rekao žurne kako bismo omogućili neka zapošljavanja potrebno za organizaciju predsjedanja RH EU-om, za provedbu nekakvih EU projekata, za uvođenje, ja bih rekao, digitalnog polaganja državnog stručnog ispita, da se više ne polaže u Zagrebu, da cijela Hrvatska dolazi u Zagreb, a to je oko 6,5 tisuća službenika godišnje, već da se polaže za početak, Split, Osijek, Rijeka, Zagreb, a kasnije ćemo vidjeti da se to i proširi na jedan bolji i kvalitetniji način itd., itd. Zašto nismo to u ovaj zakon stavili? Dakle, jasno je da postoji potreba boljeg upravljanja sa ljudskim potencijalima unutar državne i javne službe općenito, a to naravno da je jedan od bitnih segmenata, upravo i zapošljavanje. Ministarstvo uprave priprema Zakon o državnim službenicima kojim ćemo objediniti i službenike zaposlene u državnoj službi i lokalnoj i regionalnoj samoupravi i onda mislimo da je to trenutak da se zapošljavanje kroz taj zakon na bolji način uredi. onih primjedbi vezano za možda klasifikaciju sveučilišta, vremena studiranja itd., to smo sve usuglasili i nadam se to nije baš primjereno u ovom trenutku uvoditi kako ne bismo rekao bih stavili neke u povoljniji položaj kandidate u odnosu na druge. Što se tiče i ovog sustava nagrađivanja plaća, napredovanja u službi evo tu Ministarstvo rada i mirovinskog sustava priprema novi Zakon o plaćama u državnoj službi i ja očekujem da će on biti gotov idućih nekoliko mjeseci, nakon čega će Ministarstvo uprave izraditi dvije uredbe, Uredbu o nazivu i klasifikaciji radnih mjesta i Uredbu o ocjenjivanju, gdje ćemo taj radni učinak, ocjenjivanje napraviti puno kvalitetnije, bolje i gdje će rezultate imati učinak i na plaću. Međutim, ja koristim priliku ovdje vas upoznati da Ministarstvo uprave priprema jedan veliki projekt HRM Human Resources Management, dakle projekt koji je vrijedan preko 200 milijuna kuna sufinancira s 85% iz europskih sredstava upravo zahvaljujući Ministarstvu rada i mirovinskog sustava gdje nam je želja uspostaviti jedinstven, harmoniziran sustav upravljanja ljudskim potencijalima u javnoj upravi. Dakle, sve od ulaska u javnu upravu, praćenje rada, rezultata rada, napredovanje, izlazak iz javne uprave iz državne uprave, prijenos znanja sa starijih kolega na mlađe, prijenos znanja prilikom izlaska iz državne službe itd. Tim projektom ćemo evo ga izraditi plan prijma na jedinstvenoj digitalnoj platformi, olakšati, kontrolirati proces zapošljavanja, zatim upravljanje radom, učinkovitosti službenika i namještenika, namještenika, upravljanje i razvoj karijere, upravljanje sukcesijom, prijenosno znanje itd., itd. Taj projekt je pred ugovorom, njegovo je trajanje 24 mjeseca i očekujemo, ne očekujemo nego sasvim sigurno on će dati prave podloge za izradu niza zakonskih rješenja kako bismo evo ga u sustav javne uprave uveli sustav državne uprave i javne uprave, uveli jedan dobar način ulaska u službu, praćenja, nagrađivanja službenika, izlaska iz službe, izlaska službenika iz službe i prijenos njegovog znanja na nove službenike. drago mi je da se interesirate za ovu temu, drago mi je da potičete ovo prevažno pitanje, nisu svi službenici ni dobri, ni loši, ja bih reko da imamo prosječne državne službenike, a evo ga nadam se da ćemo i kroz ovaj zakon koji radi Ministarstvo rada, kroz ove naše projekte naći načina da dobre službenike napravimo još bolje, a loše službenike pretvorimo u dobre službenike. Evo hvala vam gospodine zastupniče. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Stjepan Ćuraj, izvolite. **Čuraj, Stjepan (HNS)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani ministre Kuščević mogu reći da sam zadovoljan sa vašim odgovorom, posebno mi se sviđa ova najava oko objedinjavanja i da uključimo i lokalnu samoupravu i regionalnu samoupravu taj dio, pogotovo oko ovog cjelokupnog sustava, dakle prijem je samo jedan dio to ste dobro detektirali, naravno da je bitno i samo nagrađivanje i napredovanje već postojećih službenika, sve ono zapravo što će dovesti ka povećanju efikasnosti i ekonomičnosti rada državne službe kao službe građanima, kao ono što stvarno treba bit, jel ja se nadam samo da ćete prihvatiti ovaj moj prijedlog da prilikom testiranja odnosno prijma da se to jednostavno povjeri vanjskoj agenciji, agencija za vanjsko vrednovanje i obrazovanja, kao što to ona i ovdje postoji, koja provodi i državnu maturu, jer upravo na tim principima mislim da bi se osigurala i ta transparentnost i neovisnost i zapravo jedan jedinstveni natječaj i naravno po različitim sektorima pravnih, ekonomskih, tehničkih itd., sukladno potrebama, da ćemo onda time dobiti zbilja jednu veću i stručnost i profesionalnost, a naravno i još veće povjerenje i u državne institucije i u konačnici veće i kvalitetne službenike što će biti rezultat samog tog načina prijma. Mislim da je to sigurno dobar put i da je to nešto što je možda trebalo već davnih dana napravljeno, ali to ne znači da ne trebamo sada krenuti i napraviti jedno onako kako se kaže za svagda i da to bude zbilja jedan standard koji onda više neće nitko dovoditi u pitanje kako je netko došao, gdje je netko došao, zašto, nego time ćemo podići profesionalnost, podići ekonomičnost i uvesti transparentnost, još veću transparentnost prilikom zapošljavanja i to je sigurno ono što je svima nama ovdje treba biti cilj u krajnjoj liniji što vidim da ministarstvo već i radi. Zato sam zadovoljan odgovorom i smatram samo da još taj dio treba još pobliže samo urediti na način da se to zbilja povjeri vanjskoj agenciji koja to vrlo dobro radi, a svi znamo kako se provodi državna matura i šta znači i tajnost i vjerodostojnost tih rezultata. Zahvaljujem. 16-to pitanje postavit će poštovana zastupnica Marijana Balić, poštovanoj ministrici regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijeli Žalac, izvolite. poštovani potpredsjedniče, poštovana ministrice Europska komisija je krajem srpnja prošle godine za slijedeći dugoročni plan EU od 2021. do 2027. predložila osuvremenjivanje kohezijske politike, glavne ulagačke politike EU i jednog od najkorektnijeg izraza europske solidarnosti. Stoga je moje pitanje hoće li novi prijedlog kohezijske politike za navedeno proračunsko razdoblje pojednostaviti pravila kako bi pristup sredstvima EU bio što jednostavniji i jednako tako možete li nam reći postotak iskorištenosti europskih sredstava do sada? Hvala lijepo. Odgovor poštovana ministrice Gabrijele Žalac. korištenja europskih fondova u slijedećem financijskom razdoblju to je sigurno nešto što je već na neki način okvirno i napisano u prijedlogu višegodišnjeg financijskog okvir. Mi smo imali početkom ožujka u Dubrovniku konferenciju pod nazivom Friends of Cohesion upravo na razini svih 28 zemalja članica ovu temu o pojednostavljenu procedura postavila na zapravo visoku na neki način razinu obzirom na važnost bolje apsorpcije korištenja fondova i dolaska istih sredstava do krajnjih korisnika. Mi smo već u ovoj financijskoj perspektivi puno toga učinili što govori u prilog i ugovorenost europskih fondova, do sada smo na raspolaganje stavili kad govorimo o ovoj financijskoj perspektivi od 10,7 milijardi EUR-a preko 85% kroz natječaje to znači da je preko 9 milijardi eura, već vani u natječajima. Kada govorimo o ugovorenosti, to je 66%, 7,3 milijarde, kada govorimo o ugovorenim sredstvima, kada govorima o isplatama krajnjim korisnicima, to j 2,3 milijarde eura, 21% i kada govorimo o ovjerenim sredstvima, a to je ono što našu javnost najviše zanima, 17% dakle, 1,9 milijardi eura. Međutim, ono što ovaj Visoki dom mora znati, a i cijela hrvatska javnost, kako bismo otklonili, ono što se promiče cijelo vrijeme, a to je da nismo dobri u korištenju europskih fondova, RH, od ulaska u EU, do danas, je 14,4 milijarde kuna u plusu. To znači da smo i više nego dobri, to znači da smo neto primatelj europskim sredstava. Kada govorimo o europskim fondovima, o 3 operativna programa i programa ruralnog razvoja, morate znati, da po pravilu N+3 a to znači sve što je Hrvatskoj dodijeljeno za 2014. g. trebali smo potrošiti, odnosno, ovjeriti do kraja 2017. kada govorimo o 2015. isto tako do kraja 2018. u sva 3 operativna programa, i programu ruralnog razvoja, preko 100% smo ovjerili. Dakle, to znači da smo na tragu onoga što cijelo vrijeme govorimo iznimno uspješno, a naravno da pokazatelji i rezultati o tome i govore. Kada govorimo o pojednostavljenju, onda trebam reći sigurno danas ovdje 2 riječi o tome, posebice preporuke za sljedeće financijsko razdoblje, a to je fokus će biti na rezultatima, neće biti sigurno u tolikoj mjeri, kao što je to danas, na izjavama o izdacima, a to znači prihvatljivi troškovi, kada prođu svi projekti, kada ih ovjerimo. Naravno da će tu uvijek postojati jedan disbalans onoga što se zove pojednostavljenje procedura i revizijski trag novca, kada govorimo o onome što trebamo na neki način svi voditi računa. I o tome smo sigurno već puno toga raspravljali u proteklom vremenu, ali sam uvjerena da ćemo i u pregovorima o višegodišnjem financijskom okviru, posebice kohezijskoj politici EU, koja je u prijedlogu 5,6% manja u odnosu na ovo financijsko razdoblje, 9,9 milijardi eura, je u prijedlogu za RH, međutim, ja vidim veliku mogućnost nadoknade, isto tako kohezijske politike, kroz mjere strukturne reforme od 25 milijardi eura na razini EU. Na nama je samo da dobro i kvalitetno kao i do sada pripremamo

Zahvaljujem poštovana ministrice na odgovoru. I uvjerena sam da će biti postignut pozitivan dogovor RH, između Vijeća EU, Komisije Komisije i Europskog parlamenta i da će u konačnici doći do pojednostavljenja pravila provedbe, kao i samih uvjeta za korištenje europskih sredstava. A kada je riječ o postotku iskorištenih europskih sredstava, brojke koje ste iznijeli zaista vesele i uvjerena sam da će do kraja mandata biti ispunjeni svi zacrtani ciljevi. Gordan (HDZ)** Idemo na pitanje broj 17. zastupnica Sabina Glasovac, postavlja ga ministrici znanosti i obrazovanja Blaženki Divjak, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovana ministrice, sindikat hrvatskih učitelja, proveo je istraživanje, među učiteljima, koji su ocijenili dosadašnju provedbu škole za život. I provedbu su ocijenili trojkom. Vas je to razbjesnilo i rekli ste, da sindikati ne znaju što je to istraživanje, istraživanje, iako je istraživanje, za njih su proveli znanstvenici instituta Ivo Pil. Pravobraniteljica, pučka, vas je upozorila u svom izvješću za 2018. g. da provodite parcijalno kurikularnu reformu i da ste potpuno odstupili od strategije, obrazovanja znanosti i tehnologije. Njoj ste pak poručili, da se malo bolje informira i da ne zna baš nešto dobro čitati. Presudom vaše ministarstvo, odnosno, vlada, mora platiti 14,2 milijuna kuna plus kamate, odštete Varaždinskoj županiji, zato što ste odbili plaćati preuzete obveze za obrazovne objekte koji se grade u toj županiji. Nadalje odlučili ste okrupnjavati škole, što znači u prijevodu da ćete gasiti, negdje cca 61 školu, u ruralnim područjima i na otocima. Vaša reforma svela se zapravo na tabletizaciju Hrvatske, u kome tableti koje ste nabavili početkom godine, pucaju im ekrani, troškove popravka moraju snositi roditelji. A sada ste vašu reformu tabletizacije Hrvatske, sveli na to, da će, neće svaki učenik, prvašić, sljedeće godine dobiti tablet, nego će jedan tablet dijeliti njih četvero, na koji način, to još niste objasnili. Moje pitanje vama glasi, osjećate li se kada čujete ove vijesti iz vašeg ministarstva kao da živimo u apsurdistanu i je li vam iti malo neugodno, zbog onoga što radite, vjerojatno u najboljoj mjeri, nemojte nam samo reći da sam nezavidna, ljubomorna, da ne znam čitati, da nisam informirana, pokušajte, evo komentirati sve ove događaje i kaos koje se događa u vašem ministarstvu. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Gospođa zastupnice, ja naravno neću upotrebljavati, ove riječi koje vi upotrebljavate, vi sami sebe opisujete, to ja neću raditi. Ali ću govoriti na stvari koje ste ipak istaknuli. Prije svega zašto sam kazala, da istraživanje, koje je proveo sindikat hrvatskih učitelja, evo je došlo u vrijeme, kada je možda pasalo to sindikatu. Pa evo, ja ću vam odmah objasniti, jer dopustite, ja ipak, kada govorim o tim temama, govorim s pozicije znanstvenice. Znači istraživanje nad 300 sudionika, provedeno u 10. mj. a pitanja su bila kako se provodi eksperimentalna provedba kurikularne reforme, znači mjesec dana nakon početka. A rezultati su objavljeni 6 mj. poslije. Naravno da sam to komentirala i mislim da je to moje pravo. Sve ono što je konstruktivno stvarno treba prihvatiti, ali ovakav način rada i komuniciranja, mislim da zaslužuje odgovor i ja sam u tom smislu odgovorila. kompletna provedba eksperimentalnog programa se prati i to po svim uzusima kako se treba pratiti eksperimentalna provedba postoji povjerenstvo, agencije, nacionalni centar, svi oni koji trebaju o tome dati sud i provoditi istraživanja kako kvalitativno, tako kvantitativno to rade i rezultati se promptno objavljuju. Tako da ja mislim da tu nema nikakvih dilema niti problema. A ako želite malo više o tome saznati, molim vas posjetite web stranicu školazaživot.hr. Što se tiče odgovora pravobraniteljici da, moj odgovor je bio da se cjelovitost sačuvala, da se strategija prati ali da ne postoji samo jedan način razmišljanja, nego ti samo jedna interpretacija. Ja znam da postoje mnogi koji misle da bi reforma morala biti točno takva kako su je oni zamislili, međutim ministarstvo kojem sam ja na čelu tu reformu radi tako da uzima u obzir različita promišljanja ali da se provodi suvremenim trendovima razvoja obrazovanja, obrazovnih reformi, uglavnom u Europi ali uzimamo u obzir i ono što je u svijetu i tu imamo i pomoć Europske komisije. I Europska komisija i ono što mi radimo u monitoru obrazovanja je ocijenila vrlo pozitivnim, naša je reforme nazvala ambicioznima. I u tom smislu evo ja upućujem i vas a i sve one koji su zainteresirani da malo detaljnije to poprate. Što se tiče JPP-a, gledajte to je baš zanimljiva tema. Zanimljiva tema je zbog toga jer ste vi kada ste bili u ministarstvu bili dio sustava koji je taj problem stvorio a mi ga sada rješavamo. Niti sam ja taj ugovor zaključila, problem sam naslijedila. Ono što je bila obveza za ubuduće, to smo prihvatili i ova Vlada je zapravo zaključkom donijela znači rješenje tog problema za ubuduće, znači za sljedećih 20 godina će se plaćati 55% od ja mislim 274 milijuna za JPP Varaždinskoj županiji. Dakle to je nešto što je za ubuduće. Ono što je prošlost, to je na sudu, to je na sudu, a sve naše sudske procese vi znate da vodi DORH. Toliko bi morali znati, kao što bi morali i znati tko donosi mrežu. Morali bi znati tko donosi mrežu, da je donosi Vlada, a morali bi također i pročitati smjernice prije nego ih komentirate. Okrupnjavanje ne znači ukidanje, možda u vašem rječniku ali ne znači ukidanje i treba pročitati ono što je sada u javnome savjetovanju i ja vas stvarno na to upućujem. Evo, hvala vam. Hvala vam lijepo. Vi kao znanstvenica trebali bi ste se suzdržati u pljuvanja u lice nastavnicima koji rade u školi i najbolje znaju kako vaš projekt ide. A s druge strane vi kao znanstvenica ne biste smjeli sebi dozvoliti da eksperimentalni program koji je ušao prošle godine kažete da ulazi u sve škole iako eksperiment nije gotov i niste ga valorizirali a vi to upravo radite, time poništavate sebe kao znanstvenicu i znanstveni pristup projektima. kažete da smo mi stvorili problem javno privatnog partnerstva. Ne gospođo ministrice. Mi smo, u nedostatku sredstava da financiramo obrazovne objekte u RH kao kao ministarstvo pokušali pomoći onim županijama koji žele kroz projekte javno privatnog partnerstva ipak investirati u obrazovne objekte u njihovim županijama. A vi kada ste došli na vlast ste odbili plaćati dalje te preuzete obveze i zbog toga sada pravomoćna, odnosno nepravomoćna sudska presuda kaže da će nas to koštati 14,2 milijuna. Zamislite koliko se škola moglo opremiti, popraviti sa 14,2 milijuna kuna. I treće, potpuno se slažem s vama kada kažete ovo, kada ste komentirali gospođu Vidović, kažete ne postoji samo jedan način razmišljanja. Točno ministrice ali vi ste ti koji se nikako ne znate nositi sa drugačijim načinom razmišljanja i koji trebate naučiti upravo ovu lekciju da jedino vaše mišljenje nije jedino ispravno i jedino relevantno i da svaku kritiku doživljavate kao atackt na vašu osobnost ili vašu taštinu. Ono što vi radite u ministarstvu je šteta koju će ispravljati mnogi nakon vas. I nemojte zaboravljati greške se događaju onome tko radi ali vi radite s djecom i uništavate generacije vašim pokusima nad njima i eksperimentima. Dajte se malo urazumite i ponašajte se ako ne kao ministrica onda kao znanstvenica i ozbiljna osoba. Idemo na pitanje br. 18. zastupnik Krešo Beljak ga postavlja predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću. Izvolite. **Beljak, Krešo (HSS)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani predsjedniče Vlade RH, drago mi je da ste se vratili nakon više od pola sata, tu vas željno iščekuju vaši stranački kolege i njihovi njihovi poltroni, oni žetončići sa suzama u očima, iz cijele Hrvatske su došli i iz susjednih zemalja iz BiH-a i mislim da nije korektno od vas što ste ih ostavili same a oni su došli ovdje vidjeti vas. Vidim im ozarena lica i mislim da bi bilo korektno kada je aktualno prijepodne da budete tu cijelo vrijeme jer vam je u jednom trenutku cijela desna strana HDZ-a otpala. Dakle cijela desnica ova vaša desna strana nije bilo nikoga a na ljevici su vaši HDZ-ovci ostali. Imam pitanje što se tiče vašeg opetovanog reklamiranja ili ne znam uopće kako to nazvati budućeg hrvatskog izvoza mlijeka u Kinu. I vi doista vjerujete u to? Tko bi a da je prošao 4 razreda osnovne škole povjerovao da Hrvatska može proizvesti bilo što za kinesko tržište, bilo što kad govorimo o ovakvim stvarima, o poljoprivrednim proizvodima. Hrvatsko mljekarstvo je gospodine Plenkoviću uništeno do temelja i niste za to odgovorni samo vi ali ovo što vi radite, što radi vaša Vlada je detaljno, temeljito uništavanje ostatka ostataka hrvatskog mljekarstva. Znate li vi gospodine Plenkoviću da u Hrvatskoj postoje mljekare, farme, ljudi koji su se bavili nekad proizvodnjom mlijeka, koji su 2016. godine bankrotirali i propali a vaš ministar Tolušić i vaše Ministarstvo poljoprivrede im je ove 2019. isplatilo 7,5 milijuna kuna poticaja. Evo molim vas odgovor na pitanje da li znate za taj podatak? **Jandroković, Gordan Hvala lijepa. Zastupniče Beljak, vidim da vi dijelite interes zastupnika Bulja koji nas je hvalio kako smo imali jako dobre razgovore sa kineskim premijerom i njegovim izaslanstvom. Pretpostavljam da je i vama drago da je država napravila okvir temeljem kojeg naši izvoznici mogu izvoziti temeljem certifikata svoje proizvode u Kinu. Da li vi znate kolika je trgovinska razmjena između Kine i RH? Ja mislim da ne znate. Ona iznosi milijardu EUR-a. EUR-a. RH u tome ima deficit, kao što i većina svjetskih zemalja ima deficit sa izvozom odnosno uvozom iz Kine. U tom pogledu svi sporazumi koje smo potpisali, imaju za cilj da se smanji taj disbalans u trgovini. Jedan od aspekata je i ovaj memorandum koji je potpisao potpredsjednik Vlade Tolušić. Ono što naši proizvođači mlijeka mogu učiniti, mogu iskoristiti tu prigodu ili je ne moraju iskoristiti. Ja bih vam savjetovao da ponekad malo razgovarate sa našim izvoznicima, pa da vidite kolike su imali koristi od članstva u EU, pa da vidite kako koriste one bilateralne ugovore koje država za upravo za njih sklapa da bi izlazili na druga tržišta, pitajte ih malo. Nađite si vrijeme, ja naime, ne znam, u koji politički žanr stranke vi više spadate, znam da vaš međunarodni tajnik dolazi uredno na sastanke političke skupštine Europske pučke stranke, tamo se prijavljuje, tamo glasa, vi ovdje pak imate nekakve izjave o tome da više niste dio Europske pučke stranke. Mene u biti zanima tko je vaš špicen kandidat na ovim europskim izborima, zanima Ja mislim da bi bilo dobro da mi to čujemo, da mi znamo iza koga vi u biti to stojite, iza kojih to političkih opcija, vi kao navodna HSS u biti u biti želite promovirati vaše interese. Mislim da to ovdje vašim kolegama u HS, svima ovima koje ste vi prozvali, koji su zastupnici HDZ-a, koji su dio koji su dio Europske pučke stranke, koji su sa nekim drugim vodstvima HSS-a jako dobro surađivali i dobro se osjećali u istoj toj političkoj obitelji. Vi ste rekli da to više nije vaš krug, da imate vjerojatno neki drugi krug, pa recite da ljudi znaju, čak je i u vašem članstvu to zdravo da zna jer često idem po RH i mnogi vaši kolege na lokalnim razinama izvrsno surađuju sa HDZ-om, jako dobru suradnju imaju, podržavaju rad Vlade, zadovoljni su s onim što radimo, zadovoljni su s onim što radi Ministarstvo poljoprivrede, zadovoljni su sa ukupnim postignućima, nemaju problem ako se ostvari proračunski suficit, nemaju problem ako se RH vrati na razinu investicijskoga kreditnog rejtinga nakon što je dva puta padao taj kreditni rejting u vrijeme Vlade SDP-a i ako svi pokazatelji u ekonomskom smislu idu dobro, ako se strukturne reforme provode, ako te ocijene dolaze i od Agencija za kreditni rejting i ako dolaze od primjerice Europske komisije i njenih stručnjaka koji detaljno gledaju sve što mi radimo. Mene u tom kontekstu vaših europskih ambicija jer ste u jednom istupu na početku ovog aktualnog sata i vi aludirali na HDZ-ove kandidate i HDZ-ove nositelje liste koji o europskim temama, ja bih se usudio reći, znaju ipak malo puno više nego vi, imaju vrlo jasno definirane stavove, za njih znaju, a za vas ne znaju. **Jandroković, doista mi je žao, jako ste nervozni da, al nema potrebe za tim i drago mi je što evo komunicirate sa članovima HSS-a diljem diljem RH, drago mi je da, jako imate, a koliko vrijedite, to ćete vidjeti na slijedećim izborima vi i vaši kandidati sad već za mjesec i nešto više, onda ćete vidjet koliko je ljudi zadovoljno s ovim što radite. Pustite ovo tapšanje po ramenu, vas svaki dan tapšaju po ramenima, tak su tapšali i Sanadera, znate, pa vidite di je g. Sanader, to ćete i vi tako završiti, vidjet ćete. HSS ste rekli da je navodno ovakva ili onakva stranka. je navodno hrvatska, a nema veze sa hrvatskom strankom, niti hrvatskim interesima, navodno demokratska i navodno zajednica. HDZ nije stranka g. Plenkoviću, niste mi odgovorili na pitanje, znate li da nitko od OPG-ovaca u cijeloj RH ne može dobiti zemljište, ne može kupiti zemljište ako nema člansku iskaznicu HDZ-a. Vi ste se iz političke, ne stranke, nego zajednice, pretvorili i već dugo ste u biti to, u jednu koruptivnu, mafijašku hobotnicu kojoj ste vi samo nominalno na čelu, nemojte misliti da vi vladate HDZ-om, niste vi osnivali HDZ, niti ste vi taj koji ste pobijedili na izborima jer ste bili jedini kandidat, jako se dobro toga sjećate i mnoge protukandidate kojih danas nema u HDZ-u ste vi odnosno ljudi oko vas nagovarali da se ne kandidiraju da biste vi postali predsjednik. A kako ste postali predsjednik, tako će svi ovi koji se smiju sad, pogledajte g. Borića kako se smije, a tak se smijao i Sanaderu i Karamarku i gđi Kosor, tako će se smijati sutra Gordanu Jandrokoviću ili nekome tko će preuzeti HDZ, a vas biti neće, Dobro, idemo na 19-esto pitanje, zastupnica Branka Juričev-Martinčev postavlja pitanje ministru zaštite okoliša i energetike Tomislavu Ćoriću, izvolite. Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče, poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, potpredsjednice, uvaženi ne ministrice i ministri, moje pitanje je poštovanom uvaženom ministru zaštite okoliša i energetike g. Tomislavu Ćoriću. Naime, početkom mjeseca došlo je do onečišćenja rijeke Orašnice, postojao je strah da će doći i do tog onečišćenja do rijeke Krke i u ovoj sabornici prozivano je vaše ministarstvo, nadležne institucije, Vlada RH, pa čak pa čak i nas zastupnike iz tog kraja, prozivani smo da dozvoljavamo da se ugrožava zdravlje i naše djece s obzirom da tako onečišćenu vodu dozvoljavamo da piju svi građani šibensko-kninske županije, pa moje pitanje što je poduzelo nadležno ministarstvo, institucije Vlade RH da se spriječi to onečišćenje daljnje i da se više tako nešto ne ponovi?

onima koji su vas prozivali odnosno koji su prozivali sve zajedno možete slobodno odgovoriti da smo poduzeli sve što je bilo potrebno kako bi se reagiralo i da smo reagirali na vrijeme. Dakle, koliko se dobro sjećam do incidenta izlijevanja je došlo 5. ovog mjeseca, vodopravne inspekcije u takvim situacijama odmah po dojavi stupa na teren i to se dogodilo i u slučaju rijeke Orašnice. Vodopravna inspekcija je svojim nalazom naložila Hrvatskim vodama da odmah postupaju i spriječe daljnje širenje onečišćenja što se i dogodilo, tako da su postavljene 3 brane koje su trebale prije svega jamčiti da neće doći do prelijevanja odnosno do širenja mrlje, to se i dogodilo na terenu. Praćenjem stanja na terenu zapravo je detektirano da je to onečišćenje došlo svega do prve brane, u tom kontekstu ni do kakvog širenja onečišćenja prema rijeci Krki nije došlo. Ono što želim naglasiti da isto tako adekvatnost vode za piće ni u jednom jedinom trenutku nije bila ugrožena i to je važno da naše građanke i građani isto tako znaju. Dakle, u kontekstu ovog događaja valja imati na umu činjenicu da su uzroci ovog problema negdje u ja bih rekao ranijoj odnosno znatno ranijoj fazi, do ovog onečišćenja je došlo odnosno je prouzročeno prije svega iz stare tvornice vijaka Tvik koja je u ovom trenutku pod kontrolom firme ispričavam ispričavam se to ti trebala biti DIV tako je d.o.o., imajući na umu činjenicu da je planom gospodarenja otpadom RH 2017. – 2022. detektirano ukupno 9 crnih točaka na području RH od čega su sanirane 3, ova crna točka odnosno ovo područje je jedno od detektiranih crnih točaka. Postoji pravni slijednik i u tom kontekstu firma DIV d.o.o. treba izraditi sanacijski program onečišćenja i konačno provesti postupak sanacije, naravno nakon što odobri Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Ono što svakako želim naglasiti je činjenica da ukoliko se to ne dogodi u tom slučaju RH će provesti ovu sanaciju, međutim naravno to se zove sanacija od strane treće osobe, pri tom naravno teretiti pravnog slijednika odnosno tvrtku DIV za troškove ovog onečišćenja. Dakle, da se vratim još jednom na prvi dio vašeg pitanja, ne postoji razlog za strah, nije ni postojao, dakle Hrvatske vode, vodopravna inspekcija, inspekcijske službe postupile su odmah, reagirale su promptno i konačno problem je odmah riješen. Još jednom naglašavam dugoročno rješenje treba tražiti u sanaciji vjerujemo da će se uskoro napraviti taj sanacijski program i da će do te sanacije doći kako bi se trajno eliminirao ovaj uzrok problema. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo, pa poštovani ministre mislim da su u ovom odgovoru mogli naši građani iščitati da i u ovom slučaju Vlada RH se Vlada RH se ponijela izuzetno odgovorno, da sigurnost naših građana stavlja na prvo mjesto, da nikad nije zdravstvena ispravnost vode došla u pitanje i ovom prilikom bi molila da svi oni koji unose, uznemiravaju naše građane sa lažnim informacijama ne štite tako interese naših interese naših građana i Dalmatinske zagore i Šibensko-kninske županije, već time osim što uznemiravaju građane i štete turističkom imidžu našeg kraja. 20 pitanje zastupnik Peđa Grbin postavlja ministru gospodarstva, poduzetništva i obrta Darku Horvatu, izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče, uvažene kolegice i kolege, uvaženi gospodine predsjedniče Vlade, potpredsjednice, potpredsjednici, ministrice i ministri, svoje pitanje upućujem gospodinu Horvatu, a ja sam siguran da je gospodin Horvat i bez da mu kažem znao na što će se to pitanje odnositi. Ono se naravno odnosi na stanje u Uljaniku i 3. maju, odnosno odnosi se na planove Vlade RH za rješavanje tog stanja. Kao što svi znamo rescue aid za Uljanik i 3. maj dan je prije godinu i 3 mjeseca, u međuvremenu su otkazani gotovo svi brodovi, jučer smo u medijima čitali da je otkazan i ovaj posljednji jaružilo za Jan de Nul, gospodin Marić je jutros na Hrvatskom radiju rekao da se o tome još pregovara i toplo se nadam da je optimizam koji je gospodin Marić jutros pokazao utemeljen, međutim to nije jedini problem. U međuvremenu u ovih godinu i tri mjeseca od 4.500 zaposlenih 1.800 je otišlo u velikom broju u inozemstvo. I za Uljanik i za 3. maj predloženo je otvaranje stečajnog postupka, za Uljanik je ročište održano danas u Pazinu i uredujući sudac je odredio zadnji rok za odgodu tog postupka do 13. svibnja ove godine. Rečeno je jasno ako do 13. svibnja ne bude deblokiran račun Uljanika otvara se stečaj. Vjerojatno će se isto dogoditi i u 3. maju. Poštovani gospodine ministre, bez politiziranja, bez prebacivanja odgovornosti tko je kriv, tko nije kriv, za to će biti vremena kada stanje bude riješeno, pitanje je ponovit ću vrlo jednostavno. Imali li Vlada RH plan za rješavanje situacije u Uljaniku i 3. maju i koji je taj plan? Hvala vam lijepa. **Jandroković, Gordan Hvala poštovani zastupniče, s obzirom da se nekih momenata i događaja nerado sjećam, ali volim si iste zapisati, dakle uopći sjednice Vlade 13. rujna u Puli, vi ste zazivali moju kaznenu odgovornost zbog jedne vrlo interesantne činjenice. Vlada je tada našla potpuno legalni mehanizam isplate plaća za 7. i 8. mjesec i s obzirom da ste tada tvrdili da isplatom plaća radnicima sukladno Kaznenom zakonu Članku 250. pogodujemo vjerovnicima, a u tom trenutku su ti vjerovnici bili radnici, mi smo vam poštovani saborski zastupniče odgovorili da smo sukladno Članku 4. Ovršnog zakona odnosno čl. 209. st. 4 Ovršnog zakona, predmetne plaće isplatili zakonski uredno, legitimno i sukladno pozitivnim nacionalnim propisima. Prije toga, sve smo to skupa iskoordinirali sa EU komisijom, kao što i sve poteze koji se povlače ili su se povlačili u proteklih godinu i pol dana, koordiniramo, osmišljavamo i verificiramo zajedno sa kolegama iz EU komisije. Dobro ste napomenuli. Bez puno politiziranja. Ja mislim da je hrvatskoj javnosti transparentno, vjerodostojno i jasno tko je brodogradilište u Puli i Rijeci doveo u ovakvu situaciju, čije su menadžerske odluke i poslove odluke producirale plaćanje do sada 3,2 milijarde jamstava hrvatskih poreznih obveznika i u kakvom bi situaciji danas bio ministar gospodarstva, da umjesto 3,2 milijarde plaćenih jamstava može plasirati u zdrave ekonomske segmente kojima bi takvom potporom sigurno dali vjetar u leđa ili dali novu priliku. Vlada sukladno svim zakonskim odredbama imala je plan i ima ga. Dakle, želimo u ovom trenutku spasiti 124 milijuna eura datog državnog jamstva za avanse i kredite dignute za izgradnju i završetak broda pod br. broda pod br. 500 svjesni činjenice da se novac utrošio, a predmetni brod nije završen i nije isporučen. Ako vi danas smatrate da u toj problematici participaciju ili odgovornost ima Vlada, a ne menadžment, zaposlenici oba dvaju brodogradilišta, mislim da se u tome radikalno razilazimo. Mi u ovom trenutku još uvijek pregovaramo sa vlasnikom tog broda i napravit ćemo i onaj zadnji korak prije nego odustanemo, dok traje i malo nade da g. Jan de Nul ima povjerenje da, ne sad više menadžment brodogradilišta, jer u njega više povjerenja nema, Vlada RH može osigurati sve one pretpostavke da se taj broj sad više ne završava u Puli, već da se završi u nekim od susjednih brodogradilišta, a za državni proračun i porezne obveznike spasimo. 124 milijuna izdanih jamstava, uključivo i predmetne kamate koje to opterećenje dižu do razine od 130 milijuna eura.

na koje vi očito niste u stanju odgovoriti. A pitanje je glasilo, ima li ova Vlada plan i koji je plan za Uljanik i 3. Maj? Da li je plan restrukturiranje, da li je plan stečaj? Ne, vi to ne želite odgovoriti. A znate li zašto? Jer bi vam odgovor na to pitanje donio negativne poene u ovim izborima. Umjesto toga, politizirate. Spomenuli ste moj nastup 13. rujna u Puli. Da, samo niste spomenuli što sam tada rekao. Prvo, rekao sam da pazite da ne uđete u sferu kaznene odgovornosti. Isto tako sam vas pitao, na što niti tada, a očito niti sada ne odgovarate, da li ste osigurali plaće za radnice. Jer radnici od onda ne primaju plaće. Primili su 3 naknade minimalne plaće, ali plaću ni an danas ne primaju i niti dan danas kada na Trgovačkom sudu u Pazinu vam sudac daje rok do 13. svibnja da nešto napravite, vi niste u stanju izaći pred hrvatske građane i pred hrvatsku javnost i reći što ćete napraviti. A znate li zašto to niste u stanju? Jer to naprosto ne znate. Niste znali niti kad ste postali ministar, nit ste znali niti u jednoj fazi, ne znate niti sada. Dovlačili ste razno razne investitore, dovlačili ste nekakve Ukrajince, dovlačite sada Kineze, koji su ovdje došli na temelju jednog kasnonoćnog telefonskog poziva. Što je sljedeće? Braća Trotter, koja će se pojaviti ovdje i investirati u Uljanik. Na to su se svela vaša obećanja. Imali ste sada priliku, nisam politizirao u svom pitanju, postavio sam vam jednostavno pitanje na koje ste mogli dati jednostavan odgovor. A odgovor bi glasio, idemo u restrukturiranje, idemo u stečaj i ljudi bi znali. Znali bi kako će se postaviti, znali bi da li da ostanu u Puli ili da svoju budućnost i sreću potraže negdje druge. Ali ne,

Idemo na 21. pitanje. Zastupnik Pero Ćosić, postavlja pitanje ministru zaštite okoliša i energetike Tomislavu Čoriću, izvolite. **Ćosić, Pero (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče HS-a, poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, ministrice i ministri. Svoje današnje pitanje upućujem ministru Čoriću, pa evo, poštovani ministre, znamo kako su u RH dostupna značajna financijska sredstva iz programskog razvoja 2014./2020. u okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija za projekte vodnog gospodarstva. Zanima me kakva je situacija sa povlačenjem sredstava za projekte unaprjeđenja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje, a koji se realiziraju kroz projekte aglomeracija odnosno kolika je iskorištenost raspoloživih sredstava te kako teku projekti aglomeracija, odnosno koliko sredstava je do sada ugovoreno i kakva je njihova realizacija. Posebno me zanima situacija sa aglomeracijom odnosno razvojem vodno komunalne infrastrukture, brod, dva, čija je, evo, procjena vrijednosti negdje oko 400 milijuna kuna, a u sastavu toga, tog projekta je dobar dio grada Slavonskog Broda, 4 oko općine Brodski Stupnik, razumije./...i Andrijevci, evo, učestala su pitanja javnosti građana i grada Slavonskog Broda i tih općina, zašto se nije započela realizacija tog projekta jer prema tvrdnjama odgovornih za provođenje tog i pripremu tog projekta na lokalnoj razini, po njima je projekt gotov i realizacija je trebala započeti u lipnju 2016., a gotovost tog projekta trebala se dogoditi, evo, koncem 2018. g to nije dogodilo, pa evo stoga u ime građana pitam, Slavonskog Broda i okolnih općina, zašto se to nije dogodilo odnosno u kojoj fazi spremnosti je uistinu taj projekt koji je odgovoran za takvo stanje odnosno hoće li se taj projekt realizirati u ovom razdoblju 2014., 2020. obzirom na raspoloživa sredstva na toj alokaciji. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovanog ministra zaštite okoliša i energetike Tomislava Ćorića. Hvala vam lijepa g. zastupniče Ćosiću na vašem pitanju. Dakle, što se tiče stanja apsorpcije sredstava u vodno komunalnom sektoru u RH, podsjetit ću samo na podatak da je operativnim programom konkurentnosti i kohezija predviđeno milijarda i 54 milijuna kuna europskih sredstava za financiranje vodno komunalnih projekata. U ovom trenutku na teritoriju cijele RH odobreno je projekata u 38 projekata ukupne vrijednosti 14,4 milijarde kuna. Od tih 14,4 milijarde kuna odobrenih projekata vrijednost sredstava odnosno sredstava koje će se povući od EU je 8,1 milijarda kuna i u tom kontekstu možemo reći da je ugovorenost koja je u ovom trenutku na 75%, ja bih rekao, iznad prosjeka RH što se tiče ukupnog operativnog programa konkurentnosti i kohezija. Što se tiče ostalih projekata mi smo u fazi aplikacije na 17 projekata ugovorene vrijednosti odnosno procijenjene vrijednosti 6,9 milijardi kuna odnosno 4,9 milijardi kuna europskih sredstava bi bilo provučeno i konačno u treću skupinu spadaju projekti kod kojih je napravljena tzv. terenska procjena, riječ je o 7 projekata, tih 7 projekata vrijedi oko 2,5 milijarde kuna u izvedbi odnosno 1,8 milijardi kuna europskih sredstava. Ukupna realizacija svih ovih projekata nosila bi u konačnici negdje oko 186% alokacije iz Europskih fondova odnosno iz operativnog programa konkurentnosti i kohezija i upravo zbog toga u ovoj fazi u razgovorima sa ministricom Žalac i kolegama iz regionalnog razvoja idemo u smjeru povećanja alokacije odnosno dopuštanja da se ugovori nešto veća razina projekata. Spomenuli ste projekt Brod 2, on nažalost, nije niti u jednoj od ove tri skupine. Dakle, niti u skupini odobrenih projekata, niti u skupini projekata kod kojih se čeka aplikacija, niti u skupini projekata kod kojih je izvršena tzv. terenska procjena. Jasan odnosno nedvosmislen odgovor zašto je to tako jeste zato što taj projekt nije pripremljen. Konkretno, i građani i konačno i javnost iz vaše županije, a pretpostavljam da ste zbog toga i postavili taj dio pitanja, ovo pitanje trebaju prije svega uputiti čelnicima jedinica lokalne samouprave odnosno Vodovoda koji je korisnik potencijalnih sredstava. Naime, potrebno je jednostavno ispuniti čitav niz kriterija kako bi neki projekt u konačnici dobio odobrenje i išao dalje, to pretpostavlja dovoljan broj građevinskih dozvola na projektu odnosno 50%, u ovom trenutku projekt Brod 2 nema 50% od ukupno 27 dozvola koliko taj projekt nosi. Isto tako nisu ugovoreni niti nadzor, niti upravljanje projektom, a isto tako taj projekt nema prolaznu ocjenu odnosno nije koliko znam poslan Jaspersu. Dakle, nadam se da će u narednom razdoblju ovaj projekt, kao i drugi projekti koji su u nešto, ja bih rekao u slabijoj fazi pripreme, pronaći svoje mjesto pod suncem i biti pripremljen i međutim, njihova pripremljenost još jednom ovisi prije svega o korisniku, u ovom konkretnom slučaju to je Vodovod Slavonski Brod. Što se tiče ukupnog operativnog programa konkurentnosti i kohezija, kao što sam rekao, ugovoreno sredstava u ovom trenutku nas veseli, realizacija na terenu s obzirom na stupanj plaćanja je slabija, ona je prema zadnjim podacima koje smo imali iznosila 6.5%. Međutim, podsjetit ću na činjenicu da svi ovi projekti trebaju biti dovršeni do kraja 2023.g., da je riječ o izuzetno dugoročnim projektima čija priprema dokumentacije i realizacija traju godinama. Hvala lijepa. Očitovanje, izvolite kolega Ćosić. **Ćosić, Pero (HDZ)** Hvala lijepo poštovani ministre, iz vašeg odgovora je vidljivo da u okviru operativnog programa konkurentnosti i kohezija 2014., 2020. su od strane EU odobrena značajni projekti i evo trenutno ste, kao što ste rekli, ugovorili nešto više od 100% raspoloživih sredstava na toj alokaciji, mislim da je hvale vrijedna ta aktivnost oko pripreme i ugovaranja tih projekata sa komunalnim poduzećima, ali evo to je samo prvi čin prije realizacije tih projekata i nadam se da će evo svi problemi na koje nailaze investitori, da će se oni uspjeti riješiti i da će ti projekti biti završeni u ugovorenom roku, a mislim da evo iz mog osobnog gledanja, moram reći jednu primjedbu da sam primijetio da pojedina komunalna poduzeća nisu dorasla tom poslu i evo i tu imamo velikih problema i kod pripreme i kod realizacije tih projekata, pa mislim da u slijedećem operativnom razdoblju 2020., 2027. možda bi trebalo razmisliti o tome da država na sebe preuzme bilo putem ministarstva, Hrvatskih voda ili nekih agencija više posla, više aktivnosti, ne samo oko pripreme i kontrole, već i oko provođenja tih projekata, što bi sigurno ubrzalo realizaciju tih projekata, a moram reć da sam ozbiljno zabrinut zbog projekta projekta Brod 2 koji je trebao biti u prioritetu zbog veličine grada Slavonskog Broda što su smjernice EU, a on evo, koliko sam ja sad čuo, nije čak ni u razmišljanju da bude u ovoj fazi operativnoj fazi 2014., 2020. Mislim da evo, g. ministre da učinite dodatne napore da pozovete sve koji su odgovorni, koji su zaduženi za realizaciju i pripremu tog projekta da taj projekat što žurnije pripreme kako bi on možda u nekoj proširenje alokacije upao u realizaciju i u ovom operativnom razdoblju od 2014., 2020. Hvala vam Hvala. Sada će zastupnica Sonja Čikotić postaviti pitanje predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću, izvolite. Poštovani predsjedniče Vlade, poštovani članovi Vlade, imam pitanje za vas. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova raspisalo je pred mjesec dana natječaj za 150 mladih osoba tražeći kvalifikacije, visoko stručne kvalifikacije i znanje nekoliko stranih jezika, tražeći isto tako 6 mjeseci intenzivnog rada uz primjerenu naknadu, primjerenu naknadu od 100 kuna za mjesečni pokaz. To je ono što ste vi tražili za intenzivan rad, 6 mjeseci mladih osoba koje bi trebale služiti kao časnici za vezu tijekom hrvatskog predsjedavanja Vijećem EU. Istovremeno ova Vlada je predvidjela 4,2 milijuna kuna za nova auta. Istovremeno predvidjeli ste pola milijarde kuna troškova za ukupno, za predsjedanje Hrvatske Vijećem EU. Kada se Kada se uzmu u obzir ove brojke koje sam navela, koliko vam je važno zadiviti svoje prijatelje, činovnike iz Brisela a koliko vam je važno zadržati mlade u Hrvatskoj, kad već provodite ovakvu politiku? Je li, jeste li uopće svjesni da je Savjet mladih oštro osudio ovakav način natječaja i oštro osudio i zapravo rekao i da je jedini zapravo način da se mladi zadrže da ih počnete cijeniti. A mladi odlaze iz Hrvatske, odlaze iz domovine jer ovdje kažu da im je najveći problem što predstavljaju jeftinu radnu snagu ili loše plaćenu snagu a vi ste ovim natječajem to pokazali. **Jandroković, Hvala lijepa. Zastupnice Čikotić, znate kada sam ja počeo raditi u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, moja plaća je bila 1300 kuna mjesečno, 1300 kuna mjesečno. I tad sam znao 4 jezika kao što znam i danas. To vam govorim zato što je posao časnika za vezu ili popularnih Lyon-zonaca jedna zgodna prigoda nekome tko je mlad, tko želi steći jedno iskustvo koje nema šanse da će ga steći narednih ne znam koliko godina jer Hrvatska će predsjedati idući put Vijećem EU za jako veliki broj godina a ti koji su danas mladi i svježi ili na fakultetu ili ga netom završili sigurno neće biti fokusirani na takvu vrstu posla. Ovo je uobičajena stvar, to rade i druge zemlje, to rade sve zemlje koje predsjedavaju Vijećem EU i pokušavaju privući mlade. Imate tri modela. Jedan je da kažete mladim ljudima koji su tek startali u ministarstvu da oni budu Lyon-zonci, a sam i to radio, nije mi bilo teško. Druga je da angažirate nekakvu agenciju pa će vam dati prekrasne mlade ljude, žene, muškarce, da budu praktički hostese, da budu svi lijepo obučeni, da svi izgledaju gotovo isto, to je radila Francuska recimo 2008., svi su izgledali identično. Ili da pitate mlade da li žele dati doprinos. Naše će predsjedanje Vijećem EU biti jako uspješno, biti će referentno, biti će pamtljivo, biti će jako dobro kao što je bio i ovaj summit sa Kinom, biti će jako dobro kao što je bilo naše predsjedanje Odborom ministara Vijeća Europe, i jako dobro jer smo i revitalizirali srednje europsku inicijativu, sve se to dogodilo u zadnjih godinu dana. U zadnjih godinu dana u vrijeme naše Vlade. Stoga i potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova u najužem krugu sa svojim belgijskim kolegom za izbor glavne tajnice Vijeća Europe. O reputaciji u međunarodnim krugovima u okviru EU, države, Vlade tu možemo raspravljati. Ja ću vam reći kako nas gledaju kolege s kojima komuniciramo stalno, gledaju nas dobro, gledaju nas kao Vladu koja je u zadnje 2,5 godine a točno je prije koji dan prošlo 2,5 godine mandata ove Vlade, od onih 9% kada ste i vi bili angažirani u onoj prethodnoj Vladi došla na 66% ugovorenih sredstava gdje je 86% sredstava za natječaj raspisano, gdje ćemo u ovoj financijskoj perspektivi plus 3 godine, to vam je 2023. praktički iskoristiti sve što nam je na raspolaganju, gdje će se dodana vrijednost osjetiti i u vašoj Slavoniji. Imali smo neki dan još jednu sjednicu Savjeta Projekta Slavonija, ona je bila u Novoj Gradiški, gdje i gradonačelnik SDP-a snažno podržava ono što ova Vlada radi za Slavoniju, to je dobro da znaju i SDP-ovci ovdje a i vi iz MOST-a, gdje smo već ugovorili preko 9 milijardi kuna projekata za Slavoniju, gdje nas Svjetska banka prati u tom procesu, Svjetska banka nas prati u tom procesu, imamo sporazum s njima o suradnji koji gledaju kako da bolje fokusiramo sredstva koja idu za Slavoniju. Da li je riječ o poljoprivredi, o ruralnom razvoju, o koheziji i u konačnici o mladima, o mladima, baš o mladima. Imate ovdje ministra Pavića, pogledajte koliko je ova Vlada uložila u 2,5 godine za zapošljavanje, 4,5 milijarde kuna. Nikada ni jedna Vlada u povijesti Hrvatske nije toliko sredstava uložila za zapošljavanje i to mladih, žena srednje dobi, teško zapošljivih u ruralnim sredinama osoba s invaliditetom, sve te tri skupine. Pogledajte koliko nam je pao postotak nezaposlenih mladih u mandatu ove Vlade u odnosu na ranije. Pogledajte današnji postotak zaposlenih. Točno, demografski problem postoji, problem slobode kretanja je tu jer koristi se i za iseljavanje. Ali to sve ova Vlada rješava a i trendovi .../Govornik se ne razumije./... **Jandroković, Poštovani predsjedniče Vlade, nezadovoljna sam ovom vašom automatskom porukom, jer ono što vi radite osobno i što radi ova vaša Vlada je zapravo jedna praksa koja seli ljude iz njihove domovine. Odlaze mladi a odlaze i oni stariji. Odlaze tamo gdje će imati normalan život, tražeći ništa drugo nego normalan život, odlaze tamo gdje će se cijeniti njihovo vrijeme, njihov rad i njihov trud, gdje će moći dati doprinos društvu. A kad već spominjete odjela, 1300 kuna, pa vi pripadate onoj zlatnoj mladeži, vas je čekalo odijelo, vas je čekalo odijelo, a pitate li se vi zapravo kako će diljem Hrvatske svi mladi moći se javiti na taj natječaj za 150 radnih mjesta da bi uopće bili časnici za vezu i kako će oni doći do grada Zagreba i dobiti pokaz od 100 kuna? Znači njima treba za 6 mjeseci intenzivnog rada 5, 6 odjevnih kombinacija, poslovnih, jer vi dobro znate da tamo su diplomatski krugovi i da ne mogu doći u trapericama, ali vas to nije briga, vi o tome ne razmišljate, vi ste namijenili pola milijarde i u tome ste predvidjeli 150 pokaza po 100 kuna. To ste vi dali mladima, tu vi poruku šaljete mladima. Ovo je prilika za vašu zlatnu mladež da si stavi još jednu crticu u životopis ne bi li kasnije bila lakše uhljebljena u hrvatske i europske institucije. To je za tih 150 ljudi. A predložili ste vi i ukidanje od 2% za ugovore od djela u proračunu ministarstva, ali te ugovore o djelu neće dobiti mladi na vrhuncu svoje akademske karijere, dobiti će vam odabrani. To je vama Hrvatska u EU, ništa drugo nego igralište za elitu. Hvala. Hvala lijepo. Predsjedniče, premijer Plenković je prekršio Poslovnik članak 238. zbog toga što je on usporedio mlade studente koji će raditi samo za pokaz sa sobom. Onda je Budimir Lončar točno imenovao ljude da radite, da vi radite a ovi su momci znači koji su bez novca. Vi ste došli u Ministarstvu vanjskih poslova da radite i stvarate svoju političku karijeru. Znači uspoređivati vas **Jandroković, Gordan (HDZ)** Prekršili ste Poslovnik i dobivate opomenu. Ovo nije bila nikakva povreda Poslovnika i molim vas da to ne činite. Sada je na redu zastupnik Joško Klisović koji postavlja pitanje potpredsjednici Vlade i ministrici vanjskih i europskih poslova Mariji Pejčinović-Burić. Izvolite. **Klisović, Joško (SDP)** Hvala predsjedniče Sabora. Poštovana ministrice i potpredsjednice Vlade, kandidirali ste se za glavnu tajnicu Vijeća Europe uz potporu Vlade, to je europska organizacija koja je posebno poznata po promicanju ljudskih prava, slobode medija, pravne države, demokracije. Pa je moje pitanje, smatrate li vi da se u RH krši sloboda medija? Smatrate li vi da se u RH zastrašuju novinari. A kao jedan ilustrativni primjer, evo navesti ću primjer Đurđice Klancir, novinarke NET.hr i upada Hrvatske policije u redakciju NET.hr radi legitimiranja dotične novinarke. Svaki upad policije u redakciju jedne novinske kuće po defaultu se tumači kao pritisak vlasti na novinare, pritisak vlasti na redakciju. Kad tome pridodamo i reakciju drugih novinara, te ono što je i sam policijski sindikat kazao, da se policija u ovom slučaju iskoristila za političke svrhe i za zastrašivanje novinara te da je poruka vrlo jasna koju je policija poslala a to je pazite o kome pišete, pazite što pišete jer bi mogli doživjeti da vam policija zakuca na vrata. To je jasno policijskom sindikatu, to je jasno novinarima, da li je to jasno vama kao ministrici ove Vlade i budućoj vjerojatno glavnoj tajnici Vijeća Europe? Da li namjeravate kritizirati kao glavna tajnica ako budete izabrani u Vijeće Europe ovakve prakse kao što imamo u Hrvatskoj pa i hrvatsku Vladu? Da li namjeravate kritizirati druge, vlade drugih država članica Vijeća Europe ako budu slične prakse zastrašivanja novinara kao ova koju sam upravo ispričao? Hvala lijepo? **Jandroković, Gordan Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospodine zastupniče Klisoviću, naravno vi dobro znate jer ste bili u vanjskim poslovima koja je institucija Vijeća Europe, ona je utemeljena na tri važna stupa, to su zaista vladavina prava, poštivanje ljudskih prava i dakle sloboda, u to spada i sloboda medija. Spominjete sasvim jedan konkretan primjer dakle gospođe Klancir, koliko je meni poznato, gospođa nije imala primjedbe na postupanje policije, tako da što se tiče postupanja mislim da je i MUP vrlo jasno, mislim da je i MUP vrlo jasno rekao što misli o tome kako treba raditi svoj posao. Dakle ne znam zašto ste baš izvukli gospođu Klancir, možda zato što je bila direktorica u SDP-u, mislim da je možda bilo primjerenije u u ovom kontekstu spomenuti nekog drugog od novinara koji se žalio. Što se tiče toga kakva je sloboda medija u Hrvatskoj, u tijeku su određene izmjene kada je u pitanju zakonodavni okvir medijski povezanih zakona i vjerujemo da će ono što nije dobro u ovom trenutku sigurno biti adresirano kroz te zakonske prijedloge i vi ćete o njima raspravljati ovdje u Hrvatskom saboru, uvijek i svugdje. I mislim da to sva izvješća koja dolaze pred vijeće Europe pokazuju da nema idealne situacije, zato je ta institucija relevantnija možda danas nego je ikada bila, upravo za zaštitu i među ostalima i medijskih sloboda. Prema tome, svakako da ću se ako budem izabrana u Vijeće Europe zalagati uz svih 47 država članica da se poštuju one temeljene vrijednosti na kojima ta institucija počiva. Što se tiče ovih sudskih dakle predmeta koji su predmet onoga na što su mediji, odnosno neki ljudi iz medija vrlo glasno nedavno protestirali, njih zaista ima dosta, međutim, kada pogledate strukturu mislim da je o tome dosta jasno govorio i ministar Bošnjaković kada pogledate strukturu, dakle prvo u odnosu na taj veliki broj koliko je nepravomoćnih presuda, prema tome pričekajmo da budu presude pravomoćne. Može se napraviti struktura tko je dakle uložio te tužbe protiv novinara, zašto ne, treba vidjeti, mislim postoje i ljudska prava onih koji su se tu bunili ali postoji, ja se slažem trebali bi mi u politici biti manje osjetljivi na kritiku, odnosno trebali bi biti podložni kritici jer je to naš posao takav i trebamo dakle malo više otrpjeti sigurno nego netko drugi. Prema tome, postoje određene situacije kada treba ići sa tužbom međutim postoje mnoge kada treba preko toga prijeći i uzeti to kao dio javne funkcije u kojoj naravno i mediji kritiziraju i možda ponekad idu i u dijelove koji nisu do kraja utemeljeni ali to je dio svega onoga što je. Dakle drugi dio kada gledate koliko zaista dođe do presuda bilo u kaznenim pitanjima, bilo u prekršajnim isto je dosta mali broj. Prema tome, ne mogu se složiti da je stanje u Hrvatskoj vezano na medije tako kritično, treba na njemu raditi da se poboljša, osobno ću i u ovoj funkciji dok sam ovdje i ako odem na funkciju glavne tajnice Vijeća Europe zalagati se da se što više u svim državama, pa i u RH poštuju sve vrednote koje su i naše ustavne vrednote. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan …svakog hrvatskog državljana koji ima ambicije u međunarodnim organizacijama za razliku od vaše Vlade koja to nije učinila. No iz onoga što ste nam rekli, deklarativno ispada da ćete se zalagati za slobodu medija i da ćete se zalagat za sprječavanje zastrašivanja novinara, ali ne u konkretnim slučajevima jer ako je konkretan slučaj u pitanju, onda treba se naravno konfrontirati prema određenoj Vladi, a vi ćete rađe, koliko sam shvatio, saslušati Vladu i prihvatiti objašnjenje da je sve bilo u skladu sa zakonom. Postoje određeni standardi, a postoje i loši zakoni i to treba uzeti u obzir. Poruka se šalje direktno ili indirektno, u ovom slučaju je poruka bila jako, jako prepoznata i poruka je bila, pazite što pišete, pazite o kome pišete, novinarka je pisala o visokom dužnosniku HDZ-a, županu sisačko-moslavačke županije i koji je imao dobre veze sa policijom. Prema tome, ako se ne mislite u ovakvim slučajevima založiti i dignut svoj glas, danas kao ministar, a sutra kao glavni tajnik Vijeća Europa, onda ne znam u kojim slučajevima ćete dignut. Na kraju krajeva naša vjerodostojnost počinje od kuće i počinje od kritike unutar kuće onih nepravilnosti s kojima se ne slažemo, a ne kad odemo negdje u međunarodnu zajednicu, onda ćemo kritizirati i ostale. Na kraju krajeva, znate, u mandatu ove vaše Vlade, RH je po rang listama u kategoriji slobode medija, jako srozana, pa tako i reporteri bez granica kažu sa 58 mjesta na 69, 11 mjesta 11 mjesta smo se skliznuli dole. Svjetski gospodarski forum nas je svrstao po slobodi medija iza BiH, što jasno ukazuje na koji način je percipiran rad ove Vlade u kontekstu slobode medija, u kontekstu zastrašivanja novinara. Hvala. Sada će zastupnica Željka Josić postaviti pitanje ministru uprave Lovri Kuščeviću, izvolite. **Josić, Željka (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani predsjedniče Vlade, ministrice i ministri, sve vas lijepo pozdravljam, moje pitanje je upućeno ministru Kuščeviću, na početku ću samo izrazit svoje zadovoljstvo sa vašim nedavnim navodom kako će državna uprava biti bolja i naravno imat će veću efikasnost. U potpunosti se slažem s tom vašom izjavom, no isto tako smatram da i naše lokalne samouprave moraju itekako postići taj kriterij. Naime, lokalna samouprava, točnije grad Sisak i njegova gradonačelnica, SDP-ova gradonačelnica Kristina Ikić Baniček ne poštuje državne institucije, krši zakon RH, konkretno Zakon o lokalnoj samoupravi. Naravno, tu ulazimo u jedno zastrašujuće i opasno područje. Evo, ja ću vam odmah reći o čemu se konkretno radi. Naime, SDP-ova gradonačelnica suprotno je odredbi Zakona o lokalnoj samoupravi odlučila kako joj nije dovoljno da zaduži grad sa milijun kuna, već je odlučila taj iznos povećati na 10 milijuna kuna. Naravno u tome su joj pomogli njezini koalicijski partneri i vijećnici MOST-a. Ovdje smo nedavno čuli kako se krše i sloboda medija. No, ja ću evo uz sve ovo navesti još nešto. Zabranjeno je prisutnost HRT-ovog novinara i Gradskom vijeću, u samoj vijećnici grada Siska. Naime, po ovom konkretnom primjeru koji sam ja navela, Ured državne uprave upozorio je sisačke vlastodršce da su prekršili zakon i dao je konkretnu uputu koje se oni nisu pridržali, već su vrlo jasno odgovorili

Hvala vam lijepa predsjedniče HS. Hvala vama gđo. zastupnice na postavljenom pitanju. Pa prvo bih istaknuo kako zaista ova Vlada u ovom mandatu je, na poseban način izražava brigu prema jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Dakle, zaista evo bio sam i 3 mandata načelnik općine Nerezišće na otoku Braču, sudjelovao sam 2 mandata u radu županijske skupštine i mogu da ovakav pristup prema jedinicama lokalne i regionalne samouprave nije postojao do ove Vlade. Tome rezultira i činjenica upravo da smo samo prošle godine preko dvije milijarde i 100 milijuna kuna je više poreza na dohodak prebačeno iz državnog proračuna upravo u proračun jedinica lokalne i regionalne samouprave, preko 350 milijuna kuna poreza, kamata na štednju, broj projekata, broj europskih projekata, dakle, jedna suradnja na zavidnoj razini. I evo, svi ti čelnici lokalne i regionalne samouprave upravo imaju i dužnost, zakonsku dužnost, ponašati se u skladu sa zakonom, ispunjavati obveze koji im zakon nalaže, ispunjavati, dakle, one prohtjeve svojih sugrađana, poduzetnika i obrtnika na svom području. Dakle, to ih obvezuje zakon, moral, pa na kraju i svečana prisega koju polažu u općinskom odnosno gradskom vijeću. Što se tiče konkretnog primjera, evo gradonačelnice Siska, ja sam izvadio podatke vezano za to, točno je da je odluku donijelo Gradsko vijeće, evo vi kažete SDP i MOST, mislim da je tako, nemam podatke, al nema razloga da sumnjam da su upravo MOST i SDP glasovali za takvu odluku Ured državne uprave je tu odluku kojom se povisio taj limit proglasio kao nezakonitom i uputio Ministarstvu uprave. Ministarstvo uprave je potvrdilo da je tu povrijeđen zakon i napravili smo ono što nama i zakon nalaže, a to smo uputili Visokom upravnom sudu koji je jedini ovlašten ocjenjivati zakonitost općih akata predstavničkog tijela jedinice lokalnih i područne samouprave. Evo, očekujemo da će Upravi sud ubrzo riješiti, a ovim putem apeliram i na sve gradonačelnike i načelnike ima ovdje puno dobrih, časnih, vrijednih gradonačelnika i načelnika u ovom visokom domu, da ipak interes građana stave ispred bilo kakvih drugih, a naročito osobnih interesa, da rade u interesu građana koji su ih izabrali na tu dužnost. Ima tu još niz nepravilnosti upravo se nadzor vodi u gradu Sisku zbog postupanja, nezakonitog postupanja gradonačelnice, pravilnik o unutrašnjem redu, imenovanje pročelnika, ocjenjivanje itd., no to su stvari koje su u ovom trenutku u postupku, pa ćemo o tome možda obavijestiti javnost kad budu ti postupci dovršeni. Evo hvala vam lijepa na pitanju.

Jer mi kao političari i kao dužnosnici smo tu u stvari da budemo primjer njima, imeđu ostalog građani nas biraju i odgovorni smo tim građanima. I zato jedna ovakva odluka gradonačelnice i gradskog vijeća jednog tako velikog grada uistinu nam ne ide nikako na čas bez obzira kojim stranačkim bojama pripadamo. Hvala. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, štovani ministre, moje pitanje se odnosi na ispunjavanje uvjeta za tehničku evaluaciju za Schengen. Naime, 1. srpnja 2013. godine Hrvatska je postala punopravna članica već tada smo prihvatili i Schengensku pravnu stečevinu, počeli primjenjivat sve njene odredbe osim slobodnog kretanja ljudi po pitanju granice. Od tog vremena je prošlo već dosta dugo, 2 godine nakon tog je dostavljen zahtjev odnosno izjava o spremnosti RH da smo u mogućnosti prihvatiti evaluaciju, formiran Schengenski akcijski plan, jednako tako plan oko informatizacije graničnih prijelaza, uključeno je više nadležnih tijela, Ministarstvo vanjskih poslova, unutarnjih poslova, ali ključno je naravno MUP. Ja stoga pitam Ja stoga pitam kad će biti ispunjeni uvjeti za tehničku evaluaciju? Naime, predevaluacija je bila još 2014. godine, nakon toga prva je počela 2016., a ovo vam i govorim da bi vas podsjetio na vremenske rokove kad uopće netko može podnijeti zahtjev za tehničku evaluaciju, a to znači 2 godine od pristupanja tek onda možete to napraviti. Pogledajte koja je to godina i kad je evaluacija napravljena kao što je i Europsko vijeće moralo donijeti odluku o promjeni evaluacijskih pravila i time smo ušli u situaciju da možemo početi s evaluacijom. Ono što je istina u ovom trenutku javnost ne zna kad će biti ispunjena evaluacija odnosno tehnički preduvjeti i to je onda preduvjet da Hrvatska može ući u EU, pardon Davor (HDZ)** Hvala lijepo gospodine zastupniče, točno je da je evaluacija važna kad govorimo o ispunjavanju tehničkih uvjeta i točno je da je ona počela nakon što je završio vaš mandat, nije baš sasvim točno da se pripreme nisu mogle raditi jer to su radile sve zemlje. Ja ću vam kazati moj prvi sastanak i mojih kolega se se čelnicima Europske komisije doslovno, mogu vam pokazati bilješku da nisu vidjelu zemlju koja je inertnija kad je u pitanju priprema i povlačenje europskih fondova vezano za cijeli kompleks pitanja oko granice odnosno ulaska u Schengen. Kratko odgovor na pitanje, 8 je područja, sve evaluacije su rađene u ovom mandatu odnosno akcijski planovi i tablice za monitoring dočekalo nas je prije nekih godinu i pol dana 270 preporuka od kojih smo mi smatramo ispunili sve. U ovom trenutku je Europska komisija potvrdila završenost, tehničku spremnost u 5 područja, 3 su ostala, mi smo napravili akcijske planove i za ta područja i mi smatramo da će još u mandatu ove komisije Hrvatska dobiti potvrdu da je ispunila tehničke uvjete, zbog toga što je Europska komisija otpočela rad na završnom izvješću. Rad na završnom izvješću se radi tek onda kad su za to ispunjeni određeni uvjeti. Vi jeste donijeli izjavu o spremnosti za evaluaciju i na tome je priča stala. Ono sa čime mi ne možemo biti zadovoljni jest da je u onom Schengenskom paketu sredstava od 120 milijuna koje je ispregovarala vlada u kojoj sam ja bio doduše ministar obrane, je ostalo 30 milijuna pa je kolega Orepić morao tražiti produženje da bi se iskoristila ta sredstva do 2017. godine, ali ono što kad govorimo o ukupnoj opremljenosti puno više brine jeste da je promaklo, ne znam kako drugačije nazvati 85 milijuna EUR-a koje nitko u tom mandatu nije vidio da postoje i da su namijenjeni za hrvatsku policiju. I s obzirom da smo imali rok do 2020. mi smo stvarno napravili ogroman napor, iskoristili smo sva ta sredstva, kad su vidjeli da nam to ide dobro, dali su nam dodatnih 30 milijuna EUR-a, dakle mi ćemo samo u godinu i pol dana na fondovima koje prethodna vlada nije prepoznala opremiti granicu i hrvatsku policiju za oko milijardu kuna. Da smo to krenuli odmah raditi, a nije bilo nikakvih zapreka do sada bismo hrvatsku policiju možda opremili možda opremili sa 2 milijarde kuna, ali evo učimo, svi skupa, drago mi je , da se zastupnici okreću Europi, EU, da se kandidiraju, a vjerojatno će tamo nešto i naučiti. Hvala. **Jandroković, Poštovani ministre, ja mislim da se možete kod gospođe Andreje Metelko Zgombić informirati o tome što je napravljeno za vrijeme vlade koju spominjete. Naime, ja više volim govoriti o činjenicama, o 120 milijuna eura …/Govornik se ne razumije./… fonda, 91% je završena priča u vrijeme i u mandatu Milanovićeve Vlade. Nakon toga, na tu na tu vladu, iza toga dolazi HDZ na vlast. Prema tome, ako ste upućivali kritiku, onda ste valjda upućivali sami sebi. Ja sam vam lijepo govorio i govorio sam o činjenicama, 97% je iskorištenost, a što se tiče spominjanja, ostalih 30 milijuna, to vam uopće nije iz toga fonda …/Govornik se ne razumije./… fond je privremeni instrument, ovo su druge stvari. Morate se malo naučiti. Što se tiče ostatka priče, nije pitanje jesam li ja zadovoljan ili nisam, ali kada vi u Saboru ovdje odgovorite, da smo od 8 područja, 5 zadovoljili, 3 nismo, a da će Europska komisija, u ovome sastavu donijeti odluku, e svaka čast, to je nešto što je nemoguće. To je otprilike u rangu istog onog papira, kojeg ste vi napisali kod donošenja zakona o državljanstvu između ostaloga, da ćemo završiti evaluacijski proces, ono pitanje koje sam vam ja postavio do kraja prošle godine, nije završen, a preduvjet je i ovo treba biti nacionalni interes. Kada govorimo o nacionalnom interesu, onda nemojte pokušavati pronaći krivca kod nekog drugog. Ista državna tajnica je bila tada i sada. Prema tome, malo se raspitate, što se toga tiče. Hvala. 26. pitanje, poštovani kolega Branko Hrg, postavlja ministru prometu, infrastrukture, Olegu Butkoviću, izvolite. **Hrg, Branko (HDS)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovani predsjedniče Vlade, ministrice i ministri. Sve vas lijepo pozdravljam i svoje pitanje upućujem ministru Butkoviću. Dakle, posvjedočiti ću ono što je maloprije rečeno u odgovorima na pitanje, da ni jedna vlada odnosno nastanka RH, nije ravnomjernije brinula o razvoju Hrvatske, očuvanju života u svim dijelovima Hrvatske. sam sebi kažem, da je prekasno ova vlada došla da već imamo previše problema, da je ranije bilo ovako, onda bi danas imali puno manje problema. Danas se gradi infrastruktura, ravnomjerno po svim ruralnim prostorima, općine i gradovi, imaju prilike i mogućnosti koristit europske fondove, imaju i prilike koristiti vlastita sredstva, koja su im došla decentraliziranom fiskalnom politikom, ove vlade, ove parlamentarne većine. No imamo problem, da nam sela, praktički na neki način postaju otoci zbog javnog prijevoza. Dakle, u selima, posebno se nameće problem starijem stanovništvu, kojima je onemogućen javni prijevoz i onemogućena komunikacija dolaska u neke centre, gdje trebaju biti. Kažu hrvatski autobusni javno linijski prijevoznici da bi to bilo moguće, jednim dijelom riješiti, donošenjem pravilnika o obavljanju javno linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu, pa moje pitanje, ministru, kada se može očekivati donošenje ovakvoga pravilnika. I da li će se donošenje ovakvog pravilnika imati u vidu očuvanje javno linijskog autobusnog prijevoza, jer autobusni prijevoznici,

i što se tiče konkretnog odgovora, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, je još prošle godine, predložilo i Hrvatski sabor usvojio, odnosno, vlada je predložila na prijedlog ministarstva, zakon o cestovnom prometu, gdje smo vodili računa o tome, da treba poduzeti određene mjere, kako bi se u svim područjima RH poglavito u onima gdje ima sve manje stanovnika, osiguralo obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika. U tom Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu, koji je donijet prošle godine, propisano je da će županijski linijski prijevoz putnika obavljati kao javna usluga, na temelju ugovora, kojeg će zaključivati je li župani odnosno, županije i prijevoznici koji su zainteresirani za takvu vrstu usluge. Sada nadležna tijela, budući da je rok, početak sljedeće godine, 1.1.2020. nadležna tijela uprava tijela, županijska, određuju mrežu linija, gledaju koje su te potrebe itd. i u principu nakon toga će se ići u sklapanje takvih ugovora. Prijevoznici, voditi će se računa, svakako o tome, da postojeći oblik linija koje sada važe, budu zadovoljeni i u tom novom modelu javne usluge, iz razloga kako ne bi došlo do toga smanjenja broja linija, ukidanja broja linija itd. Pravilnikom o kojem vi govorite, on je sada u pripremi, ići će u javnu raspravu. Inače iz ovog zakona je proizašlo 8 pravilnika, 7 smo donijeli, ostao nam je taj jedan i mi ćemo kroz mjesec dana ići u javno savjetovanje oko donošenja tog pravilnika. Ali ono što je još isto tako bitno za naglasiti, da smo mi u tom istom zakonu predvidjeli i mogućnost mirkroprijevoza. To smo uveli po prvi puta, kao jednu od mogućnosti, da se je li, to je oblik javnog prijevoza, da se osobnim automobilom ili kombijem može točkasto, po županijama ili određenom gradu i općini obavljati organizirani javni prijevoz putnika i to je u nekim sredinama već i suživjelo. Hvala vam lijepo. kratko vrijeme, ja ću vas zamoliti, da evo u ovom vremenu, dok, krene savjetovanje o pravilniku, da nađete vremena i napravite s njima, sastanak, kako bi što bolje sagledali problematiku i kako bi se pronašlo najbolje moguće rješenje. Neka rješenja u susjednim državama su pronađena, Slovenija je navodno navodno dosta dobro riješila taj problem i oni imaju isti problem sa iseljavanjem iz ruralnih prostora, kao što ima Hrvatska, kao uostalom, što ima većina zemalja u EU, posebno zemalja koje su ušle koje su nove članice kako bi se ponašalo rješenje, da se jednostavno očuvaju te linije, da se očuvaju ta mala poduzeća, da se očuvaju ta radna mjesta, jer s jedne strane, imamo probleme, da se javne linije moraju ukidati, jer nemaju vozača, jer nemaju dovoljno sredstava, da sve to mogu održati, a s druge strane, u tim mjestima imamo poluprazne autobuse koji voze školsku djecu. Možda je tu rješenje, da se sjedne za stol i da se nađe, sa istim sredstvima, praktički ili samo sa nekim malo dodatnim u suradnji i države i lokalne i regionalne samouprave, da se nađe rješenje da se očuvaju te linije i da ljudi koji žive u tim prostorima, imaju tu jednu minimalnu civilizacijsku mogućnost, da mogu se kretati, da im može biti dostupno ono što im treba biti da bi obavljali svoje svakodnevne poslove. Sada je na redu 27 pitanje, zastupnik Božo Petrov, postavlja ga predsjedniku Vlade, Andreju Plenkoviću, izvolite. **Petrov, Božo (MOST)** Poštovani predsjedniče Vlade, mislim da je građane Hrvatske, poprilično neugodno, iznenadila vijest, nakon što je grad Split, izgubio spor težak 150 milijuna kuna. Da se isti taj grad danas nalazi pred pratnjom ovrhe, blokadom računa i to sve, pred turističku sezonu. Ništa nije bolja situacija, koliko smo vidjeli niti s gradom Rijekom, koja ima proračunski manjak, mislim 277 milijuna kuna. Sljedeće godine treba biti prijestolnica kulture. Isto tako možemo svjedočiti da postoji proračunski manjak od milijardu i 400 milijuna kuna u Gradu Zagrebu. S tim da vaš koalicijski partner, Milan Bandić, vam područje preko medija, ako je Bandić u problemima, onda je i Plenković u problemima. Ono što mene zanima, što je moje pitanje, do kada će hrvatski građani plaćati, nemar, nesposobnost, nebrigu lokalnih šerifa i nefunkcioniranje i državne i lokalne vlasti? Hvala. Odgovor, izvolite predsjedniče Vlade. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepo zastupniče Petrov, što se tiče ovih konkretnih tema, dakle, za Split, Rijeku i za Zagreb. Najprije, ako postoji ijedna tema, koju ova vlada uzela cjelovito, da bude svojevrsni lajt motiv rada kroz cijeli mandat, onda je to partnerstvo s jedinicama lokalne i područne samouprave. Prvo uspostavili smo dijalog sa županijama, gradovima i općinama, kakav nikad prije nije postojao, u vrijeme bilo koje vlade u zadnjih 26 g. od kada postoji ovakav regionalni ustroj zemlje. Svakih 6 mj. i sve ono što je strateški bitno, u pogledu zakonskih akata, u pogledu proračuna, u pogledu projektnih sredstava, mi raspravljamo sa županima, sa predsjednikom udruge, gradova, to je još uvijek, sa velikim iskustvom gradonačelnik grada Rijeke, SDP-ov Vojko Obersnel, predsjednik hrvatske zajednica, općina vam je od nedavno i saborski zastupnik, gospodin Baričević, možete njega pitati, kakvi su ti sastanci i koji je njihov sadržaj. Prvo, mi smo vlada koja se zalaže za funkcionalnu decentralizaciju. Smatramo da sve ono što se može odlučivati bliže građanima i treba biti spušten na razinu, gradova općina ili županija. Drugo da bismo to napravili, bitno je da damo tim jedinicama alat. A taj alat se zove fiskalna decentralizacija. Zakonom o financiranju područne i lokalne samouprave, mi smo županijama, gradovima i općinama, ukupno prepustili 2 milijarde i 100 milijuna kuna, novih izvornih prihoda, koji oni prije toga, nismo imali. Primjerice u vašem Metkoviću, od kada je taj zakon stupio na snagu, izvorni prihodi, su porasli za 20 milijuna kuna. Mislim da to gradonačelnik, Dalibor Milan jako dobro zna. Što se tiče projekata, ako nešto radimo, radimo zaista na smanjivanju nejednakosti, u različitim dijelovima Hrvatske, bez obzira koja je opcija, gdje na vlasti. To u ovom vladi uopće nije bitno. Pogledajte primjerice, koliko je ministar Marić aktivirao državne imovine u svim županijama, nema nikakve diskriminacije. Čak mislim da Istarska županija, najviše konkretnih ugovora imala. Pogledajte ovo što radi ministrica Žalac u pogledu europskih fondova i regionalnoga razvoja, kada je riječ o ravnomjernosti. Spor koji je, koji se odnosi na tzv. TTS u Splitu je sport koji nema veze sa aktualnim gradonačelnikom, on datira iz nečim ranijih vremena iz nečijih ranijih odluka, kako se taj proces u pravnom smislu vodio ja to ne znam, niti je to na meni kao predsjedniku Vlade da ulazim u te detalje. Ono što predstoji su 2 opcije, prva je da se koristi izvanredni pravni lijek, a to je revizija, da se pokuša napraviti revizija te presude, a druga je da se eventualno ide u nagodbu sa drugom stranom. Što će i na koji način odlučiti gradonačelnik ili gradsko vijeće grada Splita to je na njima. Kada je riječ o Rijeci, mi smo baš u aktivnostima prema Rijeci, našli vrlo nedavno, rješenje za više od 50 milijuna kuna, različiti obaveza koje su one imali prema državi, da bi ih rasteretili, da bi oni bili spremniji i sposobniji i apsorbirati europske fondove i spremati se za važnu ulogu koju Rijeka ima kao europska prijestolnica kulture, u 2020. g. koja indicira sa našim predsjedanjem vijeća EU, a u tom pogledu, hrvatska Vlada ispunjava sve svoje obveze pa i one financijske, i to vam može potvrditi gradonačelnik Obersnel. Kada je riječ o Gradu Zagrebu,

Poštovani predsjedniče Vlade kada spominjete fiskalne alate i decentralizaciju onda morate reći isto tako građanima da će oni plaćati sve oproste koje ste dijelili okolo jer očito im nije dovoljno samo decentralizirana sredstva u vidu dvije milijarde kuna, nego još i oni oprosti koje ste davali gradovima po 30, 40 milijuna kuna i to neće plaćati ti građani, plaćat će apsolutno svi građani u RH jer kad nekome oprostite, nekoga drugoga zadužite, al to nažalost neće ići iz vašega džepa i kada sam vam postavio pitanje, pitao sam za pojedinačni problem, al sam zapravo govorio o funkcioniranju cijeloga sustava, a očito se cijeli sustav sveo na jednoga čovjeka koji odlučuje. Po meni je prava uloga premijera da napravi okvir u kojem će i lokalne samouprave i gospodarstva i državne institucije funkcionirati neovisno o politici, ja ne vidim da je to tako. Mislim da ste vi doživjeli svoju ulogu kao nekog prvog vatrogasca u državi koji skače od požara do požara ne bi li ga izgasio, samo je problem što je tih požara očito previše, da to već sliči na vatrenu stihiju i paralizirali ste državu jer kad državne institucije ne mogu funkcionirat dok ne dobiju mig od jednoga čovjeka, to znači da država stagnira, da država propada. I sve ove afere kojima mi možemo svjedočiti zadnjih tjedana i mjeseci upravo to dokazuju. Možda je vama zabavno, možda vam je zabavan doživljaj big brothera i sve ove SMS afere prisluškivanja, al građane vam to ne interesira, građani žele živjeti u zemlji u kojoj će imati pristojnu plaću, dostojanstvo, osjećaj sigurnosti, to im trebate omogućiti, a ne glumiti velikoga vođu i državnika. Hvala. Idemo na 28-mo pitanje zastupnik Emil Daus postavlja ga predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću, izvolite. **Daus, Emil (IDS)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče HS. Uvažene kolegice i kolege, kao što je i predsjednik rekao, zastupničko pitanje upućujem premijeru. Poštovani g. Plenkoviću, IDS već godinama upozorava na kontinuirano srozavanje demokratskih standarda u RH, što potvrđuje svaki novi izvještaj međunarodnih organizacija. Danas bih se htio osvrnut na pitanje koje je zapravo indikator zdravlja svake demokracije, a koje pokazuje da je naša demokracija prilično nezdrava, riječ je o slobodi medija. Medijske slobode jedan su od preduvjeta normalnog naprednog društva, kakvom vjerujem svi težimo. Nažalost, kilometrima smo daleko od razvijenih europskih zemalja, u društvu smo Armenije, Haitija, a negiranje pritisaka i medijskih ne sloboda podsjeća me na neke zemlje u susjedstvu koje nam ni po čemu ne bi trebale biti uzor, a maloprije smo čuli, neka susjedstva su nas i pretekle. Čuli smo gđu. potpredsjednicu Vlade što misli o tome, a ja pitam vas poštovani premijeru jeste li vi zadovoljni stanjem medijskih sloboda u RH? Hvala lijepa zastupniče Daus. Što se tiče slobode medija u RH, čitam i ja komentare i izvješća kao i vi, moram priznat prateći hrvatske medije osim nekoliko apsolutno besmislenih tužbi koje su sa razine HRT-a pokrenuli, a sada od njih odustaju, ja ne vidim koji to medij u RH nije slobodan. Evo, recite mi vi, dal mislite da je Jutarnji list neslobodan, Večernji list, Novi list, Slobodna Dalmacija, Glas Slavonije, Globus, Nacional, 24 express, RTL televizija, Nova televizija, N1 televizija, HRT, radijske stanice, tko to u RH ne može pisati ono što hoće, izgovoriti što hoće, napraviti prilog o bilo kome, analizirati bilo koga, kritizirati bilo koga, zauzeti stav, sudjelovati u polemičkim emisijama, ja apeliram na vas da osim načelnoga citiranja, ne znam, reportera bez granica ili ne znam koga drugoga koji vjerojatno svoje analize baziraju na onima koji se u tom cijelom medijskom svijetu nešto malo osjećaju ugroženima, pa onda kažu da ne vrijedi ovo ili ono, ali navedite mi konkretno od relevantnih medija gdje je ta nesloboda i koji je to medij koji je pod nekim pritiskom, ja bih to volio znati jer pokušavam prateći medije u RH razabrati gdje je taj stisak, gdje je ta stega, prema kome. Nađite mi jednoga, evo tu od izvjestitelja u HS, tko od njih, dok mi ovdje raspravljamo, ima neku ogradu da napiše komentar ovako ili onako, da li mu se više svidilo vaše pitanje ili moj odgovor, tko će dobiti fokus ili ne. Ja moram priznat da ne vidim tu veliku zavjeru i teoriju toga da netko kontrolira medijski prostor u RH, zato što jednostavno to nije točno i zato sam rekao prije nekoliko tjedana kada je ta tema došla u fokus da jednostavno ne vjerujem u tu tezu da u RH nema slobode medija i nitko me nije uvjerio u suprotno. Može bit da neki su političari jako osjetljivi, strašno su osjetljivi, pa posežu za tužbama. Ja recimo mislim da je to ne pametno i nije dobro i ne pada mi na pamet da tako nešto koristim ni u krajnjem ludilu bez obzira što god čuo, pročitao ili vidio o tome što netko od neovisnih medija, komentatora, urednika, novinara, može mislit ili napisat primjerice o meni kao predsjedniku Vlade, sve se to može izdržat i svatko to može izdržat ako se upustio u javni život i ako se upustio u ono što znači politika, što znači polemika, što znači odgovornost, što znači primiti kritiku, što znači nositi se s time. Ja taj problem u hrvatskom društvu ne vidim. Sigurno da ima elemenata koji mogu biti bolji. Evo, nedavno su vam iz Europskog socijalnoga fonda raspisani natječaji za neprofitne medije, vjerujem da će se jedan dio neprofitnih medija javiti na to, dobiti će sredstva za svoje projekte, ista stvar i za lokalne medije, možemo sve unaprjeđivati, nema nikakvoga sustava koji je perfektan, ali da se plasira teza iznutra ili iz vana da u RH postoji problem slobode medija 2019.g., pa to jednostavno ne da nije točno, to nema veze sa najpoluinformiranijim čovjekom o tome kakvi su mediji u Hrvatskoj. To jednostavno nije točno i zato je ne prihvaćam i to argumentima je ne prihvaćam jer ona jednostavno ne stoji. Hvala vam lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Odgovor, očitovanje. Pardon, samo malo. Povreda Poslovnika. Izvolite. Dakle, povreda Poslovnika, čl. 238. Ja ne mogu više slušati neistine iz usta predsjednika Vlade. Svi dobro znaju da je Hrvatska .../Upadica: Kolega Grmoja. Kolega Grmoja./... pod kontrolom HDZ-a, glavni analitičar na HRT-u… zato što kršite Poslovnik, ovo nije povreda Poslovnika, to što vi ne možete slušati nekoga, to je vaš problem i odite van ako ne možete slušati. Ne, ne, ovdje nema povrede Poslovnika, ovo je sad iživljavanje nad onim što piše u našem Poslovniku i neću vam to dozvoliti. Jer ovdje nema povrede Poslovnika. Vi ste rekli da je povrijeđen 238. čl. jer vi nekoga ne možete slušati. Ne možete. Ne Možete. Nemojte se ljutiti, obratite se Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Da, da. Ne, ne, pazite. Sloboda uvažava, sloboda počiva na proceduri, na zakonima i odgovornosti. To je sloboda.

Zahvaljujem g. predsjedniče. Zahvaljujem i premijeru, g. premijeru na odgovoru. Zadovoljan sam samo jednim onim dijelom gdje je i sam premijer ukazao da ima prostora za poboljšanje, da. Ne možemo baš zažmuriti, ipak kad smo na 60 i takvom mjestu, kad ne možemo mali biti iznad, pa i malo dosta iznad te brojke, po slobodi medija, mislim da prostora itekako ima. Mislim da bi trebalo manje žmuriti, dok se izražava takav stav prema jednoj suvremenoj, modernoj Europi, bit će još dug, mukotrpan i težak. Hvala lijepo. Sada je na redu zastupnica Marija Alfirev, koja pitanje postavlja ministrici za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Nadi Murganić, izvolite. Hvala poštovani predsjedniče. Uvaženi premijeru. Ministrice i ministri. Gđo. ministrice Murganić. Prije 20-tak dana je se obilježavao dan svjesnosti, Svjetski dan svjesnosti o autizmu. To je zapravo prigoda kada svi oni koji imaju nešto reći o tome, dakle svi relevantni akteri, mogu progovoriti o tome kako Hrvatska rješava problem, odnosno kako se nosi sa sustavnim problemom i rješavanjem problema osobe koje imaju autizam. Bilo djeca, bilo odrasle osobe. To je dan kada smo imali prilike vrlo jasno čuti stavove, argumentirane stavove roditelja osoba s autizmom koji su na Markovom trgu izrazili što što su mislili i vrlo jasno rekli, izrekli svoje nezadovoljstvo. Jednako tako, i Vlada je imala prilike tada vrlo jasno reći što se čini i na koji način to misli riješiti. Ono što sam ja vidjela, zapravo je da je tih dana izašlo jedino vaše priopćenje na službenoj vašoj stranici gdje kažete da je 25 tisuća, gotovo 25 tisuća osoba s autizmom u Hrvatskoj. Kad uzmemo u obzir i sve obitelji, to je sigurno jedan veliki broj i rekli ste da ćete širiti usluge u zajednici. Meni je konkretno sada pitanje, vezano za ovo, jer odrasle osobe nije riješen problem. Kada će, jeste li s ministricom Divjak dogovorili konkretno datume, kada će se riješiti odvajanje Centra za autizam Zagreb .../Upadica: Hvala Zahvaljujem, poštovana zastupnice. Mi sa predstavnicima roditelja odnosno udrugama djece i odraslih oboljelih od autizma zaista imamo kontinuirane kontakte i gotovo su u svim našim radnim skupinama i članovi su vladinog Povjerenstva za osoba sa invaliditetom. Neposredno prije samog dana obilježavanja dana dana autizma, imali smo i jedan radni sastanak u kojem smo analizirali postignute rezultate. Ono što vas sigurno zanima, to je da je 2015. godine potpisan sporazum između Ministarstva, tada socijalne politike i mladih, Ministarstva znanosti i obrazovanja, zajedno sa osnivačima odnosno predstavnicima gradova Zagreba, Rijeke i Splita, kako i na koji način će se dalje provoditi skrb i briga, a prije svega odgoj i obrazovanje oboljelih od auti djece za autističnim spektrom. Mi smo ponosni i upravo smo bili na u ožujku na otvaranju Centra za rehabilitaciju u Osijeku gdje je sa jednim izuzetno kvalitetnim objektom, ali i sa izuzetno kvalitetnim i programom pokriveno odgoj i obrazovanje djece i mladih s jedne strane. S druge strane skrb o onima koji su navršili 21 godinu, što spada u nadležnost Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalnu politiku, s ciljem da im se pruži različiti oblici usluga savjetodavnih, od rekreativnih, radno okupacijskih, različiti oblici psihološke pomoći i kroz taj centar, a i u suradnji s centrima za pružanje usluga u zajednici, obuhvatiti djecu i odrasle sa područja Osječko-baranjske županije. Zagreb ima podružnice u Rijeci i u Splitu. Sa Splitom su razgovori da li će biti samostalni centar, za sada se prevencija i rad sa oboljelima od autizma radi i kroz našu ustanovu Juraj Bonači, a Rijeka će imati također pokriven rehabilitaciji program ove populacije kroz Centar za rehabilitaciju Rijeka u podružnici Kraljevica Oštro. Dakle, tu smo u potpunosti zainteresirani ono što nam je isto tako važno da uz ove naše centre vežu se i dijagnostički centri prema nacionalnoj strategiji za izjednačavanje osoba se invaliditetom, i sufinanciranje iz programa UNICEF-a u Osijeku u Kliničkom centu Osijek imamo osiguranu ranu dijagnostiku koju povezujemo sa radnom intervencijom i u planu je to i sa ostalim ostalim kliničkim centrima Zagreb, Split i Rijeka. ili nesvjesno zapravo govorite ili izbjegavate odgovor, vi mi zaista niste konkretno odgovorili. Jeste li s ministarstvom odnosno ministricom Divjak aktualnom ministricom dogovorili konkretno kada će se ići u razdvajanje Centra za autizam Zagreb, jer tamo su i korisnici od 40 godina uključeni u programe osnovnog obrazovanja. Taj proces je 2015. započeto, radna skupina je krenula, međutim 2,5 godine vi niste napravili po tom pitanju očito ništa. Iz vašeg odgovora je to vidljivo i to je ono što zabrinjava ne mene, nije problem u meni, jesam li ja zadovoljna ovim odgovorom, roditelje i osobe sa 40, 50 ili 60 godina koje još uvijek u centru za autizam idu 4 sata u osnovnu osnovnu školu što ujutro, što popodne. Znači vi to još uvijek niste riješili. Ono što je također zabrinjavajuće niste, dakle rekli ste još jednu stvar koja nije točna. U Splitu ne postoji podružnica, to su sad već samostalni centri, to su samostalni centri, dakle od 1.1.2018. funkcioniraju kao samostalni centri. Još jedno što je zabrinjavajuće, od premijera sam dobila također jedan odgovor i nažalost to su stvarno samo puke fraze, nažalost puke fraze iza kojih ne stoji pa čini pa čini mi se ništa. Radi se o tome o upravljačkom centru za ranu intervenciju jer bez toga već 2 i pol godine čak i na upite pravobraniteljice za osobe s invaliditetom niste ustrojili …/Upadica: Hvala vam./… upravljački centar za ranu intervenciju, a time niti sve ono što je važno za osobe sa autizmom odnosno djecu …/Upadica: Idemo na 30 pitanje, zastupnik Martin Baričević postavlja ga ministru državne imovine Goranu Mariću, izvolite. **Baričević, Martin (HDZ)** Poštovani predsjedniče sabora, poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, članovi Vlade, kolegice i kolege, prošlo je već godinu dana od donošenja novog Zakona o upravljanju imovinom, pa živimo u vremenu kada je od nastanka Hrvatske države stalno bilo govora o potrebi snažnije decentralizacije i to su ponavljale sve vlade i svi ministri, no međutim moram kazati ja se osjećam mjerodavnim da o tome govorim jer sam 6 mandata općinski načelnik i jer sam predsjednik zajednice općina, da je ova Vlada krenula putem postupne decentralizacije. Bilo je i do sada decentraliziranih obveza ali to nije slijedilo i sredstva. Poštovani gospodine ministre znači novi zakon je donesen kakve su vaše viđenje ili koji su rezultati tog zakona, zakona, koliko je lokalna samouprava ubrzala postupak dobivanja građevinskih dozvola, rješavanja svih onih dnevnih problema koji su potrebni da bi jedna samouprava funkcionirala i što očekujete od, provedbe ovog zakona u budućnosti i da li možda još ima prostora za snažniju decentralizaciju kroz ovaj zakon ili neki slični u Ja ću podsjetiti da su neke vlade ranije naplaćivale lokalnoj samoupravi izgradnju groblja, zemljište,

Poštovani zastupniče Baričević hvala na pitanju, pa utemeljenjem ministarstva zatekli smo na 10-tke tisuća predmeta i zahtjeva, među njima više od 2.000 zahtjeva jedinica lokalne samouprave na koje nitko godinama nije ni odgovorio, a kamoli da bi se realizirano nešto u odnosu na jedinice lokalne samouprave. Zatečeno stanje je bilo konfuzno, jedna anarhijska zapuštenost, otimanje i bespravno korištenje. Primjerice radi samo na više od 10.000 nekretnina RH je imala zaključenih samo 78 ugovora o zakupu i to ne na natječaju. Ako je išta bilo potrebno smjesta mijenjati tu, onda je to bilo potrebno tu pogubnu praksu u odnosu na status državne imovine i na odnos prema jedinicama lokalne i regionalne samouprave. I mi smo pristupili hitno izmjenama 2 zakona, Zakon o upravljanju državnom imovinom i Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, to Vlada je donijela prvi u 6. mjesecu prošle godine, a drugi krajem prošle godine 23.12. To je rezultiralo naglim promjenama jer je tim zakonom omogućeno darivanje i to jedino darivanje jedinicama lokalne i područne samouprave. Nikom drugom, samo jedinica lokalne samouprave. A ta mogućnost darivanja je dovela do toga da je ministarstvo do sada donijelo više od 550 odluka u korist jedinica lokalne samouprave vrijednih više od milijardu kuna. Ako tome pridodamo i drugu mogućnost koja predviđa Zakona tabularnih isprava, temeljem kojih se, ovo što ste nabrajali, groblja, mrtvačnice, društveni domovi, za što ste plaćali prije, sada prenosi izravno ex lege u vlasništvo jedinica lokalne samouprave, onda je podatak da je više od milijardu i pol kuna preneseno u vlasništvo nekretnina, u vlasništvo jedinica lokalne i regionalne samouprave. Ovim toga, ministarstvo je objavilo 46 natječaja aktivirajući 900 nekretnina. Na tim natječajima je sudjelovalo 2300 Na natječaju nije bio niti jedan prigovor niti jedna žalba, samo zato što nitko .../Govornik se ne razumije./... ne može utjecati na proces natječaja. I donijeli smo ukupno 2700 odluka kojima se aktiviralo oko 2 milijarde kuna nekretnina vrijednosti, što je generiralo investicije većih od 7 milijardi kuna. Naravno da je fiskalna decentralizacija i aktiviranje državne imovine najviše pridonijelo većim prihodima proračunskim jedinicama lokalne i regionalne samouprave, a da ne govorimo o drugim primjerima, evo, kao što je predsjednik Vlade maloprije kazao, kako smo mi sa gradom Rijekom potpisali sporazum o namirenju dugova koji traju godinama neriješeni, sad je druga faza u pripremi i time ćemo zatvoriti dug nekih od 75 milijuna kuna koji 15 godina nije bio riješen. I naša suradnja je ponajprije usmjerena na aktiviranje državne imovine na području gradova i općina jer znamo da zapuštena imovina ne rađa ni ploda niti daje života, a Hrvatskoj je potrebno itekako i jednog i drugog. Međutim, moram ovdje i naglasiti da, unatoč tome što imamo sa svima mi dobru suradnju, da neke općine i gradovi ne uzvraćaju na isti način. Pa mijenjaju prostorne planove protiv interesa RH i izravno na štetu RH. I nije primjereno da gradovi i općine mijenjaju građevinsko zemljište u nekoliko desetaka tisuća kvadrata u vlasništvu RH i prenamjenjuju u zelene površine, a da privatnim osobama, zelene površine pretvaraju u razvoju Hrvatske u cjelini. Međutim, reći ću da odlukama ranijih Vlada i ranijih ministara, 10-ke općina je pred blokadom na način da su sudskim odlukama u ovom trenutku, najčešće prvostupanjskim izgubile sporove, a izgubile su sporove zato što su u datom trenutku raspolagale sa nekom nekretninom. Promjenom propisa tu je te nekretnine uzela RH, ma da su postignute određeni pravni suodnosi, najčešće sa privatnim tvrtkama i mislim da se o tim problemima mora razgovarati, čak se bi trebalo znati tko je to odradio, itd., dok su neke samouprave kako smo od kolege Petrova čuli, zapale u probleme svojim radom ili neradom. Ovo nije bila taj slučaj, pa prema tome, mislim da te samouprave ne bi trebale trpjeti štetu. Hvala. 31. pitanje, zastupnik Miro Totgergeli postavit će ministru gospodarstva, poduzetništva i obrta Darku Horvatu, izvolite. Hvala poštovani predsjedniče Sabora, poštovani predsjedniče Vlade. Poštovane ministrice i ministri. Kolegice i kolege zastupnici, poštovani ministre Horvat. U posljednje vrijeme, često čitamo i slušamo o inovacijama, odnosno o poticajnim inovacija i istraživanja te kako će značajnije korištenje potencijala u tom području potaknuti transformaciju hrvatskog gospodarstva prema gospodarstvu utemeljenom na proizvodima i uslugama visoke dodane vrijednosti. Inovativnost je ono na što će se morati oslanjati gotovo svi gospodarski sektori ako žele opstati na regionalnim europskim i svjetskim tržištima. Poznato je da je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta provodilo određene natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava iz operativnog programa Konkurentnost i kohezija, upravo za poticanje istraživanja i inovacija. Pozivi su, koliko se sjećam, bili namijenjeni inovacijskim projektima i komercijalizaciji inovacija u poduzetništvu. Međutim, poduzetnicima su ta sredstva bila na raspolaganju nakon što su već imali novu ideju ili uslugu kojima su željeli konkurirati na tržištu. Ono što smatram bitnim jest osigurati poduzetnicima potporu u samoj početnoj fazi stvaranja nekog novog proizvoda ili usluga pa je moje pitanje na koji način resorno ministarstvo podupire poduzetnike u toj ranoj fazi? Hvala. **Jandroković, Hvala poštovani zastupniče. Pa, evo, početkom ove godine, Ministarstvo gospodarstva tiskalo je jednu interesantnu brošuricu na samo 5 listova papira, vrlo egzaktno objašnjeno sve ono što je trebalo kao pripremu napraviti, da bismo u ovoj godini bili spremni za dva velika natječaja, koji će se do kraja godine raspisati u ukupnom iznosu od otprilike milijarde i 500 milijuna ali to je samo jedan kontinuitet u onome što Ministarstvo gospodarstva radi i na koji način pruža priliku novim mladim poduzetnicima u njihovim novim inovativnim idejama. 2018. godine, 5. srpnja Vlada je svojom odlukom formirala Nacionalno inovacijsko vijeće. Isto tako, na inicijativnu NIV-a formirani su inovacijsko vijeće za industriju, inovacijsko vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj i nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala. Sukladno tome ingerenciju koju imam Ministarstvo gospodarstva, a slijedom svih onih ovlasti koje Ministarstvo gospodarstva ima temeljem strategije pametne specijalizacije formirano je i 5 tzv. tematskih inovacijskih vijeća, pa mi danas imamo tematska inovacijska vijeća za zdravstvo i kvalitetu života, za energiju i održiv okoliš, za promet i mobilnost, vijeće za sigurnost i vijeće za hranu i bioekonomiju. U ovom trenutku u support tim strateškim dokumentima koji jesu u ovom trenutku na snazi Ministarstvo gospodarstva će do kraja godine izraditi i nacionalni program digitalne ekonomije i nacionalni program uvođenja umjetne inteligencije. Sve su to pretpostavke i priprema RH realnog poduzetničkog sektora za novo financijsko razdoblje '21. – '27. uz sugestiju kolega iz Europske komisije koje će biti posvećeno novim inovativnim industrijama. Ono što mene u ovom trenutku posebno veseli do sada projekt u 7 iteracija i 7 godina za redom provođen tzv. POC ili Proof of concept kroz koji je saživjelo 276 novih start up-ova sa novim svojim idejama i inovativnim projektima. Do sada je Svjetska banka 7 takvih koraka pratila sa 70 miliona kuna, a u projektu su se pokrenule investicije u iznosu od 105 miliona kuna. U ovoj godini taj projekt više neće biti financiran od Svjetske banke, ali smo zato nikad više sredstava za 8 iteraciju tog projekta osigurali iz državnog proračuna dakle, 18,2 miliona od kojih će 1,2 miliona biti raspodijeljeni konzultantima koji će nam pomoći pomoći u validaciji tog projekta, a 17 miliona kuna do kraja ove godine isplaćeno opet novim potentnim start up-ovima na prostoru RH. Isto tako dozvolite mi samo jednu kratku rečenicu, pred nekoliko dana zajedno sa kolegicom Žalac osigurali smo 42 miliona kuna rizičnog kapitala za nove projektne ideje ili nove start up-ove na prostoru RH tako da se ovaj inovativni potencijal koji je danas, koji je danas identificiran kroz ova vijeća na razini od otprilike 5,5 milijardi kuna dakle do kraja godine odnosno verifikacijom tih projekata u slijedećoj godini biti će popraćen sa gotovo 2 milijarde kuna bespovratnih potpora iz europskih strukturnih fondova, a to je i odgovor onim nevjernim Tomama koji danas još uvijek …/Upadica: Hvala./… postavljaju sami sebi pitanje da li nam je članstvo …/Upadica: Hvala vam./… Hvala ministre, jasno ste objasnili što ste sve već poduzeli i definirali koliko je sredstava izdvojeno za projekte inovacijskih poduhvata poduzetnika do sada, vjerujem da ćete upravo sredstvima kao što ste i sami rekli iz proračuna, ali i sredstvima koja su osigurana iz EU fondova ostvarit temeljni cilj na koje je moje pitanje bilo i usmjereno, a to je financiranje predkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških i tehnoloških procesa. Samo tako nastavite. Hvala. Poštovan gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče Vlade, ministrice i ministri, kolegice i kolege, postavila bi pitanje ministru gospodinu Kujundžiću. Poštovani gospodine ministre kao što je poznato ova Vlada za razliku od prethodne ostvarila je možemo reći na dnevnu bazu komunikaciju s Gradom Zagreb i sa zagrebačkim institucijama. Također poznato je da isto imate zajedničke projekte gdje se ostvaruju ti projekti, ali u konkretnom slučaju zanima me na projekt znači što će Vlada odnosno ministarstvo kada će početi sa spašavanjem Imunološkog zavoda i koji će biti konkretni koraci u spašavanju zavoda. Hvala. **Jandroković, Gordan hvala vam lijepa na upitu i na poticanju nečega što kamo sreće da je više, zapravo bez zajedništva neovisno što se smjenjujemo u saboru ili u u ministarstvima, u gradu, bilo bi dobro da se više razgovara, da više surađujemo i da zapravo ono što je dobro pokušamo zajedno napraviti. Projekt izgradnje nacionalne dječje i sveučilišne bolnice je prvi projekt gdje su Vlada i Grad Zagreb ušli zajedno. Po prirodi stvari bilo je i normalno jer Grad Zagreb je vlasnik zemlje i postojeće zgrade u Blatu, a Vlada je naravno prirodni investitor i netko tko bi trebao sagraditi, sutra upravljati, upravljati tom bolnicom, ne poradi upravljanja, nego poradi dobrobiti svih hrvatskih građana odnosno svih pacijenata koji ćemo prije prije ili poslije svi postati. Što se tiče nacionalne dječje bolnice i sveučilišne bolnice to sam govorio u jednom od prethodnih upita, to je zapravo u jednoj zreloj fazi gdje postoji povjerenstvo Vlade i Grada Zagreba gdje su značajni koraci napravljeni i gdje je raspisan natječaj za studiju izvodljivosti i ja vjerujem da će to iznjedriti konkretni rezultat. Da li će buduća dječja i sveučilišna bolnica biti sagrađene u postojećoj zgradi ili pored to je nešto što će reći studija izvodljivosti jer zapravo je decidirano reći da li nakon 40 godina koliko je otprilike prošlo kada je projektirana postojeća zgrada je moguće u takav objekt implementirati suvremenu bolnicu ili je bolje i primjerenije to raditi u novome novome objektu, što ni u kome slučaju ne treba zaboraviti da se postojeća zgrada, ako se studija izvodljivosti potvrdi njenu statičku valjanost, ne može iskoristiti u komercijalne svrhe, a to prevedeno znači da tamo u toj zgradi ne možemo napraviti hrvatski kampus ili kako je rekao jedan kolega iz Liverpoola, napravite hrvatski Harvard gdje bi tamo mogli biti studentski domovi, Medicinski fakultet, Stomatološki fakultet, Medicinska škola, hotel, toplice i drugi sadržaji koje je puno lakše implementirati u postojeću zgradu, nego u bolnicu, međutim, to ni u kom slučaju ne želim prejudicirati što će reći studija izvodljivosti. Postoji još jedan značajan i nekada vrlo kapitalan objekt ili firma koja se zove Hrvatski imunološki zavod, možda je važno spomenuti da 70-ih godina Hrvatski imunološki zavod prodavao je 25% svjetskoga tržišta u cjepivima. Nesretni splet okolnosti koji se kasnije događao učinio je to da već nekoliko, desetak godina imunološki je u dubokoj krizi i administracija 2015. pokušala je izaći iz krize na taj način da je pored d.d. ustanovila ustanovu kako bi se mogle isplaćivati plaće, nažalost, proizvodnja nikada nije pokrenuta i sada smo na tome tragu, pokušati opet pokrenuti proizvodnju cjepiva, Grad Zagreb je zajedno s Vladom imenovao povjerenstva koja zajedno pokušavaju iznaći rješenja, vode se ozbiljne rasprave, analize, procijene i pokušava se iznaći dobro rješenje, međutim, do ovoga trenutka mi još nemamo pravoga rješenja da bismo krenuli s proizvodnjom sutra, ali intenzivno se traga za rješenjem. Hvala vam lijepa. Ermina (Nezavisni)** Hvala na vašem odgovoru. Očekujem od Vlade da će ubrzati postupak i da će nać rješenje, a mogu samo kazati da će Grad Zagreb dati svoj maksimum pri rješavanju ovog projekta. Hvala. Idemo na pitanje br. 33, zastupnik Ivan Vilibor Sinčić postavlja pitanje ministru zaštite okoliša i energetike Tomislavu Ćoriću, izvolite. Hvala vam predsjedavajući, moje pitanje ide ministru zaštite okoliša i energetike g. Ćoriću, odnosi se na poskupljenje struje, pa i goriva. Naime, prema onome što je objavljeno u Narodnim novinama i u Tisku, od 1.4. došlo je do poskupljenja struje za gospodarstvo i to za nižu tarifu sa 32 lipe na 44, a poslije će i na 50, a za višu sa 54 lipe na 75, a kasnije i na 80, dakle, govorimo o lipama po kwh za energiju. Također znamo da nam poskupljuje gorivo, redovito čujemo izvješće za dizel, čujemo izvješće za benzin, poskupljuje nam i plin, poskupljuje nam kao što vidimo i struja za gospodarstvo, poskupljuje nam u mnogim gradovima i općinama sve više i odvoz smeća odnosno odvoz otpada zbog loših politika koje isto provodi vaš resor, no to nije moje današnje pitanje, to je tema za sebe. Ja ću vam samo za usporedbu pročitati kolike su režije u RH u odnosu na druge zemlje, pa da vidimo gdje smo. Znači, za RH za jedan prosječan stan od 80m2 na mjesec u EUR-ima imamo 161,00 EUR-o prema analizi. E sad, usporedba sa drugim zemljama u odnosu na naš 161,00 EUR mjesečno, Danska 163, Britanija 165, Irska 174, Austrija isto, Slovačka 178, Njemačka 215, a da ne kažem koliko su veće plaće tamo. Možemo ići i prema dolje, Švicarska 159, mi 161, oni 159, Češka isto 159, Norveška 158, Italija 143, znači, manje od nas daju u prosjeku za režije mjesečno, a plaće dva put veće, tri put veće, da ne kažem koliko je statistika ovdje za Luksemburg.

Poštovani g. zastupniče Sinčiću, ja se prije svega zahvaljujem na vašem pitanju, dopustite da se osvrnem kratko na uvodni dio i vašu elaboraciju. Dakle, ja bih prije svega postavio pitanje metodologije odnosno vašeg pristupa ovom problemu. Dakle, prije svega niste rekli što podrazumijevaju režije koje ste naveli u cijenama koje ste isto tako iz elaborirali, to je nešto što može biti predmet rasprave. Međutim, cijena režija ukoliko one podrazumijevaju prosječnu primjerice potrošnju plina, primjerice potrošnju struje, primjerice potrošnju vode u nekom kućanstvu, a ovdje se prije svega možemo referirati na plin odnosno struju. Definitivno, u svakoj od navedenih zemalja ovise o tome da li i u kojoj mjeri primjerice u tim zemljama postoji proizvodnja određenih kategorija. Ja ću prije svega vas upoznati s činjenicom da u ovom trenutku RH odnosno da se na teritoriju RH proizvodi oko 20% domaćih potreba za naftom. Isto tako upoznat ću vas s činjenicom da se u ovom trenutku u RH odnosno na teritoriju RH proizvodi oko 40% potreba za plinom. Dakle, u kontekstu činjenice da se i jedna i druga kategorija i njihove cijene tržišno formiraju kao i u većini ovih zemalja, ne vidim razlog zašto bi primjerice ove dvije kategorije u zemlji koja tek dio svoje proizvodnje poput RH i tu nismo nikakav izuzetak, namiruje iz vlastite proizvodnje, značajnije, značajnije kretali kretali odnosno značajnije razlikovali u odnosu na zemlje koje ste ovdje naveli. Što se tiče cijena struje prije svega u RH, dakle, to što je pisalo u Narodnim novinama odnosi se prije svega za zajamčenu uslugu, svi oni koji u RH imaju dogovorenog opskrbljivača električnom energijom, ovaj odnosno ovu izmjenu nisu doživjeli. Dakle, riječ je o onim prije svega pravnim osobama, njih u ovom trenutku ima negdje oko 8,5% od ukupnih potrošača trenutku ima negdje dogovorile odnosno ugovorile svoju opskrbu električnom energijom. Što se tiče cijene goriva vratit ću se još jedan korak unazad, dakle u ovom trenutku odnosno od jučer cijena benzina da u RH je 10,54 kuna, dok je cijena dizela 10,60 lipa, međutim još jednom i jedna i druga cijena se formiraju na tržištu. RH odnosno pravne osobe koje posluju na teritoriju RH danas namiruju svojoj proizvodnjom tek 20% naših tržišnih potreba što znači da se 80% navedenih količina uvozi. Gospodine Sinčiću ja vjerujem da u kontekstu politike Ministarstva zaštite okoliša i energetike koja ide za tim primjerice da su otvorena istraživanja odnosno nadmetanja za istraživanje kako na Panonu tako i na Dinaridima, govorimo o 7 eksploatacijskih polja na Panonu, govorimo o 4 eksploatacijska polja a kojim bi se povećala domaća proizvodnja, pa u tom kontekstu vjerojatno i cijena učinila konkurentnijom. Vjerujem da nemate ništa protiv toga ili možda imate jer u tom slučaju koliko kritizirate politiku Ministarstva zaštite okoliša i energetike uskačete u usta sami sebi. Dozvolite ja vjerujem da ćete u svom komentaru i ponovnom napadu na ove cijene i na politiku ministarstva uzeti i ove moje opservacije u obzir. Hvala vam lijepa. **Jandroković, Hvala vam, ja naravno nisam zadovoljan vašim odgovorom, moje pitanje je bilo vrlo jednostavno. Hoće li od 1.7. doći do poskupljenje, poskupljenja cijena i za kućanstva? Ja taj odgovor jednostavno nisam dobio, vi ste govorili o mnogo čemu samo ne o onome što sam vas pitao, ali prokomentirat ću i ja ove cijene koje sam naveo za usporedbu. Naravno da možemo uspoređivati koliko troši sedmeročlana obitelj u Helsinkiju sa dvočlanom obitelji u Zagrebu pa ćemo moći reći da evo više troše, pa su cijene. Ali zato postoji nešto što se zove prosjek u matematici kako bismo mogli modelirat i uspoređivati i te brojke i te analize nam ne idu u primjer, a nisu išle niti prije kada smo proizvodili puno više plina iz domaćih izvora, puno više nafte iz domaćih izvora. što sam htio ustvrditi? Htio sam ustvrditi da hrvatskom energetikom vlada jedan lobij okupljen oko INE koja više nije u hrvatskim rukama, okupljen oko PPD-a, okupljen oko HEP-a koji nam zapravo kroji svu relevantnu politiku i za struju i za plin i za naftu i sve ostalo što se dešava. Sjetimo se samo sudbine Petrokemije, kupovala se godinama i godinama, kupovo se plin iznad tržišne cijene da se dovede u gubite i onda je prodana koje, istoj ovoj ekipi koju sam da naveo da drži sve i upravlja sve. Vi ste smanjili mrežarine krajem prošle godine, OK, to je lijepo, međutim zašto onda sad povećavamo cijene struje, govorilo se evo smanjili smo mrežarine poduzetnici će uštedjeti, sjajno zašto onda 4 mjeseca nakon toga svejedno dižemo i poduzetnicima cijene. Sad smo u situaciji da nam cijene još više rastu, a mrežarine nam padaju. Što to znači? Gubit će HEP-ove tvrtke, produkcija će nam gubiti, prijenos će nam gubiti, hoćemo njih isto gurnuti u minus da ih netko kupi jednoga dana, a tko će nam zarađivati, trgovci, mešetari, preprodavači. Njihov kolač se povećava i na gornjoj strani jer rastu cijene …/Upadica: Hvala vam kolega Sinčić./… energetsku politiku vodite. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Idemo na pitanje 34, zastupnik Damir Felak postavlja ga ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću, izvolite. Poštovani predsjedniče sabora, poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, gospođe i gospodo ministri, kolegice i kolege zastupnici moje pitanje ide za gospodina Olega Butkovića, ministra mora, prometa i infrastrukture. Ono se tiče jednog kapitalnog projekta koji se odvija u RH na sjeverozapadu Hrvatske to je izgradnja drugog kolosijeka pruge na dionici Dugo Selo – Križevci. Izgradnja tog projekta je počela odnosno te pruge je počela negdje krajem 2016. godine odnosno radovi su se intenzivirali sredinom 2017. godine i od tada otprilike se dio prometa na toj dionici odvija autobusima što jasno iziskuje određene i napore i za putnike i jasno sam tijek putovanja na toj pruzi što se tiče čisto putničkoga prometa. To sada traje već gotovo 2 godine i jasno da kod ljudi izaziva određeno nezadovoljstvo i strpljenje im je pri kraju jer dosta ljudi putuje na tom pravcu prema Zagrebu kako na posao, tako i studenata i djece u školu. Moje konkretno pitanje je koji su rokovi za završetak izgradnje drugog kolosijeka pruge na pravcu Dugo Selo – Križevci te nastavno kada će početi izgradnja dionice Križevci – Koprivnica – Botovo i također izgradnja ovih dionica financira se najvećim dijelom iz fondova EU, hoćemo li završiti izgradnju na vrijeme i povuči sva raspoloživa sredstva za ove projekte? Hvala lijepa.

za njega su potpisani ugovor o bespovratnim sredstvima, raspisan je natječaj i točno ste rekli negdje u 2016. godini, sredinom su krenuli radovi i u ovom trenutku ono što znamo projekt ide, neće doći, gubitka europskih sredstava ali će se kasniti. Kasnit će se iz najvećeg, iz jednog i osnovnog razloga što je jedan od podizvođača u tom konzorciju koji je dobio posao otišao u stečaj i trebalo je određeno vrijeme dok je došlo do ubacivanja novog izvođača koji uglavnom radi građevinske radove i sad u ovom trenutku znamo da će biti određeno kašnjenje. Taj projekt bi trebao biti gotov, on se financira iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, on će biti gotov negdje do kraja odnosno do početka 2021. godine, a ovaj drugi projekt o kojem govorite, a to je nastavak izgradnje pruge prema Mađarskoj granici, koji se financira iz tzv. CEF-a Fonda instrumenta za povezivanje Europe i u ovom trenutku su nakon svih obavljenih radnji i izmjene prostornih planova, rješenje o provedbi elaboracijskih, parcelacijskih elaborata itd., izdavanja građevinskih dozvola, dozvola, raspisan natječaj i u petom mjesecu će biti predaja ponuda i otvaranje ponuda za taj drugi veliki infrastrukturni projekt, i jedan i drugi se nalaze na mediteranskom koridoru. Ukupna vrijednost tih projekata je oko 600 milijuna EUR-a, tako da neće biti nikakvih i nema straha od gubitka europskih sredstava, radi se na tim projektima, kažem, u ovom prvom će biti određeno kašnjenje, ali koje neće dovesti do gubitka i opasnosti da bi mogli izgubiti europska sredstva. Hvala. **Jandroković, g. Ministre zahvaljujem na konkretnim odgovorima, moje pitanje je bilo postavljeno s tom namjerom da se dobiju koliko toliko precizni i konkretni rokovi kada će se što izgraditi i kada će se što završiti, ja vjerujem da će svi dobronamjerni prihvatiti obrazloženje da je došlo do određenog kašnjenja što nije nešto neobično kod ovako velikih projekata. U svakom slučaju je za pozdraviti da se ovako velika sredstva ulažu upravo na ovaj koridor i na ovaj pravac i vjerujem da će putnici početka 2021.g. početka 2021.g. kad se pusti ova dionica u promet od Križevaca do Vrbovca biti puno zadovoljniji i vidjeti da im se isplatilo čekati da se to završi, a još zadovoljniji će biti putnici iz Koprivnice i iz svih mjesta koja gravitiraju prema tom kolodvoru kada se završi i ovaj dio od Križevaca do Koprivnice jer to će onda biti jedna od najsuvremenijih pruga u RH, a sigurno taj pravac pošto je na međunarodnom koridoru, to i zaslužuje, a najveće koristi će imati gospodarstvo toga kraja i svi građani i oni koji su i bilo, velim, bilo poslom, bilo školom ili na bilo koji drugi način vezani za Zagreb, a takovih je velik broj u ovom našem sjeverozapadnom dijelu RH, području području Podravine i Prigorja. Još jednom hvala na konkretnom odgovoru. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Idemo sada na 35-to pitanje, poštovani kolega Dražen Milinković pitanje postavlja ministrici regionalnog razvoja i Fondova EU, Gabrijeli Žalac, izvolite. **Milinković, Dražen (HDZ)** Poštovani predsjedniče HS, poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, poštovane ministrice i ministri, kolege saborski zastupnici, ministrice s obzirom da dolazimo iz županije, kako u našoj, tako i u ostalim, veliki dio čini županija ruralnih prostora, znamo da na području ruralnog prostora ima problema sa pristupu pristupu internetu, internetskoj mreži, problema sa kvalitetom, brzinom, isto tako i u prigradskim naseljima, a ne moramo objašnjavati što u 21. stoljeću znači pristup internetu. Postavljam vam pitanje kada se očekuje izgradnja pristupnih mreža u ruralnim područjima RH koji će stanovnicima omogućiti brzi pristup internetu, te koliko je sredstava osigurano za te projekte? **Jandroković, Gordan Hvala vam vrlo važno pitanje za ruralna područja, 19. ožujka ove godine naše je ministarstvo objavilo natječaj odnosno javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u mreži slijedećih generacija koje će sigurno biti važne za širokopojasni Internet. Milijardu i 100 milijuna kuna je vrijedna ovaj natječaj gdje mi na ovom pretpozivu za iskaz interesa očekujemo veliki interes svih jedinica lokalne samouprave, posebice s ruralnih područja, 192 000, dakle, kućanstava će biti obuhvaćeno zasigurno sa provedbom ovog projekta kad govorimo o širokopojasnom internetu i brzoj internetskoj vezi koja je sigurno preduvjet za razvoj gospodarstva u određenim područjima. U našem operativnom programu je osim toga osigurana i za Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i preduvjet uopće za izgradnju ove širokopojasne mreže, a to je strateški projekt za poduzeće koje se zove Odašiljači i veze. Prvo treba izgraditi zapravo osnovnu infrastrukturu da bi se onda širokopojasna mreža mogla uspostaviti u svim dijelovima RH. Ono što treba već u ovome trenutku reći da su to nedostatna sredstva da bi se pokrila cijela RH, pripisujem to lošem programiranju, mi ćemo sigurno jednu od strateških stvari za slijedeće slijedeće financijsko razdoblje kad govorimo o digitalnom gospodarstvu staviti sigurno da i još je sredstava barem toliko otprilike potrebno kako bi se pokrila cijela RH. Međutim, ja očekujem da će se izgradnja širokopojasne infrastrukture završiti do kraja 2023.g. 2023.g. kad govorimo o fizičkoj izgradnji optičkih mreža sigurna sam da je to preduvjet kako bismo odgovorili izazovima četvrte industrijske revolucije i veselim se provedbi samog ovog natječaja za koji očekujem da ćemo već u kolovozu imati prijave kad govorimo o otvaranju ovog poziva u cijelosti kad budemo znali cjeloviti iskaz interesa i vjerujem da ćemo početkom 2020.g. već početi sa provedbom projekata koji će se prijaviti na ovaj natječaj. Hvala vam.

Hvala g. predsjedniče. Poštovani g. predsjedniče Vlade, moje pitanje vama glasi znate li koliko biste u Zagrebu u prosjeku platili najam stana do 60 m2? Hvala. **Glavašević, Bojan (Nezavisni)** Da, mogu ponoviti pitanje. Dakle, g. predsjedniče Vlade, zanima me da li znate koliko ćete u Zagrebu platili najam stana do 60 m2 u prosjeku? Bojan (Nezavisni)** Nema odgovora? Dakle, ne znam da li ste neinformirani ili ste nezainteresirani, ali u pitanju jeste nešto što je problem. Mislim ja neću sada nastupiti prema vama onako kako bi možda nastupio netko drugi, ali jako je teško naći stan za najam u velikim hrvatskim gradovima. Jednim dijelom je, mislim, to je zaista postao ogroman problem. Jednim dijelom je tome tako zbog činjenice da u zadnje vrijeme zbog kratkoročnog najma je jako teško naći stanove koji su u dugoročnom najmu, a i kada je moguće naći, cijene su jako otišle gore. Primjerice, u Zagrebu, prošle godine cijena najma je porasla za 8,4%, u Splitu 3,4%, u Rijeci 7,7%. Za stan do 60 kvadrata u Zagrebu ćete morati platiti oko 634 eura ili preko 4600 kn. Za stan oko 80 kvadrata, to će biti oko 900 eura. Dakle, ako ste mlada obitelj, recimo, onda ćete morati platiti, mislim ja ne znam kako uz recimo jednu plaću, prosječnu hrvatsku možete živjeti ako nemate svoju nekretninu. To nije život, to je preživljavanje, da stvar bude gora, ne znam da li znate podatak, vjerojatno ne jer niste zainteresirani, ni sada kada me ne slušate, da između 70 i 80% mladih u Hrvatskoj, znači ljudi između 18 i 34 godine i dalje živi sa svojim roditeljima. Mislim, g. predsjedniče Vlade, ako ova zemlja postane preskupa za vlastite građane, onda to, mislim, zato ljudi nisu umirali, za to se nisu borili, zato, to u ovoj, onda je to jedna oteta država, od vlastitih ljudi. Meni je žao što vas to ne interesira. Nisam zadovoljan vašim odgovorom, a eto, valjda vas druge stvari impresioniraju. Idemo na zadnje pitanje, zastupnica Anka Mrak-Taritaš, pitanje postavlja predsjedniku Vlade, Andreju Plenkoviću. Izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče HS-a, uvaženi predsjedniče Vlade. Moja pitanje će možda biti jednostavnije nego kolege Glavaševića, a vezano je uz Zakon o prekidu trudnoće i pravo žene na izbor. Svjedoci smo jedne žalosne situacije gdje i Vlada i Sabor zapravo ne poštuje Ustav. Ustavni sud je dao, da to nazovemo preporuku ili zahtjev da se donese novi zakon kojim se regulira pitanje pobačaja, prošlo je 2 mjeseca od kad od kad su svi rokovi bili prekoračeni. Jednako tako smo svjedoci situacije koja je u Hrvatskoj, da otprilike 60% ginekologa u Hrvatskoj imaju, sad jednu pošast, bolest koji se zove priziv savjesti, paralelno s tim, 3% ginekologa u Sloveniji jednako tako imaju priziv savjesti. Ja sam sigurna da se i vi i ja možemo složiti, da svaka ona bolnica koja ima ginekologiju i svaki ravnatelj bolnice je dužan osigurati mogućnost ženama da ginekološki, da se odradi zahtjev prekida, odnosno cijeli zahvat prekida trudnoće sukladno svim uzancama na što su se liječnici, kad su polagali zakletvu i zakleli. međutim u Hrvatskoj nije tako. Da ne kažem da nam je zdravstvo ili građanski odgoj potpuno zaboravljen, ali pritom imamo zaista molitvene skupove i nekako prešutno Hrvatska ide duboko duboko korak nazad, u prošlom stoljeću imali jedan dobar zakon, taj zakon je još uvijek na snazi u Sloveniji. Za vašu informaciju, u slučaju da nije bilo na adekvatan način prineseno vašoj pozornosti, kolege iz demokrata, iz stranke koja je članica Amsterdamske koalicija je kolega Mirando Mrsić je u saborsku proceduru uputio jedan odličan zakon. Mi nemamo ništa protiv da ga vi koristite i da napravite jednako tako zakon .../Upadica: Hvala vam./... i moje pitanje kada će zakon u saborsku proceduru? Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Odgovor, izvolite. Hvala lijepo zastupnice Mrak-Taritaš. Mislim da ste imali priopćenje predsjednika Sabora na tu temu prije jedno 2 mjeseca, čini mi se. Dakle, Ustavni sud je to tražio u pogledu novoga reguliranja tj. unaprjeđenja postojećeg okvira od HS-a, ne od Vlade. Sabor se očitovao i to je sve što ću u ovom trenutku reći, imate zakon koji je pozitivan, na snazi je već 41 godinu. Hvala. Odgovor, izvolite. pola 10, da ovim pitanjima koji su pri kraju nemate ni strpljenja niti volje niti ideje odgovarati na njih, to je vaše pravo. Jednako tako je pravo jedne ozbiljne zemlje, di ima jednog ozbiljnog premijera. To nažalost Hrvatska nema i ovim svojim odgovorom ste zapravo, kao što za neke druge stvari, odgovornost prebacujete na nekog drugog, u ovom slučaju prebacili odgovornost na HS. I vi i ja dobro znamo da prijedlog mora doći od Vlade. Da prijedlog mora doći tome raspravljati, Jednako tako, dobro znamo da je ministar napravio jednu skupinu stručnjaka ili bez obzira kako ćemo ih zvati, koji nemaju ideju kako time doći na kraj. Ja sigurna sam, kao što pratite medije, odgovoru nekim kolegama ste rekli da pratite medije, vidite da otprilike, već je 25% povećano u susjednim Brežicama gdje dolaze žene iz Hrvatske. Sigurna sam da to jednostavno nije dobro, da kad je neki problem da ga ne treba stavljati pod tepih, da taj problem kad stavite pod tepih onda se samo možete popiknuti na njega. Sigurna sam da i ovo što se oko bolnica organiziraju molitveni skupovi, jednako tako nije dobro. Pitanje je trenutka kad će priziv savjesti u pojedinim bolnici imati portir, pa će pitati ženu gdje ide, pa ovisno o tome, gdje ona ide, on će donijeti odluku da li u toj bolnicu treba ići ili ne. Meni je žao što niste imali potrebu odgovoriti na ovo pitanje, žao mi je što ova Vlada nema volje i snage i odgovornosti jednako tako pustiti u saborsku proceduru jedan zakon kojeg je trebalo poboljšati i nije riječ o nekakvom velikom poslu. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Ovime smo došli do kraja. Gospođo i gospodo zastupnici, ja vam se zahvaljujem, a zahvaljujem se i predsjedniku Vlade i članicama i članovima Vlade.